nastavljamo sa sjednicom i prelazimo na točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu Pozdravljam predsjednika Vlade Republike Hrvatske doktora Ivu Sanadera i sve nazočne članove Vlade. Predlagatelj izmjena i dopuna državnog proračuna sa pratećim dokumentima je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Predsjednik Vlade doktor Ivo Sanader dodatno će obrazložiti prijedlog. Izvolite predsjedniče Vlade. **Sanader, Ivo (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, dame i gospodo zastupnici. Prije tri dana prošlo je točno pola godine, pola pola 2008. i ovo je vrijeme da na temelju dosadašnjih ostvarenja i okolnosti ponovno proanaliziramo i gospodarska kretanja i ekonomsku politiku. A upravo je proračun najbolji motiv da se to napravi, jer on je odraz i strateških ciljeva i politika Vlade te vam se stoga danas obraćam ja najprije, a onda ministar financija da bismo obrazložili rebalans proračuna za 2008. godinu. Odmah na početku želim istaknuti da se ovogodišnji rebalans donosi u izmijenjenim uvjetima međunarodnog poslovanja, međunarodnog okruženja koje je obilježio visok rast cijena nafte, hrane, ali i ostalih sirovina. Cijena nafte, dame i gospodo, kao što vi znamo u Hrvatskoj već je dosegla razinu pa i prešla u jednom određenom trenutku od 140 dolara po barelu, a prije samo tri godine bila je na razini od 40 dolara po barelu. Uz visok rast cijena svjetsko gospodarstvo ugrožava i financijska kriza čiji negativni efekti se odražavaju na gospodarski rast najvećih svjetskih gospodarstava. Svi smo svjesni stoga da se takva kretanja u određenom dijelu odražavaju i moraju se odraziti na male ili srednje ekonomije kao što je to Hrvatska. Moram posebno istaknuti da Vlada ovim pitanjima pristupa vrlo ozbiljno i tu želim zahvaliti svim koalicijskim partnerima u Vladi i u Saboru gdje smo suočeni s izazovima koji do sad nisu bili tu. '90.-tih su bili drugi izazovi, bili su možda i teži, apsolutno su bili teži, bili su izazovi očuvanja naše nezavisnosti i upravo stečene slobode, oslobađanja teritorija. Danas su evo ovi izazovi, ali mi nismo tu i ne treba puno tu "plakati" jer mi nismo jedini, cijela Europa se suočava pa i cijeli svijet sa istim problemima. Svakodnevno dakle pratimo kretanja u makroekonomskom okruženju i analiziramo ih da bismo bili spremni reagirati. Međutim htio bih naglasiti sljedeće, da unatoč tim nepovoljnim okolnostima iz okruženja i utjecajima da gospodarska aktivnost u Hrvatskoj i to je iznimno važna i dobra vijest da ekonomska aktivnost u Hrvatskoj raste. Na to upućuje gospodarski rast od preko 4% u prvom tromjesečju, točnije 4,3% ali i porast industrijske proizvodnje od 306% u prvih pet mjeseci te rast građevinske aktivnosti od čak 13,1% u prva četiri mjeseca. Nastavak rasta gospodarske aktivnosti praćen je i smanjenjem nezaposlenosti. Krajem svibnja je tako broj registriranih nezaposlenih osoba na međugodišnjoj razini smanjen za preko 30 tisuća ili 11,6%. Dakle ako uzmemo svibanj 2007. i svibanj 2008. onda je u Hrvatskoj registriranih nezaposlenih osoba manje za 30 tisuća. Navedena kretanja rezultirala su i boljim prikupljanjem prihoda proračuna. Naime i u 2008. nastavlja se trend koji smo započeli prije 4 godine, a to je rasta prihoda uvijek više nego kad je riječ kad je riječ o usporedbi s prošlom godinom. Stoga se rebalansom prihodi povećavaju za 2 i pol milijarde kuna, te iznose danas 118, ukoliko Sabor prihvati ovaj rebalans, 118 milijardi i 400 milijuna kuna. A to povećanje prihoda kroz rebalans želimo pažljivo i pomno usmjeriti na programe koji prvenstveno potiču daljnji rast gospodarstva, ali i smanjuju utjecaj globalnih kretanja kojih sam se maloprije dotaknuo, na životni standard našizh građana. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora, Vlada je prije svega odgovorna svojim građanima koji su joj dali povjerenje. Odgovorna je da u zadanim okvirima i zakonitostima tržišnog gospodarstva građanima omogući pristojan i kvalitetan životni standard. Stoga je važno prepoznati i suočiti se, kao što sam maloprije kazao, s izazovima i pronaći odgovore na ispravan način, a na dobrobit svih građana naše zemlje Republike Hrvatske. Bit ću sasvim otvoren i reći da je najveći izazov s kojim se danas suočavamo rast cijena u Hrvatskoj. Međutim, budući da to nije kao što sam maloprije spomenuo samo specifičnost Hrvatske već i cijelog okruženja, Europe i svijeta, to nas ne može amnestirati jer smo svi skupa u istom brodu, ali ne možemo se na to vaditi. Zbog toga je potrebno reći da smo fokusirani na rješenje toga problema i rješavanje tog problema, jer neće to biti rješenje nego rješavanje, znači trajni glagol. I ukratko ću reći koje smo mjere poduzeli, neke kratkoročne, neke dugoročne kako bismo olakšali građanima aktualnu situaciju. Rebalansom ovogodišnjeg proračuna koji vam danas predstavljamo osigurano je 600 milijuna kune potpore, odnosno 600 milijuna kuna za uvođenje strukturnih potpora stanovništvu i gospodarstvu radi smanjenja utjecaja rasta cijena energenata. Dio tog iznosa od 600 milijuna kuna iskorišten je kako ne bi došlo do povećanja cijene električne energije za kućanstva koja manje troše. Upravo je bit te borbe protiv rasta cijena s dugoročnim učinkom pažljiva i efikasna potrošnja. Siguran sam da se i svijet okreće, pa onda mora i Hrvatska prema alternativnim izvorima energije. To je započelo već prije stanovitog vremena zbog klimatskih promjena, ali rastom cijena taj proces će biti ubrzan i Hrvatska se mora pridružiti tom procesu. Došla je nova era u kojoj odgovornost prema okolišu i prirodnim bogatstvima na samom vrhu globalnih političkih prioriteta, ali jednako s time s tim prioritetima očuvanja okoliša je i dostupnost energije svakom, to je i ustavna kategorija u Hrvatskoj, dakle borba za, protiv tog velikog rasta cijena energenata i hrane. Ne moramo dakle, voditi, niti možemo voditi neku izoliranu politiku moramo biti dio svih tih kretanja i ja želim ovdje reći da naši resorni ministri sudjeluju vrlo aktivno u svim sastancima koje organizira Europska unija, kada je riječ upravo o ovim problemima u kojima se rješavaju pitanja od alternativne energije, obnovljivih izvora energije do očuvanja okoliša. Kada sam spomenuo ovih 600 milijuna strukturnih potpora, treba reći da smo i povećali osobni osnovni odbitak sa tisuću i 800 kuna. Time se država odrekla dijela poreznih prihoda kako bi se povećao standard građana i dodatno ublažio utjecaj rasta cijena. Donesena je odluka o interventnoj potpori poljoprivrednicima i ribarima, korisnicima plavog dizela, kojima je predviđeno podmirenje razlike između maloprodajne cijene plavog dizela i 5 kuna po litri od 1. srpnja ove godine, pa do 1. siječnja 2009. Osim navedenih kratkoročnih mjera koje poduzimamo Vlada istovremeno radi i na dugoročnim mjerama obuzdavanja inflacije. Monetarna i fiskalna politika će komplementarnim djelovanjem smanjivati inflatorne pritiske i održavati stabilnost cijena i općenito makroekonomsku stabilnost. Makroekonomska stabilnost, dame i gospodo je upravo bila glavan odlika našeg gospodarstva u posljednjih nekoliko godina, a ja vas uvjeravam da će tako i biti, odnosno mi ćemo učiniti sve što se nas tiče, kao izvršne vlasti da to tako i bude. Kao najvažniju mjeru obuzdavanja inflacije na dugi rok, posebno bih istaknuo nastavak provođenja strukturnih reformi, koje će kroz povećanje efikasnosti hrvatskog gospodarstva rezultirati smanjenjem inflacije. Naravno, osim mjera, ali prije nego idem dalje i u ovoj prigodi ću reći ono što sam govorio nekoliko puta, bila je po meni nepotrebna rasprava, iako se može reći da nikad niti jedna rasprava nije nepotrebna i suvišna, dobro je uvijek čuti argumente, ali bojim se da to svako malo vremena iznova fokusiranje i pokušaj nametanja teme da se kuna devalvira ili da se ide u deprecijaciju kune, da nije dobro. Mi smo '93. pokrenuli onu jednu gospodarsku reformu, sjećamo se svi toga za vrijeme Valentićeve vlade i ta makroekonomska stabilnost koja je tada krenula i koja je tada započela, održana je i kroz vrijeme rata i ne vidim razloga da se ne održi i danas. Prema tome, bilo koji, bilo koja drugačija politika, osim ove koju vodi Hrvatska narodna banka koja je u tome apsolutno nezavisna i po svim zakonima, po Ustavu, po svim zakonima, ona ima pravo na svoju politiku, ali imamo i mi pravo komentirati. Mi iz Vlade podržavamo takvu politiku. Dakle, ne možemo biti za deprecijaciju kune, mislimo da bi to bilo katastrofalno, svi se sjećamo nešto malo stariji, mlađi se neće toga sjetiti, ali svi se sjećamo osamdesetih godina kada je inflacija u bivšoj državi Jugoslaviji iz mjeseca u mjesec išla prema gore i kada je zadaća zaposlenih u samoposluživanju, a bila samo da svaka tri dana lijepe nove cijene na mlijeko i na druge proizvode. Prema tome, takve odnose ne možemo dopustiti, zato puna potpora Hrvatskoj narodnoj banci u vođenu takve makroekonomske politike, a Vlada će svojom fiskalnom politikom pridonositi tome, pridonositi makroekonomskoj stabilnosti. Naravno osim ovih mjera proizašlih iz trenutne situacije, planiramo višak prihoda iskoristiti za razne programe daljeg povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Tako ćemo ovim rebalansom za programe potpora razvoja industrije izdvojiti dodatnih 138 milijuna te 200 milijuna kuna za programe regionalnog razvoja i to najvećim dijelom za ulaganje na područjima posebne državne skrbi i razvoju lokalnih jedinica, te za razvoj vodoopskrbnog sustava. Također za daljnji pojačani razvoj turizma osiguravamo dodatnih 32 milijuna kuna. Poticanje znanja izvrsnosti hrvatskoga društva, kontinuirano je među važnim prioritetima ove Vlade. Zašto se iz godine u godinu u proračunu sredstva povećavaju praktički i u prosjeku za više od 10% i na to možemo biti ponosni i ako želimo društvo znanja, onda je to jedini mogući put, dakle da se povećava godišnje. Ove godine u rebalansu uz ono što smo planirali u proračunu, dajemo još 334 milijuna kuna u taj sektor. Nadalje, za modernizaciju pravosudnog sustava, koja izravno utječe na stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja i veću pravnu sigurnost građana, predvidjeli smo dodatnih 50 milijuna kuna. Naravno, nastavit ćemo rješavanje pitanja dugova u zdravstvu, ali i stvoriti uvjete za bolje i efikasnije funkcioniranje tog važnog segmenta našeg društva. Rebalansom se izdvaja i to je još jedan poseban sektor ostavio sam ga praktički za kraj. Rebalansom se izdvaja milijarda kuna za obveze bolnica, te dodatnih 400 milijuna kuna za ostale rashode HZZO-a. Dame i gospodo imajući u vidu sve ovo o čemu sam govorio, ukupni rashodi su rebalansom povećani za 2 milijarde i 800 milijuna kuna, te iznose 121 milijardu 200 milijuna kuna. Iz toga proizlazi da je ukupni manjak državnog proračuna planiran u iznosu od 2,8 milijardi kuna ili preračunato u postotak 1,3% i to je deficit koji predlažemo do kraja godine i moram reći da u ovakvim okolnostima možemo biti zaista zadovoljni ovakvim razvojem i sređivanjem javnih financija. Na kraju želim istaknuti i još jednu novinu, koju predlažem u ovom rebalansu. Naime, u ovom rebalansu za 2008. po prvi put koristimo obuhvat opće države sukladno preporukama europske metodologije statistike javnih financija ESA 95. Ona između ostaloga naglasak stavlja i na točan obuhvat sektora države, ali i ostalih institucionalnih jedinica. Za ovaj rebalans, najznačajnija izmjena da HAC više nije obuhvat u opće države, a uvođenje i preporuka i usklađivanje sa ESA 95 metodologijom, nastavljamo naš put ka daljnjoj harmonizaciji s propisima i praksom Europske unije. Fiskalni deficit za 2008. prema toj europskoj metodologiji ovim rebalansom dakle iznosi ono što sam malo prije rekao 1,3%, što je 0,3% postotna boda manje nego što je bilo planirano proračunom za 2008. u tome reći da spadaju i lokalna samouprava, te izvanproračunski fondovi. I na kraju, gospođe i gospodo zastupnici Hrvatska sigurnim koracima ide prema naprijed, prema europskoj budućnosti. Na svakom putu ima izazova, ima problema, ima poteškoća, mi smo ih svjesni, ne umanjujemo ih, ali ih ne preuveličavamo, a posebno se ne bojimo tih problema i tih izazova. Kao što i aktualna situacija i dopustite samo dvije rečenice o aktualnoj situaciji, budući da je ovih dana tema …/Govornik se ne razumije./… referenduma i reakcije iz Europe prije svega predsjedavajućeg, Europske unije francuskog predsjednika Sarkozy, ali još nekih državnika da su pobudile interes hrvatske javnosti i ja pozdravljam taj interes i sigurno da smo svi skupa zabrinuti zašto nema i zašto nema jednodušnosti oko lisabonskog ugovora. Međutim, uvjeren sam da će Europska unija pronaći rješenje i riješiti i taj irski uzmimo navodno, ili pod navodnicima "irski problem", ali i ostali problemi koji će se eventualno naći pitanje zahtjeva češkog senata da ustavni sud Češke Republike da ocjenu kompatibilnosti lisabonskog ugovora sa češkim ustavom ili pitanje promulgacije poljskog predsjednika Zakona o ratifikaciji lisabonskog ugovora. Osobno ne sumnjam niti malo da će Europa pronaći rješenje, siguran sam da Irska želi Hrvatsku u Europskoj uniji, na nama je i mi ćemo to nastaviti i čuli ste ovih dana Vlada je ispunila sve ono što smo dogovorili Baroso i ja u ožujku a to je da ispunimo sva mjerila za otvaranje poglavlja do konca lipnja. Mi smo to učinili, očekujemo da će francusko predsjedanje već 25. ovoga mjeseca imati novu međuvladinu konferenciju, odnosno prvu za svog predsjedanja, ali jednu izvanrednu međuvladinu konferenciju na kojoj bi se otvorila nova poglavlja u pregovorima s Hrvatskom i možda na koju bi se i zatvorilo poneko poglavlje. Na tome radimo, nastaviti ćemo voziti kada je riječ o europskom o europskom cilju našeg puta i europskom članstvu, nastaviti ćemo voziti u petoj brzini. Ja zahvaljujem Hrvatskom saboru i ovoj strani Sabora i oporbi na konstruktivnim prijedlozima i konstruktivnoj raspravi a posebno na nacionalnom konsenzusu oko pitanja ulaska u NATO i Međutim, da se vratim na ovu temu, evo ja sam rekao toliko. Molim da ministar financija još ukratko izvijesti o rebalansu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniku Vlade, gospodin ministar Ivan Šuker. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, evo pred vama se nalazi rebalans proračuna, rebalans proračuna koji možda nikada nije bio rađen u tako teškim uvjetima kao što je to danas iz razloga što se Hrvatska nikako ne može isključiti iz globalnih kretanja i okruženja u kojima se nalazi. I dozvolite mi s obzirom da je predsjednik Vlade dr. Ivo Sanader rekao najvećim dijelom što su teme i što želimo postići ovim rebalansom proračuna, da se osvrnem i na određene dileme koje su bile prilikom izrade ovoga proračuna a isto tako na određene preporuke trebalo bi napraviti ovo ili trebalo bi napraviti ono. Nemojmo samo reći da je cijena energenata nešto što inicira i glavni je uzrok inflacije. Isto tako velika je kriza na međunarodnom financijskom tržištu, itekako je promijenila zaduživanje i troškove zaduživanja. Zašto to govorim? Pa to govorim iz razloga što definitivno u ovom trenutku se potvrđuje politika ove Vlade od 2004. godine na čvrstoj fiskalnoj politici i politici koja teži ka tome da se državni proračun oravnoteži i da se smanji deficit praktički na nula posto. Jer da nismo to radili, da je deficit danas veći, financiranje toga deficita bi bilo Isto tako kada neki predlažu da bi trebalo smanjiti pojedine porezne stope, onda to treba reći i hrvatskoj javnosti koliko to je. Jedan postotni pojas smanjenja PDV-a je milijardu i 600 milijuna kuna manje u državnom proračunu. Postavlja se jedno elementarno pitanje otkuda ih nadoknaditi. Ili deficitiom koji je u trenutku izuzetno skup jer cijena kapitala na svjetskom financijskom tržištu je vrlo visoka a plus toga sa tim povećanim deficitom šaljete jednu izuzetno negativnu poruku i međunarodnoj financijskoj javnosti a isto tako i domaćoj. Jer vjerujte mi kada razgovaram sa domaćim financijskim stručnjacima, čelnicima i naše centralne banke a isto tako i naših komercijalnih banaka uvijek je prvo pitanje ministre a koliki predlažete deficit. Tako je bilo pitanje i prilikom izrade proračuna takvo pitanje je i sada. I dozvolite da ovdje pred ovim Visokim domom također nešto kažem. A to je izmjena metodologije. Mi smo stekli uvjete za promjenu metodologije u onom trenutku kada smo završili stand by aranžman. Modificirana metodologija je potpisana sa MMF-om 2001. godine. I od tada ona nije mijenjana, bez obzira što netko kaže da je bilo ovako ili onako, ta metodologija od 2001. godine nije mijenjano. E sada 95. je statistika javnih financija onakova kakovu je koriste sve članice Europske unije. Mi već tri godine zajedno sa svojim pretpristupnim ekonomskim programom šaljemo i fiskalno izvješće i te tri godine smo morali paralelno raditi metodologijom modificiranom koju smo mi koristili a isto tako zbog usporedbe sa ostalim europskim zemljama i sa metodologijom …/Govornik se ne razumije./… 95. to nismo htjeli napraviti u 2007. godini iz jednostavnog razloga, nalazili smo se u izbornoj godini i ne bi bilo niti korektno niti pošteno, niti prema a isto tako niti prema hrvatskoj javnosti ići sa izmjenom metodologije da se neke stvari ne mogu uspoređivati. Također to je bio razlog zašto smo po staroj metodologiji radili i računali deficit proračuna ili vodili statistiku javnih financija kako hoćete, prilikom predlaganja proračuna za 2008. godinu. Dakle, i u obrazloženju ovoga proračun smo naveli koliki bi deficit bio po staroj metodologiji, koliki je deficit po novoj metodologiji. zbog različitog načina računjanja i evidentirana pojedinih prihoda rashoda, kako različit za centralnu državu, tako različiti za jedinice lokane samouprave. Jer jedince lokalne samouprave po ovoj novoj metodologiji imaju deficit 0,1% a po staroj metodologiji su imali deficit 0,3%. Zašto prijedlog da HAC i sutra da iziđu iz konsolidirane bilance države. Pa iz jednostavnog razloga u onom trenutku kada je dogovaran stand by aranžman 2001. godine željela se ograničiti potrošnja i na takav način se inzistiralo da HAC u tom trenutku uđe u konsolidiranu bilancu države. Ali u tom trenutku nismo imali niti autocestu prema Splitu, nismo imali niti završenu autocestu od Zagreba do Bregane i tamo od Broda prema Bajakovu. Danas su HAC je jedna tvrtka koja posluje po svim tržišnim uvjetima, ima preko 50% vlastitih prihoda i nema nikakove potrebe da bude u konsolidiranoj bilanci države. A da bude protuargument onima koji će reći da to nije tako, Hrvatske ceste su ostale u konsolidiranoj bilanci. Znate zašto? Iz jednostavnog razloga što nemaju vlastitih prihoda nego njihovi prihodi su isključivo vezani na proračunske prihode i na neka druga davanja koja plaćaju i građani Hrvatske i poduzeća. Dakle to je pokušaj da obrazložim da ESO 95 nije ništa drugo nego što ste i vi gospodo zastupnici radili u protekla 4 mjeseca, a to je donošenje niza zakona usklađivanje sa zakonodavstvom Europske je i ESO 95 metodologija koju koriste sve članice Europske unije. No da ne bi ispalo da želimo nešto mijenjati ili bilo šta pa da hrvatsku javnost ne obavijestimo ja ću ovdje otvoreno reći. Deficit po starom modelu bi bio 2%. Deficit po novom modelu je 1,3%. Deficit konsolidirane države bi po starom modelu bio 1, zapravo središnje također pogledate na što su usmjerena sredstva tj. višak prihoda državnog proračuna onda ćete vidjeti da je pokušalo se pomoći u područjima u kojima je u ovom trenutku to najpotrebnije, ali istovremeno preko pola milijarde kuna je usmjereno i u gospodarstvo, poticaje, subvencije hrvatskom gospodarstvu. Također kad govorimo o tome da ako se smanje određeni porezi može se to naplatiti sa nekim novim porezima. Onda ono elementarno pitanje pogledajte kolika je cijena dionica na zagrebačkoj burzi danas, a kolika je bila prije nekoliko mjeseci. I automatski odgovor svima onima koji pričaju da bi se ubrali nekakvi veliki novci od poreza na kapitalnu dobit i tu bi se osnovica za izračunavanje itekako smanjila. ne možete reći da dionice i INA-e i HT-a i nekih drugih tvrtki nisu danas daleko niže nego što su bile početkom ove ili krajem prošle godine. Pa onda lako je reći lakonski pa idemo uvesti ovaj porez pa onda ćemo moći smanjiti ovaj porez. To naprosto ne stoji. Kad stavite matematiku onda ćete vidjeti što je prava istina? Također ove naše strukturne potpore prije svega mi smo sa jednom već strukturnom potporom krenuli od 1.7. a to je subvencioniranje cijene električne energije hrvatskom građanstvu. S obzirom da nemamo niti jednog instrumenta da u ovom trenutku utvrdimo pravu socijalnu kartu bilo kojeg hrvatskog građanina mi smo zato išli sa Prijedlogom zakona o osobnom identifikacijskom broju jedinim instrumentom po kojem ćemo moći se i kvalitetno boriti protiv korupcije a isto tako i imati konačno socijalnu kartu hrvatskih građana a temeljem toga i voditi socijalnu politiku. Išli smo jedinom metodologijom koju u ovom trenutku ima nekakve referentne velične da možete temeljem toga reći ti su najugroženiji, dajmo njima A to je potrošnja električne energije. Pa nemojmo stalno zatvarati oči pred životnim činjenicama. Idemo kad govorimo i o fiskalnoj politici pomoći, spustiti se u realni život i reći da je to to. Pa zar nije istina da nažalost oni koji imaju najmanje imaju najmanje potrošača u svom stanu. To je logična stvar. I druga stvar. Te podatke nije izmislilo niti Ministarstvo financija niti Ministarstvo gospodarstva. Dobili smo ih od HEP-a i normalna je stvar da u narednom razdoblju od onih 950 tisuća koji su u ovom trenutku registrirani da troše ispod 2000 kilovat sati godišnje ćemo pokušati i temeljem evidencija porezne uprave i temeljem nekih drugih evidencija isključiti one koji, a tu su i brojila i vikend kuća i niz drugih stambenih objekata ili garažnih objekata koji ne spadaju u tu kategoriju. Ali to ćemo napraviti. U sljedećih mjesec, dva dana ćemo to maksimalno napraviti. Ali je procjena da preko 40% najugroženijih građana Republike Hrvatske ili domaćinstava kako hoćete neće osjetiti poskupljenje električne energije isto kao što neće osjetiti ni poskupljenje ako se ako se to dogodi eventualno nekog drugog energenta i zato upravo i predlažemo ovih 600 milijuna. Kad smo prije mjesec dana govorili o ovih 600 milijuna onda su se mnogi podsmijavali i govorili su: «Evo Vlada opet nešto obećava, a neće napraviti.» To je potvrda onoga što smo rekli prije mjesec dana kad smo tvrdili da smanjenje trošarina je djelovanje možda na tjedan, dva ili do prvog poskupljenja i da je to nešto što ide najviše u korist onima koji imaju najviše. Jer ne možemo također poreći jednu životnu činjenicu da onaj koji ima malo i malo se vozi i malo nažalost troši. Isto tako treba javno reći mi u ovom trenutku imamo pred sobom turističku sezonu. U Hrvatsku dolazi pa preko milijun ako ne i dva vozila turista. Zašto bi se oni vozili po subvencioniranom gorivu? Ili zašto bi netko tko vozi jahtu od nekoliko milijuna i može jednokratno natočiti tisuću i po i dvije tisuće litara benzina točio subvencionirani benzin. Svaka potpora koja nije selektivna nije dobra. A da bi imali selektivnu potporu morate raspolagati sa relevantnim pokazateljima. Ja se i ovom prilikom želim zahvaliti svim klubovima kako vladajućim tako i oporbenim na podršci Zakona za uvođenje osobnog identifikacijskog broja jer to je nešto što su pokušale neke vlade prije nas no to je nešto što će nam omogućiti s jedne strane da možemo voditi vrlo kvalitetnu socijalnu politiku a isto tako to je nešto što će nam omogućiti da još više zahvatimo sive ekonomije. Još na kraju dozvolite mi da nešto kažem. Često se čuje da posljedica većeg punjenja državnog proračuna je isključivo posljedica inflacije. To naprosto nije točno. Matematički zbrojite koliko je realni gospodarski rast, kolika je inflacija, koliko je povećan prihod u proračunu pa ćete vidjeti da to nije tako jer imate još jedan negativan efekat inflacije a sa povećanjem cijena one najugroženije skupine nažalost počinju i trošiti manje. Dakle dame i gospodo smatramo da je prijedlog ovog rebalansa državnog proračuna nešto najrealnije što se u ovom trenutku moglo potrošiti, predložiti. Svjesni činjenice stanja i u hrvatskom zdravstvu, svjesni činjenice i stanja u hrvatskoj brodogradnji, svjesni činjenice i da određenim socijalnim skupinama u Hrvatskoj pada standard dakle ovim mjerama se predlaže i pomoć hrvatskom gospodarstvu. Ovim mjerama se pomoć, predlaže i pomoć hrvatskom zdravstvu, a također i ovim mjerama se i i ovim rebalansom proračuna se predlaže i pomoć najugroženijim skupinama hrvatskog društva. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo ispravke netočnih navoda. Prvo je gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Netočan je navod da neki, neki neodgovorno predlažu smanjenje PDV-a. To nikad nisu predlagali neki. To je predlagao pa čak i obećavao HDZ. Premijer Sanader konkretno napisao u svoju jamstvenu karticu. U prošlom mandatu tvrdili ste da to ne možete učiniti zbog lošeg nasljeđa Račanove Vlade. A sada vjerojatno vam ne ostaje nikakva druga isprika nego da kažete da to ne možete učiniti zbog lošeg rada Sanaderove Vlade u prošlom mandatu. Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Ispravio bih dva navoda ministra. Prvo da ovo nije posljedica inflacije porast prihoda proračuna. Dakle, više od milijardu i 300 kuna raste prihod od PDV-a. To sigurno nije zbog gospodarske aktivnosti, nego zbog porasta cijena proizvoda, pa samim time onda i obračuna PDV-a, a inače će PDV u ovoj godini u odnosu na realizaciju PDV-a u prošloj godini narasti za 5 milijardi kuna. Dakle, ove godine će cijene, PDV na cijene samo na porast cijena biti 5 milijardi veći. I drugo, što se tiče indeksa burze treba reći, dakle da je prije godinu dana burzovni indeks bio 3271 bod. Danas je on 3527. Dakle, sasvim sigurno u odnosu na recimo stanje od prošlog rebalansa cijene dionica su u prosjeku porasle barem 10% na Zagrebačkoj burzi. Hvala. Nekoliko obavijesti dame i gospodo zastupnici. Sjednica Odbora za predstavke i pritužbe održat će se danas u 14,00 sati u dvorani Ivana Kukuljevića. Sjednica Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj održat će se danas u 13,30 sati u dvorani Stjepana Radića. 11. sjednica Odbora za lokalnu i područnu, regionalnu samoupravu Hrvatskog sabora održat će se danas 3. srpnja, dakle četvrtak, ne srijeda u 13,30 sati u dvorani Eugena Kvaternika, 233.

Mjesto održavanja ostaje nepromijenjeno. I još jedno. Sjednica Odbora za rad i socijalno partnerstvo održat će se danas u 13,30 sati u dvorani Janka Draškovića, 202. Odbori, izvješće odbora. Izvolite, predsjednik Odbora za financije i državni proračun Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani ministri u Vladi Republike Hrvatske, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 12. sjednici održanoj 2. srpnja 2008. godine Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske

Poslovnika Hrvatskog sabora raspravljao je o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu kao matično radno tijelo. U raspravi na odboru istaknuto je mišljenje člana odbora da predložene potpore stanovništvu i gospodarstvu u visini od 600 milijuna kuna neće postići očekivane efekte, jer subvencioniranje povećanja cijena električne energije na predloženi način kao i povećanje neoporezivog dijela dohotka neće bitno utjecati na povećanje standarda posebno onih kategorija stanovnika s nižim primanjima. Upozoreno je također da subvencioniranje obveza bolnica u iznosu od jedne milijarde kuna i 400 milijuna kuna namijenjenih za ostale rashode HZZO-a nisu pravi način za saniranje zdravstva u cjelini ukoliko se ne provedu konkretne reforme u zdravstvu. U svezi iznijetih stajališta u raspravi na odboru prevladalo je mišljenje da planirano povećanje prihoda od poreza na dodanu vrijednost od 1,3 milijarde kuna nije rezultat samo rasta cijena i boljeg, već i boljeg prikupljanja poreznih prihoda od strane državnih institucija, te sprječavanja porezne evazije. Osim toga, potpore stanovništvu i gospodarstvu za koje je osigurano 600 milijuna kuna u ovom trenutku su dobro usmjerene i služe ublažavanju pada standarda stanovništva. Predloženo subvencioniranje zdravstva je u ovom trenutku neophodna pretpostavka kojom se stvaraju preduvjeti za provođenje nužnih reformi u zdravstvu. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova, 6 glasova za i 3 glasa protiv odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu kao i sljedećih odluka. Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2008. godinu. Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2008. godinu. Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2008. godinu. Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2008. godinu. I Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2008. godinu. Hvala lijepa. **Bebić,

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, gospodin Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo. Štovani gospodine predsjedniče, štovana gospodo ministri, kolegice i kolege. Odbor za zdravstvo raspravljao je da danas na svojoj 8. sjednici Prijedlog izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu. Odbor je Prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna raspravio kao zainteresirano radno tijelo. Članovi odbora u svojim raspravama istakli su sve pozitivne strane ovoga rebalansa koji je pokazao pozitivno gospodarsko kretanje unatoč teškim globalnim gospodarskim prilikama, što znači da je zadržao porast bruto domaćeg proizvoda po stopi od 4,5%, porast industrijske proizvodnje po stopi od 3,6%, nezaposlenost je i dalje ispod 10%, smanjeni broj nezaposlenih za dodatnih 30000 i uz sve to deficit proračuna zadržat je na razini od 2% po staroj definiciji, odnosno 1,3% po novoj što pokazuje da unatoč nepovoljnim gospodarskim okruženjima Vlada provodi dosljedno svoju zacrtanu politiku. Članovi odbora podržali su donošenje rebalansa proračuna, povećanje plana izvršenja na stavci Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi bila je posebna tema rasprave i članovi odbora su istakli da će sa ovim povećanjem biti olakšano poslovanje u sustavu zdravstva zbog postojećih dospjelih obveza bolnica prema dobavljačima i postojećih obveza HZZO-a prema zdravstvenim ustanovama i ljekarnama. Istakli su da je ovo privremeno rješenje, jer se dug zdravstva već godinama povećava uslijed poskupljenja i uvođenja novih lijekova, novih dijagnostičkih metoda, a na porast troškova u zdravstvu također utječu porast cijene energije, cijena hrane, porast cijena medicinskih proizvoda tako da je nesrazmjer prihoda i rashoda sve veći, a cijene zdravstvenih usluga se ne povećavaju istom dinamikom. Uz ovakvo stanje u zdravstvu istakli su tijekom rasprave članovi odbora, neophodno je pronaći nove izvore financiranja zdravstvenog sustava koje trebaju pratiti reformu cjelovitog sustava. Povećanje stavki na strani zdravstva omogućiti će vraćanje oko 500 milijuna kuna dugova bolnica, ali i novih 500 milijuna za novi sustav povećanja limita koje je uvelo ministarstvo na nov i kvalitetan način jer osim povećanja financija uvjetuje i promjenu u načinu raspolaganja navedenim novcem. Nakon opširne rasprave članovi odbora su odlučili predložiti Hrvatskom saboru za usvajanje Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li predstavnici ostalih odbora? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani ministri i predstavnici Vlade, cijenjeni kolegice i kolege. Općenito govoreći, državni proračuni su sustavi koje države upotrebljavaju da bi planirale i nadzirale svoje fiskalne poslove, odnosno državne prihode i izdatke. Čuveni ekonomist nobelovac Samuelson kaže da državni proračun ima tri temeljne i važne ekonomske svrhe. On je sredstvo pomoću kojega se društvena proizvodnja dijeli na privatnu privatnu i javnu potrošnju i investicije, on utječe na ponudu čimbenika proizvodnje poput rada i kapitala i treća svrha proračuna je fiskalna politika kojom se utječe na ključne makroekonomske ciljeve. Upravo uzimajući u obzir kretanja makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja, Vlada Republike Hrvatske izradila je rebalans proračuna za 2008. godinu. Naime, početkom 2008. nastavljene su pozitivne tendencije u realnom sektoru gospodarstva te je industrijska proizvodnja u prvih 5 mjeseci porasla za 3,6% na međugodišnjoj razini, dok je realni rast prometa od trgovine na malo u prva 4 mjeseca iznosio 2,2%. Istodobno građevinski radovi povećani su za 10,2% u prvom tromjesečju ove godine, a pozitivne tendencije u realnom sektoru praćene su i s pozitivnim tendencijama na tržištu rada te je u svibnju 2008. godine ukupan broj nezaposlenih osoba na međugodišnjoj razini smanjen za 30 tisuća 589 ili 11,6%. Realni rast BDP-a je u 2007. godini iznosio 5,6%, dok se u 2008. zbog blagog usporavanja u odnosu na 2007. godini očekuje realni rast BDP-a u iznosu od 4,5%. Stoga je bilo očekivano da se u 2008. godini ukupni prihodi državnog proračuna ostvaruju više od planiranih te se rebalansom prihodi povećavaju za 2,5 milijarde kuna i iznose 118,4 milijarde kuna. Iz prijedloga Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu razvidno je da se najveći porast prihoda očekuje od PDV-a i to u iznosu od milijardu 343 milijuna kuna, ali da se očekuje i vidljivi porast prihoda od doprinosa i to u iznosu od 649 milijuna kuna. Važna stavka očekivanog povećanja prihoda jest i od prihoda od imovine u iznosu 185 milijuna kuna, a posebice ohrabruje očekivani porast ukupnih prihoda državnog proračuna s osnovice poreza na dobit u iznosu 381 milijun kuna. No, i plan prihoda od poreza na dobit u iznosu od čak 10 milijardi kuna upućuje na neosporivu činjenicu da se u Hrvatskoj stvara pravni i ekonomski okvir za stalan razvoj poduzetništva i gospodarstva u cjelini. Povećanje ukupnih prihoda državnog proračuna za 2,5 milijarde kuna ovim se prijedlogom Izmjene i dopune Državnog proračuna pažljivo usmjerava na različite programe kojima se ponajprije potiče rast gospodarstva, a smanjuje negativan utjecaj globalnih kretanja na standard stanovništva. Ukupni rashodi državnog proračuna uvećani su rebalansom za 2,8 milijardi kuna i iznose 121,2 milijarde kuna. Višak prihoda nad planiranim prihodima ovim rebalansom iskoristiti će se u nekoliko područja s posebnim ciljevima. Za uvođenje strukturnih potpora stanovništvu i gospodarstvu radi smanjenja utjecaja rasta cijena energenata za što je izdvojeno 600 milijuna kuna i to 250 milijuna kuna subvencija i 350 milijuna kuna naknade građanima i kućanstvima. Za povećanje strateških robnih zaliha, što je s obzirom na negativna globalna kretanja lažan prioritet te se rebalansom za povećanje strateških robnih zaliha osigurava dodatnih 100 milijuna kuna. Za programe potpora razvoja industrije ovim rebalansom izdvojena su dodatnih 138 milijuna kuna i to za programe potpore razvoju prerađivačke industrije, odnosno tekstilne, kožne i obućarske. Za posebne programe poticanja poduzetništva u 2008. godini izdvaja se 48% više proračunskih sredstava u odnosu na prethodnu godinu, a proračun za 2008. godinu posebnu pozornost posvećuje razvoju izvozno orijentiranih poslovnih organizacija. Višak prihoda nad planiranim ovim rebalansom upotrijebiti će se i za programe regionalnog razvoja u iznosu od 200 milijuna kuna, a najvećim dijelom za ulaganje na područjima posebne državne skrbi i razvoj lokalnih jedinica te za razvoj vodoopskrbnog sustava. Ovim rebalansom i izmjenama Državnog proračuna za 2008. godinu osigurava se pojačani razvoj turizma s dodatnih 32 milijuna kuna dodanih na do sada već predviđenih 228 milijuna kuna. Poticanje znanja i izvrsnosti hrvatskog društva kontinuirano je i među važnim prioritetima Vlade Republike Hrvatske te se u tu svrhu iz godine u godinu u proračunu sredstva povećavaju za više od 10% godišnje. Ovim rebalansom u ovoj godini izdvajaju se dodatna 334 milijuna kuna za znanost, obrazovanje i šport od kojih se najviše dodatno izdvaja u informacijsku tehnologiju i visokoškolsko obrazovanje. U svrhu modernizacije i reforme pravosudnog sustava koja izravno utječe na stvaranje povoljnijeg poslovnog okružja i veću pravnu sigurnost građana, rebalansom je izdvojeno dodatnih 50 milijuna kuna. Financijske probleme u zdravstvu nužno je promatrati iz dva kuta. Iz kuta HZZO-a i problema dugovanja izravnim dobavljačima te iz kuta bolnica koje se financiraju iz proračuna, ali samostalno posluju i svoje obveze izravno podmiruju sa svojih poslovnih računa. Rebalansom se u 2007. godini, već su rješavane obveze HZZO-a te je izdvojeno dodatnih 1,7 milijardi kuna, a rebalansom u ovoj godini izdvaja se milijarda kuna za obveze bolnica te dodatnih 400 milijuna kuna za ostale rashode HZZO-a. Važno je istaknuti da se rebalansom za 2008. godinu po prvi put koristi obuhvat opće države sukladno preporukama europske metodologije, statistike javnih financija ESA 95, a najznačajnija izmjena je da prema tom obuhvatu HAC nije više u obuhvatu uopće države. Uvođenjem preporuka i usklađivanjem sa ESA 95 metodologijom, Vlada Republike Hrvatske nastavlja put ka daljnjoj harmonizaciji s propisima i praksom Europske unije. U konačnici fiskalni deficit za 2008. godinu prema toj europskoj metodologiji ovim rebalansom iznosi 1,3% BDP-a, a što je 0,3 postotna boda manje nego je bilo planirano proračunom za 2008. godinu. Dok je ukupni manjak državnog proračuna rebalansom 2008. planiran u iznosu 2,8 milijardi kuna. Mnogi se, a među njima i ekonomisti, često pitaju zar je nužan rebalans državnog proračuna, zar je nemoguće točno isplanirati ukupne prihode i rashode državnog proračuna. Da, rebalans je u pravilu nužan i nije moguće egzaktno isplanirati ukupne prihode i rashode državnog proračuna. A zašto je to tako slikovito objašnjava opet nobelovac ekonomist Sammelson koji kaže da ekonomija nije egzaktna znanost, ali je ipak više od umijeća. I stoga se ne može točno predvidjeti koliki će biti porast nacionalnog dohotka, kolika će biti inflacija ili stopa nezaposlenosti kao što ni meteorolog sa sigurnošću ne može predvidjeti kakvo će točno vrijeme biti idući tjedan. Međutim, iznimno važna je struktura rashoda državnog proračuna, a ovim rebalansom državnog proračuna za 2008. godinu Vlada Republike Hrvatske je brinula i o socijalnoj i razvojnoj sastavnici, jer su dodatna izdvajanja ponajviše izravno usmjerena u svrhu smanjivanja utjecaja negativnih globalnih kretanja na standard stanovništva i u programe koji izravno potiču rast gospodarstva, ali i u programe koji čine pretpostavke razvoja poduzetništva i nacionalne ekonomije u cjelini. Stoga klub HDZ-a podržava ovaj prijedlog Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu i glasovat će za njegovo donošenje. Hvala lijepo. U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. Gospodine ministre, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Unatoč tome što smo ovdje čuli i od premijera i od ministra financija, mi u klubu SDP-a, a jednako tako i građani to sve više osjećaju, vidimo da ustvari kroz ovaj rebalans neće biti bolje radnicima, neće biti bolje umirovljenicima jer im se ne osiguravaju veća sredstva za mirovine. Zdravstvo bez obzira na sredstva koja će dobiti je u izuzetno teškom stanju, gospodarstvo je u silaznoj putanji, a jedino što raste su cijene inflacija i iznos PDV-a koji se iz džepova građana prelijeva u kasu ministra financija. Kaže se da se u doba reformi teže živi, da su reforme bolne, ali neophodne. Međutim u Hrvatskoj niti se provode reforme, niti se dobro živi. Ne provodi se reforma državne uprave, ne provodi se reforma zdravstva niti socijalnog sustava, ne provodi se decentralizacija, nema restrukturiranja poljoprivrede, brodogradnje, nema restrukturiranja energetskog sektora, ne reformira se pravosuđe. Ali zato standard pada i građani žive sve lošije. Prošli tjedan objavljeno je istraživanje tvrtke Hendal koje govori da je gotovo petina hrvatskih građana u ovoj godini već osjetila bitno pogoršanje financijske situacije vlastitog kućanstva. Više od trećine građana tvrdi kako im je financijska situacija iz mjeseca u mjesec sve lošija, a pad životnog standarda najviše se osjeti na svakodnevnoj potrošnji, kaže se u istraživanju i dodaje da će u nastavku godine gotovo ¾ građana sve zarađeno potrošiti za dnevne potrebe, dakle za hranu i režije. To je nažalost slika Hrvatske kakvu crta HDZ-ova Vlada. To je slika koju ne može uljepšati niti jedan ministar svojim nastupima na televiziji ili podužim intervjuima u novinama. ministar financija hvali se kako se proračun dobro puni, međutim to nije posljedica niti suzbijanja sive ekonomije niti učinkovitije naplate poreza. Nažalost, stvarnost je mnogo drugačija od onoga što govori Vlada i ovaj rebalans koji je pred nama nije nažalost produkt niti gospodarskog rasta niti discipliniranja sive zone, već je to rezultat povećanja cijena a time i iznosa PDV-a koji naši građani svaki dan uplaćuju u državni proračun. Ne zaboravimo da prilikom svake kupovine 22% od na gotovo četvrtinu cijene uplaćujemo kao porez, pa tako kako rastu cijene tako se puni brže i ministrova kasa. A cijene ne da rastu nego u zadnje vrijeme divljaju bez kontrole i bez obzira na vaše povjerenstvo za kontrolu bure i kiše, kako smo ga u tom trenutku i nazvali. Pa i sama Vlada u svojem obrazloženju rebalansa na stranici 4. navela je, citiram: "… prihod od PDV-a bilježi najveći rast, od čega 13,3% zbog povećanja osobne potrošnje i inflacije." I tako je ministar Šuker prikupio još 1,3 milijarde kuna. U prosjeku svaki je hrvatski građanin u ministrovu kasu samo kroz PDV uplatio oko 10 tisuća kuna, a taj se iznos povećava iz dana u dan zajedno sa inflacijom. Ovaj rebalans ne donosi ništa novo. Ne donosi poboljšanja, nego samo u jednom dijelu krpa rupe koje su nastale zbog inflacije i to novcem koji je također u državnu kasu došao zbog inflacije. Zbog toga ovoj Vladi odgovara povećanje cijena jer puni proračun na račun siromašnih građana koji više od polovice svojih prihoda troše na hranu. U zadnja četiri mjeseca ove godine cijene hrane porasle su za 11%. Najavljuju se i nova poskupljenja do 15% s početkom jeseni, a službena inflacija je dosegla 6,4% što je najveća stopa inflacije u zadnjih osam godina odnosno od vremena HDZ-ove vladavine iz '90.-tih godina. Ekonomski analitičari kažu da je to tek početak i da je sa ovako dezorijentiranom i nekompetentnom Vladom koja nema nikakav gospodarski program nego samo manipulira građanima populističkim mjerama, daljnji rast inflacije neizbježan. Prema istraživanjima relevantnih institucija Hrvatska je prema kupovnoj moći od 2006. godine pala sa 27. na 29. mjesto. Potrošačka košarica je od početka godine porasla za 200 kuna, a prosječna plaća pala je za 100 kuna. Tako pod parolom "Idemo dalje" HDZ vodi Hrvatsku. Možda bi bolja parola za ovakvu Vladu bila da "Idemo dolje" jer ovako nešto Hrvatska već dugo nije doživjela, ovakav udar inflacije i pad standarda. Umjesto da se proizvodi, uvoz je sve veći, uvoz je dvostruko veći od izvoz, a vanjski dug prešao je 241 milijardu kuna. 2003. godine taj dug je iznosio 17,4 milijarde dolara. Da ministrici bude lakše računati, budući da je bila zabrinuta za budućnost hrvatskih građana u vrijeme kada je bila ovdje u oporbi, pa je govorila kako je svaki građanin i svaka hrvatska obitelj u ovoj zemlji zadužena negdje oko 29 tisuća kuna, evo ja ću joj pomoći pa možda sad kad je na vlasti svoju zabrinutost ponovno negdje za njom posegne, dakle sada su Hrvati zaduženi negdje oko 92 tisuće kuna. Međutim, kada se dug podijeli kao što ga je ona tada dijelila, 2003. godine gospođa Kosor bila je zabrinuta što je svako dijete, svaka novorođena beba, svaki građanin ove zemlje bio zadužen za 4 tisuće A danas je svaka novorođena beba, svaki građanin zadužen za 12 tisuća 246 dolara. Gospodo ova razlika je dug koji ste vi stvorili u zadnjih nekoliko godina. Taj dug raste svake godine za još 3 milijarde eura. Kao spasonosno rješenje za drastičan pad standarda, Vlada nudi tek povećanje neoporezivog dijela dohotka sa tisuću 600 na tisuću 800 kuna, od čega korist neće imati niti socijalno najugroženiji, nego oni iz više platnog razreda koji sada imaju visoke plaće i dobro žive. S druge stane, tom mjerom bit će zakinute baš one regije i jedinice lokalne samouprave, koje sada financijske loše stoje. Dakle, da rezultat te mjere bude pozitivan, one će još pogoršat situaciju. Socijalno ugroženima neće biti bolje, ali će gradovima i općinama sa skromnim proračunima biti još lošije nego danas. No što drugo i očekivati od ove Vlade, nego novi promašaj, novi usamljeni i nesuvisli potez kojim nastoje zamagliti svoju nesposobnost i pokazati lažnu socijalnu osjetljivost. Cijene benzina su porasle na gotovo 10 kuna. Od kada je gospodin Sanader predsjednik Vlade od 2003. godine, euro super poskupio je za 50%. Dizel je od 2003. poskupio za 80%, a plavi dizel čak 140%. Početkom ove godine cijena bezolovnog benzina, euro supera bila je 8 kuna, danas je 9,65. Razlika je 20%. Euro dizel je od studenog 2007. porastao sa 7,93 na 9,84 kune po litri, što je povećanje od 25%. Na sve to je gospodin Šuker naplatio PDV, a naplatio je i PDV na trošarinu. I eto kako ministar Šuker puni proračun. Cijena struje povećana je 24%, s tim da je vrlo malo onih koji poskupljenje neće osjetiti, jer troše manje od 2 tisuće Sa sjednice Vlade smo čuli da je takvih 50% i danas smo ovdje pokušali još jedan puta čuli neistinu, a to je da većina ljudi u Hrvatskoj izbjeći poskupljenje, "Hrvoje Požar", samo 20% naših domaćinstva, odnosno naših građana imaju potrošnju ispod 2 Na žalost četvrtina brojila otpada na vikendice, garaže, stubišta i druge prostorije gdje ljudi ne žive. Poskupljenje će dakle izbjeći ponajviše samci i ljudi koji su po cijele dane na poslu, pa ne troše struju kod kuće, a najviše će stradati višečlane obitelji koje godišnje u velikoj većini troše iznad 3 Taj promašeni model, socijala preko električnog brojila koji uvodi HDZ-ova Vlada, a koji su do sada imele Albanija i Srbija, pa su ih napustile zbog kompliciranosti i neučinkovitosti, neće pomoći siromašnima i to je svima jasno, osim gospodinu Sanaderu i njegovoj Vladi. Dakle, najveći broj građana osjetit će znatno poskupljenje struje. Poskupljenje se htjelo prikriti izjavom da će Vlada Republike Hrvatske za tu kategoriju ljudi iz proračuna dati sredstva HEP-u i tako namiriti dugove. Doista je krajnje vrijeme da Vlada shvati da novac u proračunu nije privatna imovina, niti premijera Sanadera, niti ministra Šukera, već je novac hrvatskih građana. Dakle, dug HEP-u pokriti će građani iz svog džepa. Pitanje je zbog čega građani plaćaju račune HEP-u? da li zbog toga da dobiju struju ili zato da HEP financira nogometne klubove? Nekim nogometnim klubovima oprostili smo porezne dugove, ali građanima ne opraštamo ništa, ni lipu im ne opraštamo. I još nešto, da li neplaćena struja privatnih gospodarstvenika plaćena iz džepova građana? I je li točno da uvozimo struju po duplo većoj cijeni, nego što izvozimo nekim tvrtkama u Hercegovinu? S druge strane, energetski sustav u potpunosti je zapušten, infrastruktura je ne adekvatna i u nju se niša ne ulaže godinama, a upravo to bi trebalo biti strateško opredjeljenje Republike Hrvatske, jer energija kao i hrana ima strateški značaj u svakoj zemlji, osim izgleda u Hrvatskoj. Jer kod nas Vlada nije našla nikakav način da neutralizira ili bar ublaži šokove uzrokovane porastom cijena energije i hrane, dok po pitanju međunarodne razmjene stoji najlošije od 1999. godine. Kada smo u ovom Domu predložili interpelaciju o energetskom stanju u kojem smo htjeli otvoriti raspravu o tome da je Hrvatskoj potrebna energetska strategija, onda smo iz kluba HDZ-a čuli da predlažemo nevažne teme, kako bi smo opstruirali donošenje europskih zakona. Nedostatak energetske strategije plaćaju građani vrlo visokom cijenom struje, nafte i plina. Onaj tko smatra da je standard građana i njihov sve teži život nevažna tema, taj samo pokazuje koliko mu je stalo do njegovih građana. S punim pravom građani kažu, s Markovog trga ne vidi se naša sirotinja. Vidi se da građani teško žive i svaki dan sve teže, ali ovu Vlast to očigledno ne zanima. Zabrinjava i činjenica da su naši građani zaduženi do maksimuma. Trenutno dug iznosi 115 milijardi kuna, a građani se masovno počinju zaduživati i ulaze u minuse na tekućim računima, čak da bi kupovali najosnovnije životne namirnice, jer im plaće nisu dovoljne za preživljavanje. U zadnjih pola godine banke su povećale kamatne stope na sve kredite, a najavljuju se i nova povećanja. Iz toga nisu izuzeti stambeni krediti i pitanje koliko građana može podnijeti sve veći pritisak mjesečnih iznosa za kredite. Vladi su puna usta brige za natalitetnu politiku, a naše je pitanje koji će se mladi čovjek i mlada obitelj upustiti u kupovinu stana, kada kamate rastu iz dana u dan i kada su među najvišima u Europi. Tko će se upustiti u rizik, jer ne zna hoće li moći sutra otplaćivati kredit? Sve manje ljudi i to je već sada vidljivo. Treba podsjetiti da je ministar Šuker na samom početku svog ministarskog mandata smanjio porezne olakšice na stambene krediti. No po poznatom HDZ-ovom receptu obećanja su ostala samo obećanja, a ispunjeno nije ništa. Naše je pitanje, hoćete li barem nešto učiniti gospodine Šuker, kako biste olakšali mladim ljudima dolazak do prvog stana? Hoćete li zbog takvog dobrog punjenja proračuna preko leđa građana smanjiti PDV na neke proizvode, kao što je to u nekim europskim zemljama, kao što je klub SDP-a već predlagao i ublažiti pad standarda naših građana? Nekoliko kategorija stanovništva je najugroženija ovim poskupljenjima. Jedna kategorija su korisnici potpora socijalne skrbi. Od 2001. godine osnovica za socijalna davanja se nije mijenjala, dakle ona je tada povećana sa 350 na 400 kuna. Tako primjerice za četveročlanu obitelj stalna novčana pomoć može iznositi najviše tisuću 360 kuna. Ako potrošačka košarica košta skoro 6,5 tisuća kuna, onda je jasno da obitelji koje žive od socijalnih naknada, žive ispod ruba siromaštva. Socijalna naknada pokriva 21% potreba četveročlane obitelji, a to je Vlada u potpunosti zanemarila. Vlada je dakle zanemarila oko 115 tisuća korisnika socijalne pomoći kojima je pomoć potrebna odmah, a ne krajem godine kada su obećani, dakle socijalne naknade. Prije mjesec dana ovdje smo donijeli Zakon o minimalnoj plaći, oni koji su predlagali taj zakon moraju znati da su tri minimalne plaće dovoljne da bi se pokrila košarica za osnovne namirnice četveročlane obitelji. Najugroženija kategorija je sasvim sigurno i 900 tisuća umirovljenika koji imaju mirovinu manju od tisuću i 200 kuna. Dakle, ti ljudi preživljavaju sa 44 kune dnevno i nakon ovog proračuna ništa im neće biti bolje. Dakle, za sve ove kategorije hrvatskih građana, Vlada do sada nije učinila ništa, a ništa korisno nije predložila niti u ovom rebalansu proračuna. I ovim rebalansom proračuna Vlada pokazuje da nema viziju, nema strategiju niti gospodarskog niti društvenog razvitka Hrvatske nego luta i svojim nesnalaženjem vodi Hrvatsku u sve teža vremena u kojima će građanima biti sve teže preživljavati. Zemlje kojima je Hrvatska bila uzor postale su nam nedostižan cilj a sve zahvaljujući nesposobnoj i nekompetentnoj Vladi Ive Sanadera. U predizbornoj kampanji obećavali ste gospodo projekt 3 puta 7 a to su trebale biti stopa rasta od sedam posto, stopa nezaposlenosti od sedam posto i sedam najznačajnijih projekata. Od svega ostala vam je samo jedna sedmica a to je do kraja godine sedam posto inflacije. Hvala lijepo. Hvala. Imamo ispravaka netočnih navoda. Prvo je gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo. Dakle, ja bih imao ispraviti 31 netočni navod, ali zbog vremena ću koliko stignem. Očito se radi o paralelnoj statistici. Krivo je rekla gospođa kolegica zastupnica. Gospodarstvo je u silaznoj putanji. Brojke pokazuju drugačije. Pokazuju unutar svjetske krize porast bruto nacionalnog dohotka, porast industrijske proizvodnje, porast u građevinarstvu itd., da zbog vremena ne nabrajam, biti će prilike u našim govorima. Svi pokazatelji su u uzlaznoj putanji. Republika Hrvatska ne provodi reforme, što ste gospodine ministre dobili kakvu nagradu? Oskara za najbolji film? Ne dobio je nagradu za državu koja najbolje provodi reforme. Kako sada najedanput ne provodi reforme. Netočno je i sljedeće. Da se na temelju PDV koji raste financira ovaj proračun a da je porast PDV-a zbog porasta inflacije, ne on je upravo visok zbog pada visoke ekonome protiv koje se ova Vlada bori već petu godinu. A netočno je da se vidi i po tome što je porast PDV-a novi plan u odnosu na stari povećan samo za 2,1% a to je daleko ispod stope inflacije, pa kolegice uzmite onda malo kalkulator. Također je netočno da je uvoz, a to ponavlja SDP već dugo, dvostruko veći od izvoza. Da, ako se računa samo izvoz robe onda je to 49%, ukupni izvoz hrvatski pokriva uvoz sa 78%. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. Gospodine predsjedniče, cijeli niz netočnih navoda je izrekla zastupnica pa na samom početku svoga izlaganja govoreći niti se provode reforme, niti se provodi reforma pravosuđa, niti se provodi restrukturiranje brodogradnje, što mi radimo ovdje u Saboru kada smo izglasali više od 70 europskih zakona i upravo to demantira da su reforme u tijeku. Što se tiče sive ekonomije PDV-a pa 30 tisuća više zaposlenih od prošlog svibnja do ovog svibnja također nešto o ovome govori. I da mi ne istekne vrijeme u vrijeme 2003. godine nafta je iznosila 36 dolara, danas je cijena nafte 140 dolara a nije toliko proporcionalno poskupjela cijena nafte odnosno goriva u Hrvatskoj. Prema tome, niz je netočnih navoda kojim se poslužila gospođa Opačić govoreći o svemu drugome a najmanje o rebalansu proračuna. Hvala. Gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. posebnu raspravu za ispravak netočnih navoda kolegice Opačić. Ona je prije svega netočno rekla da Vlada ništa ne čini već vodi lažnu socijalnu osjetljivost. Što logično kroz ovaj populistički govor za zavođenje širokih narodnih masa je zgodno zvučalo. Teško je, sigurno da se danas teško živi i to nije sporno, ali da Vlada ništa ne čini, to je laž. Ja vjerujem da kolegica nema amneziju da se sjeti što su oni činili kada su bili na vlasti vezano uz socijalno mjere, a podsjetiti ću o tome sam govorio uveli trošarine, dodatno opteretili standard života, smanjili plaće, itd., ja ne bih mogao sada se sjetiti niti jednog pozitivnog pomaka koji je tada bio napravljen vezan uz zaštitu, socijalnu zaštitu

Dakle, kolegica Opačić je rekla, čitav niz netočnih navoda. Između ostaloga rekla je da je ova Vlada nekompetentna, da je ovo još jedan nesuvisli promašaj, pa želim samo podsjetiti da očito čitamo drugačije podatke i ja ću zato opetovati. Industrijska proizvodnja za prva četiri mjeseca ove godine je porasla na 5.3, trgovina na malo za 2.2, standard, istina da je teško, da se teško živi, rekao je kolega Kunst, a zbog svega i zbog globalne situacije na svjetskom tržištu ali je ova plaća porasla, prosječna plaća je 7 tisuća 374 kune za prva četiri mjeseca, dakle, ipak je nešto i poraslo. A podsjetiti ću vas kolegice, ja pratim područje obrazovanja, u ovo vrijeme negdje 2003. godine za znanost je rebalansom smanjeno 119 milijuna kuna u vrijeme prošle, dakle vaše Vlade. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Neda Klarić. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice ja bih imala zapravo i kolege naravno, ispraviti ću netočan navod zastupnice gospođe Opačić koja kaže netočno, naravno da će slabije financijski, slabije jedinice lokalne samouprave, no ovim biti zapravo još u težoj situaciji kako će socijalno ugroženi građani također će im biti njihov status teži. Ja bih upravo rekla suprotno da je izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave konkretno moj grad Šibenik ostvario veći prihod od u iznosu od 20 milijuna kuna što je značajnih 10% ukupnog proračuna. Samim time su moji građani socijalno ugroženi građani dobili iz proračuna grada Šibenika zahvaljujući ponovo ovom modelu 5 milijuna kuna plus ono što ministarstvo, odnosno država osigurava a na vama još jedanput ministre zdravstva gospodine Milinović hvala što ste riješili status opće bolnice u gradu Šibeniku i na području cijele županije, hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin Boris Matković. Gospodine predsjedniče, uvaženi gospodine ministre, uvažena kolegica Opačić je izrekla, rekao je naš predsjednik 31, ja sam ih zbrojio 34 netočna navoda, ali ja neću puno. Ona je kazala da ova Vlada nije sposobna i kompetentna i ne vodi računa o građanima. Uvažena kolegice Opačić, ova Vlada je kompetentna jer je ona kao prvo izraz volje većine hrvatskih birača i ja ne vidim da bi naši građani jer ih vi time vrijeđate izabrali nekoga tko nije sposoban. Dalje, očito je da se vi s time niste pomirili. Također, ova Vlada očito je istinita i istina vidi se to vodi računa o ravnomjernom razvoju, vodi računa o građanima, plaće su porasle. Istina je da ste vi održali jedan izuzetno narcisoidan politički …/Govornik se ne razumiju./ … ministar Šuker je dobio nagradu, svi to priznaju osim vas koji ste dežurni skeptici. Ostanite vi pri svom narcisoidnom pamfletu i dalje. Hvala. Gospodo i gospođe zastupnici mišljenje o sposobnosti ili nesposobnosti je, nije ispravak netočnog navoda nego različito mišljenje. Znači ispravak netočnog navoda je institut koji govori o tome da se po mogućnosti citira taj netočni navod koji se koji se ispravlja i onda se kaže nije to tako nego ovako. Inače mislim da se trebamo svi na neki način izbjegavati ovo ispravke mišljenja jer ispravke mišljenja ne postoje u Poslovniku Hrvatskog sabora nego postoji ispravak netočnog navoda. Dakle nije ovo na adresu pojedinog zastupnika nego većine koja se upušta u komentiranje u, pod ispravkom netočnog navoda komentiranje mišljenja. Nije zabranjeno tvrditi da je netko nesposoban Izvolite. Vi ste imali povredu Poslovnika i molim vas unaprijed to ovako upozoravam povreda Poslovnika isto tako je institut koji se točno mora locirati na određeni članak i kazati što je to povrijeđeno? Povrijeđen je članak 210. Znači gospodin kolega Matković nije ispravio netočan navod nego je … /Govornik se ne razumije./ … svoju ajmo to tako reći subjektivnu paušalnu ocjenu govora kolegice Opačić, a ja bih vam se ovim putem zahvalio što ste ga i vi svojom kritikom upozorili da to više ubuduće ne radi. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ovo je bilo upozorenje više-manje u većini zastupnika koji prelazi okvir ispravka netočnog navoda. I mislim da bi današnju raspravu i inače rasprave bile daleko sadržajnije i konkretnije kad bi svi o tome vodili računa. Evo hvala lijepa. Sada je na redu Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. zastupnici. Pa ja sam kao ministar financija sretan nakon ovakve rasprave Kluba SDP-a jer ako želite nešto kritizirati onda morate ponuditi i kontra mjeru. Ako pričate o smanjenju poreza onda morate reći hrvatskim građanima ili da ćete im uvesti nove poreze ili da ćete im ukinuti određena prava ili ćete im povećati zaduženja. Dakle to su tri elementarne stvari koje su vezane za smanjenje poreza. uvažena kolegice i zastupnice Opačić, prihodi državnog proračuna u 4 godine su povećani 40 milijardi kuna ali 40 milijardi kuna u odnosu na 78 koliko je bio zadnji proračun koalicijske Vlade. I sad mi recite po kojim to matematičkim vratolomijama kad je 4 godine inflacija bila ispod 3% je posljedica punjenja državnog proračuna u protekle 4 godine posljedica inflacije? Koje su to matematičke vratolomije ili formule? Neka mi to netko pojasni. To je posljedica onoga što vi niste uspjeli napraviti, a to je da umjesto da spriječite odlazak novaca u privatne džepove usmjerite ih prema državnom proračunu. Mi smo to napravili. I to je evidentno. Druga stvar. Kad govorimo recimo o poreznom opterećenju Institut za javne financije je sad izdao jedan dokument na temelju dugogodišnjeg istraživanja. Jasno je napisano da je Hrvatska zemlja sa, jedna od zemalja sa najnižim poreznim opterećenjem. Dakle to nije radio ni Šuker ni njegovi ljudi ni bilo tko iz HDZ-a. Radili su ljudi iz Instituta za javne financije, a kolega Linić i ostali koji se bave s ekonomijom dobro znaju čelne ljude i znaju da tamo ljudi baš nisu podložni bilo kakvim političkim utjecajima. Dakle oni su izdali to jedan stručni dokumenat i to su rekli. Što se tiče ovog proračuna ako već hoćete reći da posljedica punjenja proračuna je posljedica inflacije ali onda ajmo preći na rashodovnu stranu. Zar ono što troši država ne rastu cijene za to? Dakle i država je suočena sa troškovima porasta cijena i troškovima povećanja potrošnje. porez na dohodak nije posljedica inflatornih kretanja. Prihodi od poreza na dohodak u prvih 6 mjeseci su veći 21% u odnosu na prošlu godinu. Ako imate prosječan rast plaća nekakvih 5,6% ali gospodo draga otkud onda ovih 14%-tnih poena većih prihoda. Otkuda? A ne. To je posljedica zahvaćanja dijela sive ekonomije, prestanka isplata plaća na, jedno na ruku, drugo ovako. Dakle imaju određeni rezultati s kojima bi mi kao hrvatski zastupnici i predstavnici hrvatske Vlade svi skupa trebali biti sretni. Svi bi trebali biti sretni. Inflacija nije samo hrvatski fenomen. Kad pogledate sve tranzicijske zemlje imaju veću inflaciju nego hrvatske. I uopće ne želim da mi to bude opravdanje ni meni ni bilo kome iz hrvatske Vlade da je to tako. Raste cijena energija na to. Ja bih bio sretan kad bi i Klub SDP-a i svi koji ovih dana kritiziraju vladinu mjeru ovakve subvencionirane električne energije, ponudili model po kojem bi se ta cijena mogla subvencionirati. Vrlo interesantno da gospoda iz «Hrvoja Požara», mi o tome već govorimo preko mjesec dana se nisu javili ni u HEP ni u Ministarstvo financija da oni imaju određene pokazatelje koji možda iniciraju na to ili upućuju na to da bi možda ova granica za subvencioniranje električne energije trebala biti drugačija. Ja ću vam reći otvoreno. Da su oni ponudili pokazatelje kojima 50% domaćinstava troši preko 2 i po tisuće kilovat sati mi bi išli sa prijedlogom da se sa 2 i po tisuće kilovat sati godišnje potrošnje sufinancira električna energija. ovdje otvoreno javno kažem. Mi smo išli na ovakav prijedlog zato što smo dobili podatke od HEP-a da je 47% potrošača ispod ovoga. I na kraju krajeva ta odluka Vlade ukoliko se i tijekom njene primjene pokaže da je to ovako pa ko da je problem predložiti dodatnu odluku. Imamo osigurane novce u proračunu 600 milijuna, a to je jasan pokazatelj da ozbiljno mislimo. Pa možemo i promijeniti tu granicu. Oprost duga sportašima. Očigledno netko nije pročitao Izmjene zakona o porezu na dohodak da je po prvi puta u povijesti u ovoj državi jasno definirano kako sportaši plaćaju porez i na svoja primanja i na svoje transfere. Po prvi puta. To je porezom na dohodak jasno definirano. To što to netko ne želi pročitati to je njegov problem. Ali ja sam to javno rekao i kod transfera Dinamovih nogometaša i kod svih. A što se tiče oprosta svi dobro znate kakve su to inspekcije bile i nek mi kaže koje je to Hajduk novce morao imati ili Dinamo da je u stvari napravio 280 milijuna poreznih davanja. Ti novci nisu oprošteni, nego su prenešeni na jedinice lokalne samouprave. Na jedinice za sve klubove u Republici Hrvatskoj od najmanjeg onoga da tako kažem oprostite mi na izrazu seoskog kluba do najvećeg hrvatskog kluba potpuno identičan model, potpuno identičan model. Zaduživanje. Gledajte, ako je dug krajem 2003. bio negdje 20 milijardi, ako je sad 30 i još nešto, onda mi nije jasno kako zaduženje po glavi stanovnika može otići sa 4000 na 12000 i još nešto. Hrvatska je u međuvremenu izgubila milijun, dva stanovnika. Međutim, kad pogledamo strukturu tog duga onda ćete vidjeti na ono na što Vlada može utjecati, a to je dug središnje države, da je njegov udio pao i u ukupnom vanjskom dugu sa nekakvih 35, 36 na nekakvih 21%. Druga stvar, propisna zaduživanja koja idu u potrošnju, međutim ne možemo govoriti o gospodarskom rastu i ograničiti zaduženja hrvatskih poduzeća koja žele kupiti novu, moderniju tehnologiju i napraviti nove hale. Mi ćemo slijedeće godine, ne mi, nego Državni zavod za statistiku morati napraviti jednu korekciju koju su radile sve tranzicijske zemlje, a to je korekcija bruto domaćeg proizvoda za udio sive ekonomije. A zašto? Zato što je bruto domaći proizvod referentna veličina temeljem kojih će Hrvatska i imati obaveze, a isto tako ostvarivati određena prava. Jer gledajte, sve zemlje koje su ušle u Europsku uniju u zadnjih nekoliko godina, tu prije svega mislim na onih 10 koje su ušle prije oko 4 godine su korigirale svoj bruto domaći proizvod u 10 do 20%. O istoj metodologiji EUROSTAT-a krajnje konzervantivnoj Hrvatska bi morala korigirati svoj bruto domaći proizvod između 16 i 20%. Kad se to napravi onda mnogi makro ekonomski pokazatelji će dobiti daleko bolju i daleko ljepšu sliku. Ali to nije, niti mi pada na kraj pameti reći da vanjska zaduženost nije latentna opasnosti da nad njom itekako moramo bdjeti i Središnja banka, a isto tako i Vlada Vlada Republike Hrvatske. No postoji sad jedno drugo pitanje što bi se dogodilo sa zaduživanjem da deficit nije smanjen na ovoliko koliko je smanjen? Deficit se može financirati samo iz dva izvora. Jedan je prodaja imovine, a drugi je zaduživanje vani. Gledajte, jedan postotni poen deficita je negdje preko 2 milijarde i 800 kuna. Koliki bi bio onda dug i koliko smanjenja PDV-a. Imali ste vi svoju priču sa 17%, mi svoju sa 20%. Mi smo pošteno priznali da to ne možemo napraviti, jer se ne može provoditi čvrsta politika. Ali smo isto tako smanjili stopu PDV-a. Ali, hajmo reći hrvatskim građanima koliko je dva postotna poena PDV-a manje. Preko 3 milijarde i 300, 3 milijarde i 400 u državnom proračunu. Međutim, i vama kao zastupnicima, a i sebi kao predstavnik Vlade ili prije svega nama svima kao građanima Republike Hrvatske koliko bi njih promijenilo cijene kad bi se stopa PDV-a smanjila 2%. Sjetite se kraja devedeset osme ili devete i uvođenja nulte stope PDV-a na kruh i mlijeko. Koliko je proizvođača smanjilo stopu ovoga. I na kraju gledajte, možemo mi sa ignoriranjem, sa podcjenjivanjem gledati na nagradu koju je Hrvatska dobila od Svjetske banke. Međutim, Hrvatska je uz tu nagradu dobila još jednu ocjenu ovih dana koja je na žalost prešućena, a to je da se Hrvatska financijski itekako dobro pripremila za ovaj šok koji je bio. To je službena ocjena Svjetske banke. I nemojmo biti kad nas kude između narodnih financijskih institucija, onda je to relevantno, a kada nas nagrađuju to nije relevantno. Hrvatska je, gospodo draga, top reforme u Europi i Hrvatska je druga reforme u svijetu sviđalo se to vama ili ne. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Mi imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prva je uvažena zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. Gospodin Šuker je ustvrdio da se proračun ne puni pojačano zbog inflacije i da je to nešto što sam ja pogrešno rekla. Pa evo gospodine Šuker, ja samo čitam što ste vi napisali, a u vašem materijalu piše ja ću citirati: “Prihod od PDV-a bilježi najveći rast od čak 13,3% zbog povećanja osobne potrošnje i inflacije.“ To piše u vašem materijalu, a što se tiče opraštanja dugova nogometašima ja nisam govorila o nogometašima, nego o nogometnim klubovima i vi ste potvrdili da su njihovi dugovi prešli u dugove lokalne samouprave. A ja vas sad pitam gospodine Šuker hoćete li to učiniti i sa građanima? Imate građane koji su zbog kamata koje je Porezna uprava natukla na njihove temeljne dugove imaju tolike dugove da polako dižu ruku na sebe. A ja vas pitam hoćete li onda dugove opraštati i građanima ovako kao što ste prebacili nogometnim klubovima na lokalnu samoupravu. Prebacite tako i građanima, pa će i njima biti lakše. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Molim vas! Dajte držimo se ispravka netočnog navoda, a to ne podrazumijeva postavljanje pitanja. Drugi ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Ja bih ispravio netočni navod da su program mjera za subvenciju struje. Dakle, ovo nije program mjera za subvenciju struje, nego se subvencioniraju brojila. Jer nije važno koliko koje brojilo troši, nego je važno koliko onaj koji je vlasnik tog brojila može tu struju platiti. Dakle, onaj koji ima garažu i unutra parkira Mercedes ima brojilo, vjerojatno može platiti tih svojih 2000 Ja sam bio pristojan i slušao sam! Jel? A ne oni koji tročlanoj i četveročlanoj obitelji koji na žalost imaju samo struju i ta im je struja više od 2000 kilovata. Inače, svaki gradski socijalni program je bolji od ovoga što u ovom trenutku nudi Vlada i moglo se sastaviti, dakle jedan nacionalni socijalni program koji bi išao za time da se subvencioniraju, dakle baš onima koji nemaju od kuda platiti. Uostalom, država ima jedan model drva za ogrjev koji se provodi, dakle koji ide preko Centara za socijalnu skrb. Moglo se i to koristiti. A što se tiče nogometa, nismo svi ravnopravni. Znate i sami, Belupo je platio sve svoje dugove i nema potrebe uopće da bilo koji porezni dug sa Belupa prelazi u vlasništvo jedinice lokalne samouprave. **Jarnjak, Ne možete dalje govoriti! Ja bih vas molio uvaženi zastupnici danas će biti duga rasprava. Pa držimo se temeljne odredbe Poslovnika, a to je vrijeme. Pa svaki vidite, pa nemojte to raditi. Molim vas! Idemo dalje. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, ispravljam netočni navod ministra da smo imali dvije priče. Naših 17% PDV-a i HDZ-ovih Točno je da je HDZ zakon imao o smanjenju PDV-a na 20, a kad govorimo o priči od 17%, to je bila izvorna priča koja se promijenila, ne razumije./ … u zakon koji se realizirao i to ne smanjenje PDV-a, nego smanjenje 2% doprinosa na zdravstvo, 2% na mirovinsko i direktno je efekat povećanje radničkih plaća, povećanje mirovina jer smo ocijenili da je to itekako važno. A ne samo rast mirovina i plaća nego i gospodarski rast jer je dio tog smanjenja otišao i gospodarstvenicima, priču o smanjenju PDV-a SDP je završio onako kako mi stalno vama predlažemo. Smanjite doprinose. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Ingrid Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Netočno je gospodine ministre što ste ustvrdili da, evo mi s podcjenjivanjem gledamo na tu nagradu koju ste vi dobili. Vi ste s podcjenjivanjem gledali na tu nagradu i tako se o njoj izjašnjavali prošle godine kada ju niste dobili, nego ju je dobila Albanija.

pokušao bih možda pomoći ministru koji je rekao da nije od inflacije, odnosno nije od inflacije, odnosno nije od inflacije taj proračun narastao sa 70 na 110 milijardi i nešto kuna. Činjenica je da da najviše od tih 40 milijardi kuna se od ministra odnosi na PDV koji je direktno posljedica rasta prihoda od PDV-a je posljedica inflacije, odnosno negativne platne bilance koju Hrvatska danas ima otprilike na razini 80 milijardi godišnje, a kad je 2003. odlazila koalicijska Vlada sa vlasti bila je otprilike šezdesetak milijardi. A druga stvar, mi ne gledamo s podcjenjivanjem na ovu nagradu koju ste vi dobili nego vam upravno suprotno čestitamo. Mi smo od 178 zemalja 97. na toj ljestvici, a vrlo smo dobro plasirani u zaštiti radnika gdje smo na 139. mjestu, u zaštiti investitora gdje smo 122. itd. od 178 zemalja na svijetu tako da na toj nagradi vam možemo čestitati. ovaj apel ne važi pa idemo dalje sa raspravom. Ja bih ipak molio, dajte držite se vremena koje je propisao naš Poslovnik da ne moram upozoravat. U ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni ministre, uvažena gospodo zastupnici. Mislio sam drugačije početi, ali kako kako biti korektan. Jasno, prilike su teške i u okruženju i u Hrvatskoj, zemlje u tranziciji smanjuju bruto društveni proizvod sa 8,5 negdje na 6,5%, zemlje najrazvijenije Europske unije sa 3,5 na 1,5%, Hrvatska sa 5,5 na 4,5%. Ali jasno, nije dovoljno samo reći prilike su teške, treba nešto poduzeti i to treba učiniti vlast, treba nešto predložiti, to treba valjda činiti opozicija, ali za sada ne vidim svjetlo na kraju tunela, a ono što svi znamo i što svi vidimo da će u ovoj zemlji biti teže. Ma teže će se živjeti. Ne samo u Hrvatskoj, živjeti će se teže i u našem susjedstvu i u Italiji i u Velikoj Britaniji i u Austriji i da ne nabrajam ostale zemlje. Teže će se znači privređivati. Općenito možemo reći da u ovoj zemlji slijedi jedna borba za golo preživljavanje, možda nikada teže. Bojim se isto tako da ne bi bilo puno bolje da je možda netko drugi na vlasti, ali danas je na vlasti HDZ i on je odgovoran za prilike u ovoj zemlji i to je zapravo bit, a prilike u ovoj zemlji danas nisu dobre i za to nema tko bito odgovoran do li HDZ-a. Pitanje je sad da li će opozicija biti korektna, ali HDZ nije bio nikada korektan i onda nemojte očekivati da vas netko hvali pa samim time to neću učiniti niti ja. Prvo, što se tiče ovog rebalansa državnog proračuna, prihodi se povećavaju za 2,5 milijarde kuna, rashodi za 2,8 milijardi kuna. To samo govori da je danas relativno, ajde da se našalim, relativno lako biti ministar financija u Republici Hrvatskoj, što kroz ovu centralizaciju to ni ne čudi. Najnezahvalniji resori u ovoj zemlji u ovom trenutku su ministar zdravstva, pravosuđa, gospodarstva, jasno policije. Jasno, nitko ne umanjuje značaj ni ministra financija ni financija kao resora, ali tu su se nekako stvari postavile i to je dobro. Drugo, prihodi rastu za 2,5 milijarde kuna. Možda je gospodin Mršić u pravu da će ti prihodi do kraja godine porasti čak 5 milijardi kuna i sad se postavlja sljedeće pitanje i to je zapravo bit. Ako želimo smanjiti cjenovni udar, zar ne bi stvarno bilo možda logično razmišljati o korekciji PDV-a, ali isključivo na hranu i ne mogu se složiti, kao što se nije složio ni Stazić, da je to neka provokacija provokacija ako to netko traži jer je to jasno predlagao i sam HDZ? Opća stopa od 22% utječe na to da prihodi proračuna rastu i mislim da ako želimo utjecati na cijelu lepezu poskupljenja, Hrvatska mora korigirati taj PDV na hranu. Istina, ovaj rebalans je potreban, ali i dalje sad najprije samo da kažem jednu ocjenu, se perfidno raspoređuju određena sredstva, politički se to dirigira, to je ono što boli, to je ono što vrijeđa, to je ono što omalovažava pa tako u ovom rebalansu proračuna čitam da opća bolnica u Puli, prije su bili namijenjeni prihodi u iznosu od 15,3 milijuna kuna, a sad se ti prihodi smanjuju za 7,2 milijuna kuna. Zašto se to radi? Vila Marija u Puli sa 11,2 milijuna kuna, prihodi idu na 8,2 milijuna kuna. Smanjuju se za 3 milijuna kuna. Sveučilište u Puli sa 4 milijuna kuna na 3 milijuna kuna. Ionako ti prostori koji možda najviše po stanovniku izdvajaju u državni proračun, nisu ništa dobili, a sad se ovim rebalansom i ti prihodi umanjuju. S druge strane, zašto je morao uslijediti ovaj rebalans? Nama je novac naprosto potreban i to iz godine u godinu potrebno nam je sve više i više novca jer su potrebe, recimo zdravstva iz godine u godinu sve veće, to vrijedi onda za socijalu, to vrijedi za školstvo, to vrijedi za mirovine, to vrijedi za branitelje, to vrijedi za Hrvatske Autoceste jer ako poskupi čelik na svjetskom tržištu 100%, onda je normalno da će i one bankine poskupiti kao što je normalno da će u cijenu benzina onaj koji izvodi te radove morati to na nekoga u konačnici prebaciti. Svi vidimo draže, više, a normalno opozicija predlaže smanjenje prihoda tj. tih poreskih izdvajanja. E sad da li je to moguće nekako pomiriti. Nije, nije to moguće pomiriti ako ne povećamo zaposlenost, ako ne povećamo taj bruto društveni proizvod, a baš nam on, taj bruto društveni proizvod opada iz godine u godinu. Planirani prihod proračuna iznosio je 115,9 milijardi kuna. sad je to 118,4 milijarde kuna. Rashodi će sa 118,4 milijarde kuna narasti na 121,2 milijarde kuna. Zanimljivo je da će novi način obračuna deficita dovesti do toga da će isti u Hrvatskoj iznositi 3,9 milijardi kuna ili 1,3% a prošle godine on je bio 2,3% tj. da se primjenjivao ovaj način obračuna bio bi negdje 1,6%. Znači, ajde idemo sad od onoga što je dobro u ovom rebalansu. Dobro je to da će deficit biti 1,3%, prihodi su veći za 2 i pol milijarde kuna pa konačno ja mislim i ta raspodjela od 2,8 milijarde kuna nije previše sporna osim što, još jedanput ću reći, gospodine ministre to umanjenje proračunskih prihoda za neke projekte u Istri naprosto nas vrijeđa. Idemo sada redom. 1,4 milijarde kuna ide za zdravstvo, točnije za pokriće gubitaka, prije svega općih bolnica u iznosu od 1 milijarde kuna, a 400 milijuna kuna ide za rashode Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranja, vjerojatno za nabavku tih lijekova ili podmirenje dugova. Time se ja mislim ispravljam jedan loš potez Vlade koja je predlagala da se prihod zdravstva smanji u odnosu na 2007. godinu. Tu dolazimo do 19,8 milijardi kuna za ministarstvo zdravstva. Ja bih čak bio sretniji da deficit zadržimo ove godine na lanjskih 1,6% i da iznos od 2,8 milijardi kuna dignemo na 3,6 milijardi kuna i da tih dodatnih recimo 600 ili 800 milijuna kuna usmjerimo zdravstvu. Ja neću reći da je stanje u zdravstvu, da je to zdravstvo bankrotiralo, ali u nekim općim bolnicama ispravnije je reći da su prilike naprosto katastrofalne, a sve zbog toga jer je Vlada štedjela tamo gdje nije smjela štedjeti, a to je upravo to zdravstvo. sustav zdravstva mi na neki način potkopavamo i sami iznutra. Nigdje vjerojatno nije lakše doći do bolovanja nego u Hrvatskoj. nigdje nisu stope bolovanja u Europi veće nego u Hrvatskoj. Hrvatski građani 2007. bili su na bolovanju 30 milijuna dana. Znači negdje 61 tisuća ljudi dnevno je na bolovanjima. Tu jasno spadaju i rodiljni dopusti. Koliko to stoji Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje? 1,3 milijarde kuna. Ministarstvo znanosti dobit će 334 milijuna kuna što reći da će ministar sad raspolagati sa 12 milijardi kuna. ta sredstva idu za besplatne udžbenike, besplatan prijevoz, za veće plaće od svega 2,1%. 100 milijuna kuna ide za strateške rezerve, to je sigurno u redu. Ali IDS misli da bi trebalo ukinuti trošarine na naftne potrepštine tih 0,60 lipa je rast osnovne cijene kroz PDV znatno donosi proračunu. I kaže ministar, čini mi se da sam ga negdje jučer to pročitao, kaže na struji možemo voditi socijalnu politiku, na nafti nećemo voditi socijalnu politiku. Ministar regionalnog razvitka dobiva 200 milijuna kuna, ministar pravosuđa 50 milijuna kuna, ministar turizma još 32 milijuna kuna. Da li su znači ti izdaci sporni? Nisu, ali je sporna ova preraspodjela unutar tih ministarstava. Jasno je da svima treba novac. što god mi mislili Hrvatska ne možemo mi reći da nije socijalna država, ako gotovo 90% svog kapaciteta proračunskog daje za te neke socijalne namjene, dobro plaća nije socijalna namjena, ali recimo za plaće, za zdravstvo, za socijalu, za branitelje itd. Nema države gdje na jednog umirovljenika imamo samo 1,4 radnika. A ako od tog broja oduzmemo one koji su na bolovanju i one koji rade u tim državnim tvrtkama, od zdravstva do policije, od obrane do carina, od školstva do Sabora, Vlade itd., mi de facto imamo omjer 1:1. Međutim, što je s druge strane loše u ovome proračunu? ne bi me smetalo da čak i sam novac koji se danas ovdje, o komu se govori, ide ka zdravstvu jer prilike u nekim općim bolnicama ponavljam su tragične, Šibenik, Pula itd., a naši ljudi ako nešto zaslužuju to je onda da im prilike u tim bolnicama budu da ne kažem časne, reći ću ljudske. Drugo je loše što taj vanjski dug galopira. Vanjski dug je danas gotovo 35 milijardi Do kraja mandata ove Vlade taj vanjski dug narasti će na blizu 50 milijardi eura. To će biti negdje 75 I sad pustimo ovaj omjer između države koja svoj vanjski dug smanjuje, ali se opet mora zaduživati jasno u svijetu, ne doma jer su tamo sredstva jeftinija, poduzeća i banka. Drugo što treba reći isto tako, rast bruto društvenog proizvoda biti će manji nego 2007. Slijede teške godine, po onoj biblijskoj da nakon sedam relativno uspješnih godina mi se moramo pripremiti na sedam teških godina. Većina vanjskih kredita usmjerena je prema djelatnostima koje nisu izvozno orijentirane i to je dodatni problem i to se također može odraziti sutradan i na otplatu zajmova. S druge strane, usporen je rast zaduživanja domaćinstva koji inače je enorman, a to ponajprije ponajprije zbog smanjenja ovih stambenih kredita, a to govori da rastu kamatne stope i da ljudi, poglavito mladi, sve teže u ovoj zemlji mogu doći do stana. Robni deficit se uporno povećava. Npr., razmjena između Kine i Hrvatske. Kina izvozi u Hrvatsku milijardu 600 milijuna dolara, mi izvozimo u Kinu svega 20 milijuna dolara. To je taj omjer 1:80. I ja vas uvjeravam I ja vas uvjeravam da sa tim omjerom nisu zadovoljni niti ljudi u Kini. S druge strane, raduje da je npr. u Srbiji u Srbiji Hrvatska najveći ulagač iza Švicarske i zato dosta onoga skandiranja koje je bilo ovdje u Zagrebu "ubi, ubi Srbina" i nadam se da se to neće dogoditi u Umagu ako dole dođe Thompson protiv čega sam osobno. Dosta je jednom riječju tog primitivizma. Hrvatska je s druge strane na svega 55 prosjeka Europske unije kad je riječ o zaposlenosti, robe su iz Europe jasno koje dolaze ovdje jasno da nitko nije zadovoljan tim standardom zaposlenost je to je istina u Hrvatskoj u porastima, ali ta zaposlenost još uvijek je gotovo među najnižima u Europi. Istina nezaposlenost opada, traži se radnik više, pogotovo u ovoj sezoni, ali ja ponovo kao najveći hrvatski problem uz izvoz, manji bruto društveni proizvod cijene, odnosno inflaciju vidim rast ne plaćanja, tj. nelikvidnosti. Do 60 dana mi imamo tisuću 479 tvrtki koje duguju 575,7 milijuna kuna. Od 61 do 180 dana tisuću 386 tvrtki duguje 533 milijuna kuna. Od 181 do 360 dana 700 tvrtki duguje 660 milijuna kuna, a 20 tisuća i nešto tvrtki duguje preko 360 dana 12,5 milijardi kuna ukupno, to je preko 14,3 milijarde kuna. Postavlja se pitanje, što je činiti, tako više jasno ne može i zato mi se čini logično da se mora pomoći nekim tvrtkama, ali ne ovako kako recimo kako Hrvatska kani restrukturirati brodogradnju bez obzira što tih 14 milijardi kuna koliko je dano u brodogradnju od 2000. na ovamo je nešto što bi trebalo u najmanju ruku preispitati. Ne može ja ću reći sav teret tog restrukturiranja pasti na jedan "Uljanik" koji jedino pokriva se od tih 9,5% državnih subvencija, a sve ostale tvrtke de facto i dalje subvencionirati kažem u 100%-tnom iznosu broda kada gledamo sa prebijanjem gubitaka itd. Što se tiče Istre, rako sam par riječi, ali ću još jedanput reći, da ovo smanjenje tih određenih prilika, naprosto vrijeđa. Za kraj, život je jasno iz dana u dan sve teži, ljudi teže žive i postavlja se pitanje kako tim ljudima pomoći. Ja se vraćam na smanjene PDV-a na hranu. I za kraj još jedan detalj. Rok za plaćanje carine i PDV-a smanjen je gospodine ministre sa 30 na 10 dana, od dana uvoza uz primjenu carinske deklaracije. Od 01.07.2000. godine stupa na zakon o ovim izmjenama i dopunama Carinskog zakona, kojim su de facto u 10 dana mora platiti ili ocariniti robu, ali zbog toga što nismo izmijenili tarife, mi ćemo ili uvoznici će morati plaćati i PDV u roku od 10 dana… … /Upadica se ne Privedite kraju raspravu. Jasno burza je vezana, ne znam uz svjetske trendove, našu inflaciju, Crobex je za 10,4% manji no što je bio. … /Upadica: Hvala lijepa, gotova je vaša rasprava./… i jednom riječju jasno je da će se u ovoj zemlji živjeti u narednim godinama teže. Pardon. Nema pardon. Držite se Poslovnika koji smo sami izglasali. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Gospodine Kajine, netočan je vaš navod da je od svih poreza koje su ulazna strana proračuna najviše porastao porez na dodanu vrijednost ili PDV. Najviše je porastao porez na dobit i to je upravo posljedica pozitivnih gospodarskih kretanja. Porez na dobit je porastao u odnosu na 2007. više od PDV-a za 0,4 postotna poena, a u odnosu za plan za ovu godinu za 0,8 postotnih Gospodine Kajin je krivo rekao da je država kriva za tragičnu situaciju, to je drugi netočan navod. … /Upadica se ne razumije./ … Netočno ste rekli da je država kriva za loše poslovanje … … /Upadica: Svađam se sa ministrom./ … … u Općoj bolnici Šibenik i Pula. Za loše poslovanje Opće bolnice Pula i Šibenik nije kriva država, nego menagment tih bolnica, jer zbog čega te bolnice troše po osiguraniku dvostruko više od nekih drugih općih bolnica uz iste uvjete poslovanja. Hvala. Ali prije toga da kažem da obavještavam, da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta u 10,00 sati 46 minuta. Šime (SDP)** Hvala lijepa. Pa netočan je navod gospodina Kajina, da će restrukturiranje hrvatske brodogradnje pasti samo na leđa Pulskog "Uljanika". Na žalost neka brodogradilišta će proći mnogo gore. U svakom slučaju dobar dio brodograditelja u "Uljaniku" će zadržati svoja radna mjesta, u "Brodo-Trogiru" prema zadnjim najavama iz Vlade, očito nitko neće u brodogradilištu zadržati svoje rano mjesto. I nisam siguran baš da se ovdje radi o restrukturiranju brodogradnje, prije se radi o rasprodaji brodogradnje. Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom po klubovima. U ime kluba SDS-a uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. svaka vam Ovaj prijedlog rebalansa proračuna, prema stajalištu kluba Samostalne demokratske Srpske stranke, prema onome što trenutno imamo predstavlja solidan pokušaj da se zakrpe najkrupnije rupe kojeg ovog trenutka imamo u državi. Uz to osim tog solidnog pokušaja da se zakrpe najkrupnije rupe i ovo što govori ministar financija gospodin Šuker, smanjenje deficita sa ovim tipom i ovakvim načinom rebalansa proračuna i opće politikom koju vodu je također nešto što smatramo dobrim efektom neovisno o tome na koji način se dolazi dolazi ili izračunava taj deficit. Međutim, to naravno nije razlog da neke stvari ne kažemo u vezi sa ovim što se zove krpljenjem rupa. Prvo što se tiče zdravstva, gdje je naravno s obzirom na potrebe zdravstva, sasvim jasno neophodno osigurati najveća sredstva koja je moguće u skladu sa prostorom koji punjenje proračuna omogućava. Dakle, milijardu i 400 milijuna kuna plus još unutrašnje preraspodjele unutar samoga proračuna. I to je nešto što u danim okolnostima predstavlja neku vrstu mjere, kojim se želi ugasiti požar koji tinja na različitim stranama kada je u pitanju ta važna djelatnost unutar društva. Međutim, za što odlazi najveći dio tih sredstava? To bih volio znati više nego što zapravo znam. A ono malo što znam ili što čujem me na neki način zabrinjava. Najveći dio tih sredstava ako govorim krivo, ministar Milinović ili ministar Šuker će me ispraviti ili drugi kolegice i kolege koji su ovdje od od struke odlazi zapravo za lijekove i za potrebe koje u svezi s tim nastaju u bolnicama ili koje u svezi s tim nastaju u klinikama. I ako još znamo k tome, kao što sam jučer čuo, zahvaljujući jednoj kraćoj konzultaciji neka mi ne zamjere oni s kojima sam se konzultirao treći po rang listi lijek koji mi koristimo u državi praksiten. Onda se zapravo postavlja pitanje kojeg smisla ima to naše subvencioniranje ili taj naš pokušaj da zakrpimo tu vrstu rupa ako će na kraju platiti oni koji su najteži bolesnici i kojima država zapravo treba ako se odlučimo za reformu. Onaj tko treba tešku operaciju ili ona koja treba najteže oblike medicinskog tretmana i najzahtjevnije oblike medicinskog tretmana. dakle, to tako da mi nenamjerno, kažem nenamjerno zapravo idemo na ruku farmaceutskoj industriji i onima koji zapravo šire spektar potrošnje različite vrste medikamenata je li to način kako mi zapravo gasimo požar unutar našeg zdravstva. Ja bih neskromno govoreći kao netko tko nije stručnjak u tom području rekao meni kao laiku se čini da nije. Ako je problem praksiten onda je to problem druge vrste koja se treba na drugačiji način pozabaviti. Ako liječnike treba stimulirati u pogledu njihove plaće onda je bolje da ih država stimulira ako su bolnice državne nego da ih stimulira farmaceutska industrija. Naravno elementi poboljšanja socijalnog položaja ili socijalnih davanja koji se ovdje predviđaju posredstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi jesu nešto što ovoga trenutka mi ne možemo izbjeći. Mi ne možemo reći previše u odnosu na takve mjere s obzirom na okolnosti o kojima su govorili i kolege iz SDP-a i gospodin Kajin iz IDS-a a uostalom i mi koji smo u vladajućoj koaliciji potpuno smo svjesni toga da te socijalne mjere ovoga trenutka naprosto ne mogu biti smanjene nego ne mogu biti smanjene nego moraju biti održavanje. Što se tiče školstva da izdvajanja, veća izdvajanja za plaće, veća izdvajanja iz knjige su nešto što je ovoga trenutka neophodno. Ali isto tako sasvim je jasno da to nije dovoljno za ono što imamo posebno u znanosti i visokom školstvu a to je da imamo novi režim za koji režim nemamo adekvatne uvjete, ni prostorne, ni kadrovske niti za to imamo adekvatnu opremu od knjiga pa do tehničkih sredstava ovisno o tome o kojoj visokoškolskoj ustanovi se radi. I iz toga razloga mi se čini da bi osim naravno nužnih zahtjeva kada je u pitanju osnovno školstvo, srednje školstvo, jednako tako visokoškolske ustanove i znanstvene institucije morale dobiti, s obzirom na zahtjeve koji se od njih očekuju u bolonjskom procesu morale dobiti mnogo više prostora nego što su ga dobili u rebalansu ovoga proračuna. Jer nije smo posrijedi hoćemo li imati veći broj novaka, nije samo posrijedi hoćemo li imati veći broj istraživača nego je naravno i pitanje da li ćemo imati adekvatan prostor, da li ćemo imati adekvatne biblioteke i da li ćemo imati adekvatne razmjene u obrazovnom procesu sa drugim zemljama, sa drugim institucijama i sa drugim sveučilišnim kućama, ne samo u Hrvatskoj nego u našem okruženju i svijetu općenito, to je smisao bolonje. Mi nažalost takvih pretpostavki ukoliko ne dođu iz vana na osnovi neke incijative sami nemamo. Kao što je gospodin Kajin na neki način zavapio zbog Pulske bolnice, ja mogu kazati da je doista nepošteno kada je u pitanju raspodjela unutarnjih sredstava po pojedinim školama i obnovama pojedinih škola, neću ih sada imenovati jer svatko ima svoju potrebu i svatko pokušava zadovoljiti tu potrebu ali srednja Tehnička škola Nikola Tesla, nedavno sam je obišao sa svojim kolegama u Vukovaru, odnosno Borovu naselju je u takvom stanju da ja ne vjerujem da postoji takva škola, možda postoji nekakva bolnica u Zagrebu koja je u sličnom stanju, ali takva škola u Hrvatskoj naprosto ne postoji. I da ne postoje osjetljivosti da se u tako osjetljivom prostoru kao što je hrvatsko Podunavlje i u interetičkim odnosima i u političkim odnosima ne posveti pažnja toj školi to naprosto ne razumijem. A ta djeca i ti nastavnici unatoč takvom stanju a stanje je katastrofalno od sportske dvorane do pojedinih krila tih objekata do doma, koji je nedavno bio predmet interesa javnosti zbog incidenata. A ti učenici i nastavnici svejedno postižu izvrsne rezultate. Ista stvar naravno vrijedi i za IV. osnovnu školu Nikola Andrić u Vukovaru. I doista ne vidim nikakvog razloga zašto se odugovlači već nekoliko godina iznalaženje sredstava za te škole. A osigurava se za neke koje su sasvim sigurno u boljem stanju nego što je ova, jedna i druga. Ja samo znam da postoje škole u lošijem stanju u kojima nema nikoga, ni učenika, ni nastavnika, ni ljudi. Ali lošijih, u lošijem stanju nisam vidio. Kada je u pitanju regionalni razvoj sasvim je razumljivo da novo ministarstvo, Ministarstvo regionalnog razvoja koji je u prvom osiguranju proračunskih sredstava kao i Ministarstvo turizma nisu dobila adekvatan iznos sredstava, u rebalansu dobivaju povećana sredstva. Mi ćemo reći da niti za jedno ni za drugo, ni za regionalni razvoj ni za turizam to nije dovoljno, ali nešto više od 200 milijuna kuna za regionalni razvoj od ministra Čobankovića jeste značajno povećanje i ono bi se moralo osjetiti i u onim projektima koje to Ministarstvo nastoji implementirati. Posebno kada je u pitanju infrastruktura i naravno posebno kada su u pitanju projekti oživljavanja gospodarstva na područjima od posebne državne skrbi od istočne Slavonije pa do Dalmacije. Međutim mi ćemo i ovaj put potrošiti značajna sredstva za obnovu. Potrošit ćemo i za stambeno zbrinjavanje. A možda ih ne bismo trebali potrošili, žao mi je što to govorim ministru financija jer to nije njegova nadležnost ili što sluša ministar zdravstva, ni to ni njegova nadležnost međutim postoji po našoj slobodnoj procjeni velik broj stambenih jedinica u hrvatskim gradovima i hrvatskim naseljima koja se bespravno koriste. Ili koja se koriste bez ikakvog osnova. A mi ćemo za bivše nositelje stanarskog prava umjesto da naprosto napravimo reda kao što se napravilo u Osijeku gdje je pronađeno u prvoj provjeri 28 stanova koji se bespravno koriste ili u Kninu ne znam koliko, mi ćemo zato puniti državni proračun. Mi ćemo ispunjavati mjerila prema Europskoj uniji i tražiti, ne znam, 300 ili 400 milijuna samo u ovoj godini da bi se osiguralo ne znam koliko stotina stanova. A riječ je samo o tome da država treba funkcionirati. I tu gospodine ministre postoji ogroman rezervoar za uštedu i za efikasnost. Kao što s pravom kažete da je naplata poreza jedan od snažnih mehanizama za punjenje proračuna i osiguranje ovakvoga rebalansa, ali isto to vrijedi i za efikasnost države u različitim segmentima. Da ne trošimo tamo gdje ne trebamo trošiti, gdje smo već potrošili. I gdje država zapravo samo treba valjano gospodariti sa onim što je njezino. A toga ima jako mnogo. I to naravno ne vrijedi samo za ovaj težak problem stambenog zbrinjavanja nego vrijedi i posebno za pitanje pravosuđa i državne uprave. To nije tehničko pitanje prije svega pa da sad trebamo osigurati ni 50 ni 60 milijuna kuna za reformu pravosuđa ili za borbu protiv korupcije, usput USKOK baš i nije dobio previše kad je borba protiv korupcije koliko možemo vidjeti unutar Državnog odvjetništva. Nego se naprosto radi o tome da treba povećati profesionalnu etiku i etičnost i sudaca i državnih činovnika i naravno osigurati im u tom smislu adekvatna sredstva za rad kada je u pitanju i plaća i naravno kada su u pitanju uvjeti rada. To mi se čini gospodine ministre i meni kao članu koalicijske Vlade jedan resurs koji zapravo ne koristimo kako valja, a to je da zaustavimo potrošnju kao što je ova u zdravstvu gdje je ona neracionalna i da uspostavimo i gospodarimo s onim što imamo kao država da ne bismo trošili za ono što objektivno nema potrebe da trošimo. Zahvaljujem. Zahvaljujem. I kao zadnji klub u ime Kluba HNS-a uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, kolege i kolegice, ja bih prije rasprave iskoristio priliku da čestitam ministru Šukeru na priznanju i nagradi, stvarno iskreno čestitke. Vezano na današnju točku o kojoj raspravljamo a to je rebalans proračuna ili Izmjene i dopune državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu. Možemo reći važno i bitno a to je da raspravljamo o dokumentu koji nam naslućuje koje su šanse naše države u budućnosti. Govorimo o dokumentu koji daje sliku nečega što je rezultat rada Vlade Republike Hrvatske a ujedno i daje projekciju i odgovore na mnoga pitanja a od kojih ću spomenuti samo neke. A to je u kom se pravcu razvija ova država, koje uvjete života ova država osigurava građanima ujedno i svojim poreznim obveznicima i da li Vlada kojoj su građani dali povjerenje da upravlja njihovom imovinom, radi svoj posao korektno i za građane prije svega korisno. Ja neću u ime Kluba HNS-a komentirati pojedine stavke proračunskog rebalansa ali želim izreći stav Hrvatske narodne stranke na rezultate Vlade Republike Hrvatske koji su mjerljivi i ovim rebalansom proračuna za 2008. godinu. Mi danas govorimo o rebalansu proračuna za 2008. godinu a koji govori da će se rasporediti 118,4 milijarde kuna novca građana Republike Hrvatske u proračunu. Samo punjenje državnog proračuna za prvih 6 mjeseci je relativno dobro i to je rezultiralo viškom proračuna u iznosu od 2 i pol milijarde kuna. Pri tome treba vrlo jasno reći da je to rezultat uglavnom rasta cijena posebno energenata te visoke osobne potrošnje naših građana. Na primjeru benzina cijene benzina euro supera koju fiksiramo na 10 kuna, 4,4 kune ide proizvođaču ili dobavljaču benzina, 1,2 kune ide na sve autoceste u Hrvatske a sve ostalo uključivo i PDV u proračun Republike Hrvatske što je rezultiralo za gotovo 4 milijarde proračunskog prihoda. Međutim ono što je ključno za reći, što je ključni problem rastom cijena i padom realnih plaća već se osjećaju učinci u slabljenju i usporenom rastu gospodarstva i rastu inflacije. Ovim rebalansom očekuje se realni rast bruto nacionalnog proizvoda od 4,5% što predstavlja usporavanje u odnosu na 2007. godinu kad je on iznosio 5,6%. To baš ne ukazuje na najavljenu i proklamiranu tzv. 5. brzinu u gospodarskom zamahu. Ovakav bruto nacionalni proizvod obrazlaže se nepovoljnim zbivanjima na svjetskom financijskom tržištu tipa kriza hipotekarnih kredita u Sjedinjenim Američkim Državama, veliki rast cijena nafte, ostalih energenata i sirovine. Projicirani prosječni međugodišnji rast cijena za 2008. godinu iznosi 5,9%. Pitamo se da li će tako i ostati jer će isti ovisiti o već spomenutoj cijeni energenata na koji se onda nadovezuje visoka cijena hrane na svjetskom tržištu. Podaci za prvo polugodište pokazuju da Vlada Republike Hrvatske nije provodila učinkovite mjere kojima bi ublažila šok sa cijenama energije i hrane. Hrvatska je potpuno nespremna dočekala krizu energije i hrane, cijena energije i hrane žrtvujući pri tome posebno standard svojih građana sa ispodprosječnim primanjima a tu moram posebno naglasiti umirovljenike i 60% zaposlenih građana. Vatrogasne mjere koje je Vlada Republike Hrvatske do sada poduzimala uglavnom se svode na održavanje standarda građana, uglavnom se ne svode na održavanje standarda građana No, na žalost ni te mjere ne daju optimizam najsiromašnijima i ne štite najsiromašnije, nego eventualno pružaju nešto srednjem i bogatom sloju naših građana. Mjere za subvenciju rasta struje niti povećanje neoporezivog dijela plaće neće pomoći najsiromašnijima i vrlo malo za najugroženijih cirka 115000 naših sugrađana korisnika socijalne pomoći koji primaju naknadu 400 kuna mjesečno i na koje mjere nemaju sadržajni učinak. Čini mi se da se inflacija približava na visinu od 7%. Činjenica da je inflacija 3 i pol puta veća nego 2003. godine, a s gotovo 50% generira prehrana i komunalne usluge.

je pitanje, da li ovaj rebalans proračuna daje dovoljnu mogućnost i kvalitetna rješenja u rješavanju takvih problema. Mi u Hrvatskoj narodnoj stranci tvrdimo da ne, jer da daje ne bi se osjećao identan umor naših građana od čekanja na bolja vremena i umor od tranzicije koja u Hrvatskoj traje već 18 godina sa stalno najavljivanim, ali još uvijek nerealiziranim promjenama. Nerealizirane promjene koje su se počele stvarati, koje su počele stvarati na žalost jednu kolektivnu letargiju i doslovce smanjivati pozitivni potencijal naših građana kojega sasvim sigurno oni imaju i koji je kod njih prisutan. Stanje u kojem se nalazi zemlja, a to pokazuje ovaj rebalans proračuna isključivo je posljedica nedostatka vizije i gospodarske strategije, nespremnosti i ne angažmana vlastitih resursa. Ključni sektori energetika, poljoprivreda svih ovih godina su potpuno zanemareni. Vlada nije pripremila niti jedan program za milijun hektara neiskorištene, neobrađene zemlje i potpuno smo nespremni za europske standarde. Jer da je pripremila bilo koji program sigurno danas ne bi govorili o milijun hektara neiskorištene i neobrađene zemlje. Činjenica da je ključni pokazatelj za prvo polugodište pokazuju da država nije pronašla učinkovite mjere kojima bi ublažila šok sa cijenama hrane i energije. Na primjer, u prva tri mjeseca 2008. godine uvezlo se u poljoprivrednu i prehrambenu industriju proizvoda i roba u iznosu od 585 milijuna dolara. Jedan podatak od jučer. Uvezeno je sad na friško 150 tona svježih svinjskih polovica i isti trenutak čim su ocarinjene prešle granicu, isti trenutak proizvođačima svinja je cijena po mesnoj jedinici pala sa 20 lipa na 17, isto trenutak. Jer imamo sustav? Nemamo. Reforma državne uprave, reforma zdravstva i socijalnog sustava, decentralizacija Hrvatske, restrukturiranje brodogradnje, poljoprivrede, restrukturiranje energetskog sustava i ostale nužne potrebne reformske zahvate bit će izuzetno teško ostvariti u uvjetima smanjivanja gospodarskih aktivnosti koje su na žalost realne i evidentne. Suštinski naša realna mogućnost rješiva je jedino snažnim gospodarstvom, rastom omogućenim strategijom investiranja i prepoznavanjem i korištenjem rezervi. Strateško investiranje u energiju, hranu, vodu, ekološke programe mora biti povezano uz povećanje ulaganja u obrazovanje. Najveći dio tih ulaganja moguće je realizirati kroz javno privatno partnerstvo bez uključivanja proračuna javnog duga, ali to moram posebno naglasiti uz dugoročno zaduživanje zaduživanje vlasništva nad sustavima i prirodnim resursima. Dakle, uz zadržavanje suvereniteta. Na ove činjenice i ovaj rebalans proračuna za 2008. godinu ne daju jasne odgovore na suštinske mjere osim vatrogasnih. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da je najveća rezerva naše države danas u sposobnosti upravljanja državom. Dakle, u promjeni načina rada Vlade Republike Hrvatske. Ja ne govorim o promjeni Vlade. Ja govorim o promjeni načina rada Vlade Republike Hrvatske. Ovom promjenom moguće je riješiti ne samo pitanje energije i hrane, strategiju gospodarskog razvoja, strategiju regionalnog razvoja, nego i svih ostalih potrebnih elemenata za izgradnju države, državi jednakih šansi za sve naše građane. Jedan od najslikovitijih primjera je izgradnja autocesta. U vrijeme koalicijske Vlade pridržavalo se rokova izgradnje, cijene i kvalitete. Danas imamo i to već u kontinuitetu od pet godina da nam su rokovi izgradnje dva puta duži, da nam je cijena po kilometru dva puta viša i da je izgrađena kilometraža dva puta manja. S tim da cijena gradnje je porasla sa 4 milijuna na 8 milijuna eura po kilometru, a iako su cijene materijala i rada porasle svega 15%. Činjenica da se iz godine u godinu temeljem makro ekonomskih perfomansi i realnog potencijala, zadržavanje sadašnjeg načina života i ritma potrošnje naših građana troši godišnje cirka 4 milijarde eura, ali 4 milijarde eura koje nadoknađujemo prodajom obiteljskog srebra. I postavlja se dugoročno ključno pitanje, koliko ćemo sačuvati realni suverenitet države rasprodajom obiteljskog srebra? Mi u Hrvatskoj narodnoj stranci smatramo da ovaj rebalans proračuna ne daje odgovor ni na to vrlo ključno i izuzetno važno pitanje. Budući da još uvijek Hrvatska jede pod navodnicima vlastitu budućnost, mi u Hrvatskoj narodnoj stranci nećemo podržati ovaj rebalans proračuna. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa štovani kolega je netočno naveo, citiram: “Vlada Republike Hrvatske je nespremno dočekala porast cijena energije i hrane na svjetskom tržištu.“ To naravno nije točno. Vlada je napravila kratkoročne i dugoročne mjere za koje je dobila pozitivnu ocjenu Međunarodnog foruma. Od karakteroloških mjera samo da podsjetim na povećanje neoporezivog dijela dohotka, da spomenem samo subvencije za gorivo, da spomenem samo subvencije za energiju, odnosno za plavi dizel. Da spomenem samo da i u ovom rebalansu proračuna za područje socijalne skrbi novih 156 milijuna kuna što je također u sklopu priprema za porast cijena na tržištu hrane i energenata. Od dugoročnih mjera samo da spomenem pad deficita državnog proračuna daljnjih koji je najvažnija dugoročna mjera. Kao što je rekao ministar danas jedan postotni poen bi značio 2,8 milijardi kuna rashoda više. Pad nezaposlenosti je također dugoročna mjera, porast industrijske proizvodnje itd. Prema tome, navod je potpuno kriv. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Drugi ispravak, gospodin zastupnik Željko Turk. Gospodine predsjedavajući, koristim priliku da ispravim netočan navod kolege zastupnika kolege zastupnika citirajući konstataciju koju je rekao, između ostaloga smanjuje se gospodarska aktivnost. Netočno je da se smanjuje gospodarska aktivnost u ovoj državi, svi relevantni pokazatelji govore suprotno. Od realnog rasta sektora gospodarstva za nepunih 4% do 4 milijarde eura direktnih investicija u green field sustavu u Hrvatskoj u U okviru poslovnih zona preko tristotinjak na velikom dijelu stvaraju se novi uvjeti za zapošljavanje i završavam time, tridesetak tisuća zaposlenih više, odnosno toliko smanjenje nezaposlenosti može biti samo posljedica gospodarskoga rasta. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. **Buterin, Vesna (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministri, kolegice i kolege zastupnici. Proračun je programski dokument koji jasno odražava strateško promišljanje Vlade i smjer kretanja države. Proračunom za 2008. godinu osigurava se kontinuitet u izgradnji Hrvatske kao zemlje gospodarskog razvoja i napretka, ujednačenog regionalnog razvoja, konkurentne snage, znanja i izvrsnosti, socijalne pravednosti i zemlje Europske unije. Tako i ove izmjene i dopune državnog proračuna predstavljaju kontinuitet i provođenje navedene politike Vlade Republike Hrvatske. Na početku treba istaknuti da su Izmjene i dopune proračuna za 2008. godinu donesene u makroekonomskom okruženju gdje su početkom 2008. godine nastavljena pozitivna kretanja u realnom sektoru gospodarstva pa je na primjer industrijska proizvodnja povećana u prvih 5 mjeseci za 3,6%. Ova povoljna kretanja praćena su i pozitivnim trendovima na tržištu rada pa je u svibnju 2008. godine ukupan broj registriranih nezaposlenih osoba na međugodišnjoj razini smanjen za 11,6%, odnosno 30 tisuća 589 manje nezaposlenih osoba, a ovdje želim naglasiti jednu vrlo važnu činjenicu da je upravo zahvaljujući naporima Vlade Republike Hrvatske u 2007. godini u Republici Hrvatskoj ostvarena povijesno najniža stopa anketne nezaposlenosti koja je iznosila 9,6%. Ove se godine očekuje i daljnje smanjenje stope nezaposlenosti. U iznimno teškoj situaciji, situaciji krize na svjetskim financijskim tržištima te situaciji visokog rasta cijene nafte i ostalih energenata u 2008. godini očekuje se realni rast bruto domaćeg proizvoda od 4,5%. Rebalans Državnog proračuna za 2008. godinu temelji se na planiranim makroekonomskim kretanjima u ostatku godine i dosadašnjem ostvarenju prihoda u 2008. godini. Prema novom planu ukupni prihodi za 2008. godinu iznose 118,4 milijarde kuna te se u odnosu na prošlu godinu povećavaju za 8,8% ili 9,6 milijardi kuna, a u odnosu na plan proračuna za 2008. godinu povećavaju se za 2,5 milijarde kuna. Ukupne prihode čine prihodi poslovanja koji su planirani u iznosu od 118,1 milijardu kuna, a u čijoj su strukturi najznačajniji porezni prihodi od 67,6 milijardi milijardi kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 357,4 milijuna kuna, čime su u odnosu na prvotni plan povećani za 51 milijun kuna. Navedeno povećanje prihoda se rebalansom proračuna usmjerava na programe koji prvenstveno potiču rast gospodarstva i ono što je iznimno važno, smanjuju utjecaj globalnih kretanja na standard stanovništva. Navesti ću ovdje samo neke mjere koje je u tom smjeru Vlada poduzela i koje se direktno reflektiraju u samom rebalansu proračuna za 2008. godinu. Izmjenama Zakona o porezu na dohodak povećava se neoporezivi dio dohotka sa tisuću 600 na tisuću 800 kuna, čime se smanjuje porezno opterećenje dohotka stanovništva i tako direktno povećava kupovna moć. S druge strane, obzirom da je ovaj, dakle porez na dohodak prihod jedinica lokalne i regionalne područne samouprave izmijenjen je i zakon o financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave te je državni proračun na taj način direktno financirao ovu mjeru smanjenja poreza na dohodak prema stanovništvu. Nadalje, u proračunu je predviđena i nova aktivnost koja se odnosi na strukturne potpore sektoru stanovništva i gospodarstva u iznosu od 600 milijuna kuna. Ove potpore imaju za cilj smanjenje utjecaja kretanja na globalnom tržištu koje se prvenstveno reflektiraju u rastu cijena. Ova je Vlada prepoznala važnost ulaganja u malo i srednje poduzetništvo jer je upravo taj segment generator gospodarskog rasta, povećanja zaposlenosti i konkurentnosti. Tako se za posebne programe poticanja malog i srednjeg poduzetništva u 2008. godini izdvaja čak 48% više proračunskih sredstava u odnosu na prethodnu godinu. Proračun za 2008. godinu posebnu pozornost posvećuje razvoju izvozno orijentiranih poduzeća, izdvajaju se značajna sredstva za izgradnju poduzetničke infrastrukture itd. Ovim je rebalansom, navedena se ulaganja nastavljaju provoditi, ali se izdvajaju i dodatna sredstva za programe potpora razvoja, prvenstveno prerađivačke industrije i to tekstilne, kožne, obućarske u skladu sa ciljevima koji su utvrđeni u dokumentu industrijska politika Republike Hrvatske u pripremi za članstvo u Europskoj uniji u iznosu od 138 milijuna kuna. Evo, ja sam se u svom izlaganju osvrnula na nekoliko bitnih točaka koji se naglašavaju u ovom rebalansu pa bih na kraju, dakle željela bih naglasiti da u potpunosti podržavam Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu. Hvala. (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, štovana gospodo ministri, ovo je još jedan dobar proračun i ako ne politiziramo nego zaista gledamo pokazatelje, onda ćemo reći da je u globalnoj krizi uzrokovanoj hipotekarnim kreditima američkih banaka uzrok onoj cijeni nafte na tržištu svjetskom, uzrokovanoj cijeni hrane, uzrokovanoj sušnoj razdoblju u žitorodnim krajevima itd. Vlada Republike Hrvatske uspijeva taj udar izdržati i napraviti proračun koji je i dalje i socijalan i razvojni, uspijeva povećati bruto nacionalni dohodak, ne onim tempom kao prošle godine, ali slijedi turistička sezona i vjerujem u bolji rezultat na kraju godine. Što je najvažnije, indeks industrijske proizvodnje i dalje raste, za 3,6% što je temelj razvoja hrvatskog gospodarstva. Bruto nacionalni dohodak za 4,5%. Broj nezaposlenih je manji opet za 30-tak tisuća što ohrabruje i svakako doprinosi i gospodarskom i socijalnom napretku države. I što je najvažnije Vlada je uspjela ponovo smanjiti deficit državnog proračuna i na taj način pokazati da usprkos ovih teških uvjeta, globalnih uvjeta, uvjeta u regiji, okruženju i šire može provoditi svoju politiku stabilnog financiranja državnih prihoda i rashoda i s time dokazati ne samo da je dorasla svim Vladam asocijacija u koje želimo ući, nego da je i spremna sa vrlo čvrstom monetarnom politikom, vrlo čvrstom fiskalnom politikom podržati daljnji razvoj hrvatskoga gospodarstva. I to su pokazatelji koji trebaju ohrabriti i zbog njega su i prihodi ponovo veći. Ja bih ovdje iskoristio priliku pa ih upozorio možda na jednu nelogičnost koju mi često ističemo, a to je da je loša pokrivenost uvoza izvozom i da ona iznosi 49%. To naravno nije točno. Ako gledamo samo robni izvoz onda je to točno. Ali u ukupnom računu se gleda i izvoz usluga u kojima Hrvatska i to je dobro i pozitivno, nadmašuje izvoz roba. Isto tako gledaju se transferi. Kada sve to zbrojimo, onda je pokrivenost hrvatskog uvoza izvozom 87% i po tome spadamo u sam vrh zemalja u tranziciji. Da li treba tako gledati? Ja mislim da treba, jer ako bi gledali samo izvoz roba onda je najsiromašnija zemlja Grčka jer ona pokriva svoj uvoz sa izvozom roba samo 29%. Ali sa izvozom usluga pokriva preko 94%. Dakle, morali bi jedanput i tu već naći zajednički nazivnik, zajednički jezik, a ne ponavljati staru socijalističku floskulu da je izvoz samo izvoz roba. Obrnuto, danas je izvoz usluga puno važniji, kvalitetniji i stalniji i sigurniji od izvoza roba. Zahvaljujući takvoj politici prihodi su povećani kao što znamo na strani poreza. Ovdje sam već istaknuo u jednoj ispravci krivog navoda, ono što mene posebno veseli porez na dobit. Iako nam je stopa niska, porez na dobit u ukupnoj sumi sve je značajniji u prihodima i porez na dobit je ponovo porastao za 4% što znači da je aktivnost gospodarska itekako poraste carina. Prihod od carina porastao je za 7,6%, doprinosi su ponovo porasli kako za zdravstvo tako i za mirovinsko. I ovdje bi trebalo reći nešto i na prigovor da treba smanjiti doprinose za zdravstvo i socijalnu skrb. Ja se s tim ne bih složio, jer imamo i vlastito iskustvo kada smo smanjivali za 2% doprinose za zdravstvo HZZO je ušao u težak dug i kredit jedne od banaka za preko 2 milijarde kuna. I zdravstvo i mirovine upravo proračun subvencionira, pa ako smanjuje tu stopu naravno da će povećati svoje subvencije pa ćemo preliti iz šupljega u prazno. Ja mislim da je potrebna reforma zdravstva, a ne smanjenje doprinosa i tek nakon reforme zdravstva i zamjene sredstava iz doprinosa drugim izvorima financiranja se može rasteretiti poslodavca i smanjiti doprinos za zdravstvo. Dakle doprinos za zdravstvo se može smanjiti, ali nakon reforme čitavog sustava financiranja. Na strani rashoda treba naravno, pogotovo mi koji volimo zdravstvo, treba se zahvaliti Vladi i istaknuti da je ponovo imala osjećaj za zdravlje i naravno kroz to život građana i građanki ove države, jer je preko polovine viška prihoda otišlo ponovo u zdravstvo. To je milijarda i 400 milijuna kuna. Naravno, treba pohvaliti i 600 milijuna kuna za subvenciju svih ovih nepovoljnih kretanja u energetici koje će itekako zbog globalne krize, ova injekcija će itekako smanjiti udar negativnih posljedica na život naših građana. Malo se spominjalo, ali više od 500 milijuna se ponovo ulijeva u gospodarstvo. I to je 73% više nego do sada, posebice kada se govori o najugroženijim dijelovima gospodarstava, kožarska i tekstilna industrija. Isto tako, možda se premalo ističe da je uz zdravstvo jako dobro prošla i socijalna skrb. Jer kad gledamo na strani socijalne skrbi povećani su prihodi u ovom proračunu i to će se osjetiti na standardu građana i to najugroženijih građana. Naime, prihodi su povećani za 156 milijuna kuna. Ja ću samo navesti neke od stavki. Doplatak za pomoći njegu je povećan za 3,9%, osobne invalidnine u odnosu na plan prethodni za 2008. 8,1%, pravo na status roditelja njegovatelja za čak 24,5% u odnosu na postojeći plan. Dakle to su sve značajnije podrške potencijalnom ugrožavanju socijalno najosjetljivijih slojeva u smislu pogoršanja njihovog standarda. I evo dolazimo na zdravstvo koje je sigurno u ovom proračunu tema koja će se najviše ovdje spominjati, jer smo opet milijardu i 400 milijuna kuna dali u zdravstvo s čime smo samo malo smanjili problem koji postoji. A problem u zdravstvu je sljedeći. Porast cijena usluga u zdravstvu je daleko veći od porasta bruto nacionalnog dohotka i od porasta postotka punjenja proračuna, ne u Hrvatskoj nego u svim zemljama Europe i naravno šire. Zašto je porast cijena u zdravstvu veći od porasta bruto nacionalnog dohotka i od porasta državnog proračuna? Zato jer su nove tehnologije koje žele poboljšati zdravlje građana izbacile i izbacuju iz godine u godinu sve skuplje lijekove, sve skuplje dijagnostičke metode, sve noviju i noviju opremu čija cijena raste po stopi od 10% godišnje. To ne može pratiti nijedan proračun i zato nijedno zdravstvo u Europi, osim hrvatskoga, nije financirano isključivo iz proračuna. I u ovom rebalansu smo vidjeli da postoji taj problem. Jednim dijelom smo ga, dobrim dijelom smo ga riješili sa milijardu i 400 milijuna, ali bojim se jako privremeno što ćemo vidjeti već do kraja godine jer na poskupljenje cijena lijekova i dijagnostičkih metoda ove godine će trebati dodati i poskupljenje energije i poskupljenje hrane i poskupljenje cijene materijalnih medicinskih rashoda u smislu medicinskih proizvoda i naravno povećanje cijene rada prema kolektivnom sporazumu. Ono što je dobro da se 500 milijuna od tih milijardu i 400 direktno direktno ulijeva u dugove bolnica, a drugih 500 milijuna zapravo podmiruje povećanje limita koje je ministar u jednoj vrlo dobroj kombinaciji napravio, a to znači da je povećanje limita povezao uz savjesnije poslovanje, što znači i racionalnije poslovanje uprava znači bolnica, dakle povećao je limit, ali je to vezao i za kvalitetniji menagment. I ja vjerujem gospodine ministre da će prvi rezultati već krajem srpnja biti potpuno jasni i vidljivi, a isto tako će ministar imati tada potpuno opravdanje za smjenu pojedinih ravnatelja. Ja tvrdim da 10% ravnatelja ne vodi kvalitetno bolnice i zbog toga je desetak posto bolnica uvijek u teškoj dubiozi, a s druge strane imamo bolnice iste kategorije, istog ranga koje posluju sa usporedivo manjim gubitkom. Zato ova kombinacija injekcije 500 milijuna kuna u povećanje limita sa povećanom odgovornošću menagmenta je izvrsna kombinacija i dat će rezultate i vjerujem da je to najbolji uvod u predstojeću reformu. I zaključno možemo reći, podržavam ovaj proračun, ne samo što zato što je razvojni, ne samo zato što je socijalni, nego i zato što je Vlada pokazala da u vrlo teškim globalnim gospodarskim prilikama može zadržati Strategiju razvoja Hrvatske. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Nekoliko replika. Prva, gospodin zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepo. Slušajući ovako gospodina Hebranga jednostavno ne možemo vjerovati, kao da živimo u nekoj drugoj zemlji. I tu se ne nastavlja jedna tradicija uvijek isprika i razloga zbog čega se negativni trendovi dešavaju kod nas, pa to je uvijek razlog naravno negdje drugdje, ne kod nas, nego u svijetu, hipotekarni krediti, cijene energenata itd. Ali gospodine Hebrang, da li u drugim europskim zemljama imaju iste takve uvjete kao i Hrvatska. Pa ako je tako, zbog čega onda u europskim zemljama je inflacija otprilike na 3,3%, a u Hrvatskoj 6,4%? Pa da li biste vi imali isti odgovor na inflaciju i od 12, i od 15, i od 25%, da je uvijek to razlog cijene energenata, odnosno hipotekarnih kredita iz Amerike. I druga stvar. Koliko je naše gospodarstvo konkurentno i koliko je situacija za gospodarstvo u Hrvatskoj povoljna, govori o tome da kontinuirano u zadnjih 5 godina negativna platna bilanca Hrvatske raste i u prvih 5 mjeseci ove godine imamo negativnu platnu bilancu od 27,9 milijardi kuna u odnosu na prošlu godinu, to je otprilike 4,9 milijardi 4,9 milijardi kuna više. Toliko o tome koliko smo mi konkurentni i koliko ovaj proračun i ova Vlada stvara poslovno okružje povoljno za gospodarstvo. Hvala lijep. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Dragi kolega, ja sam čitao statistiku iz ove zemlje. Vi ste vidim pratili statistiku drugih zemalja, pa nije loše da ih onda malo usporedite. Ova je zemlja izašla iz desetgodišnjeg rata. Reći ćete, pa što onda, a ja ću reći, ne nije, jer u ovom proračunu preko 10% rashoda ide na sanaciju posljedica rata. Pribrojite to vašim susjedima čije ste analizirali državne proračune, pa ćete vidjeti da je Hrvatska napravila ogroman iskorak. Skupite si sve ove knjižice koje ste dobili, pa zbrojite sve izdatke za posljedice rata. Ne samo braniteljima, nego još uvijek i za ono što je i srušeno u ratu i za ono što je indirektna i direktna šteta, pa ćete vidjeti da 10% ovog proračuna još uvijek ide na štete, na ratne na ratne štete. Prema tome, kada uspoređujete susjede i nas, onda uspoređujte i našu nedavnu povijest, ako je se sjećate. Drugo, nije istina da inflacija u Hrvatskoj veća nego u drugim zemljama. Inflacija u Hrvatskoj je manja od tranzicijskih zemalja i od jednog dijela puno stabilnijih zemalja, kao što su neke naše susjedne, vi dobro znate na koje mislim. Prema tome, inflacija u Hrvatskoj nije iznad prosjeka zemalja u tranziciji. Naravno da je iznad Njemačke i Italije, ali bojim se da ni oni neće dugo tako. I treće što ste rekli. Krivi su nam neki drugi. Nisu nam krivi, nitko nam nije kriv. Kriva nam je samo nafta, koja je u vašem mandatu bila 5 puta bila jeftinija nego danas, a proračuna vam je bio 3 puta manji nego današnji. I zato hvalim ovu Vladu. Sljedeća replika, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Hebrang, ja se iskreno nadam da ste vi uspjeli ovim svojim govorom uvjeriti građane koji žive loše, da im je zapravo fenomenalno, jer je situacija takva da ne može biti bolja. To otprilike proizlazi iz vašeg govora i građani bi zapravo morali biti presretni što im cijene rastu svaki dan, što su im mogućnosti kupovina roba i usluga svakim danom sve manje i što im je život sve teži. Vaš govor cijeli zapravo predstavlja jedan oblik manipulacije odabira podataka, onih koji vama pašu i na temelju toga uljepšavanja slike stvarnosti koja zapravo nije takva. Primjerice, vi ističete da je prihodi od poreza na dobit da rastu 4%, ali ne kažete pri tome da je inflacija gotovo 7%, pa da su troškovi inflacije ne samo pojeli ovaj prihod od poreza na dobit, nego da je tu još u minus od gotovo 3%. Vi hvalite socijalne mjere Vlade kod povećanja cijene struje, a što ćete reći dalmatincima. Oni se griju na struju, jer nema plinofikacije toga područja. Oni nemaju drugi izbor. Oni će potrošiti daleko više od 2 jer moraju, jer se moraju grijati. Pa kako ćete njima opravdati te navodno divne socijalne mjere Vlade kod povećanja cijene struje. Oni imaju samo dva izbora, ili da se smrzavaju ili da plaćaju 24% više. Ali to im onda treba reći. Recite im, nismo napravili plinofikaciju, što nas briga za vas, nemamo za vas rješenja, plaćajte. Kažete, inflacija u ovoj zemlji, kao u zemljama u tranziciji ili manja, pa nemojte s tim uspoređivati. Uspoređujte kolika je bila inflacija dok niste došli na vlast 2003. S tim uspoređujte, jer te manje stope inflacije su za građane bile značile bolji život. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Stazić zaista strašno mrzi brojeve i užasno ga vrijeđaju kada su pozitivne. U posljednjih 5 godina one koje su bile negativne u 4 godine prije toga. I tu vas ja potpuno razumije, ali brojka vam je ipak politički neutralna. I kada kažemo da ste vi ostavili iza sebe 7% deficita državnog proračuna, a da je svaki postotni poen 2,8 milijardi kuna i da zbog toga nismo mogli smanjivati PDV, jer smo morali nadoknaditi taj vaš dug koji ste napravili, onda to vas boli. Ali ja ne mogu tu ništa. Neće vas boliti još jako dugo, jer nećete imati priliku ponoviti te pogreške. Što se tiče omjera poreza na dobit i inflacije, porez na dobit raste neusporedivo brže nego što raste inflacija, pogledajte u ovom proračunu i to je dobro. Isto tako je dobro da neusporedivo brže od inflacije rastu još uvijek i plaće, pogledajte prosječnu plaću. Isto tako je dobro da je standard smanjen u odnosu na prošlu godinu, ali ni slučajno, ni približno onoliko koliko su smanjeni okolni uvjeti, makroekonomski, kada gledate koliko je porasla cijena goriva, koliko je porasla cijena hrane na svjetskom tržištu, onda ćete vidjeti da standard u Hrvatskoj nije porastao za taj postotak nego značajno manje. I Vlada upravo ima taj zadatak da gasi požar, ne može ugasiti svjetski požar ali može umanjiti požar na području Republike Hrvatske. A to što vas smeta što mi i u tako teškoj globalnoj krizi donosimo rebalans proračuna pozitivan i povećavamo stavke za razliku od vašeg rebalansa koji su smanjivali stavke ja vas razumijem i razumijem vašu duboku tugu. Gospodin zastupnik Marin Jurjević, sljedeća replika. **Jurjević, Marin (SDP)** Kolega Hebrang vi ste rekli kako ovaj rebalans posebno ide na ruku području socijalne skrbi. Vidite u ovoj sjednici je u proceduru uvršten Prijedlog zakona o doplatku za slijepe, dakle, na sljepoću kojeg je u proceduru dao Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Dobili smo mišljenje Vlade da se taj prijedlog odbacuje. Ja bih vam rekao da u Albaniji ovaj doplatak na sljepoću je 80 eura, u Srbiji 175 eura, u Bosni i Hercegovini 175 eura, Sloveniji 300 eura, Njemačkoj 500, Francuskoj 715 eura a u Hrvatskoj 38 ili 54 eura. Dakle, u rasponu od 280 do 400 kuna mjesečno. Ja sam se nadao da će se u ovom rebalansu naći 12 milijuna kuna koliko je potrebno mjesečno kako bi se ovim doplatkom unešto umanjio tragičan položaj u kojem se nalaze oni ljudi koji su slijepi. U Hrvatskoj bi tim prijedlogom zakona dakle bilo obuhvaćeno oko 550 ljudi. Dakle, ne radi se o toliko velikoj skupini ni o toliko velikom novcu da se ne bi to moglo po meni u ovom rebalansu naći pa da se taj prijedlog koji je upravo na ovoj sjednici ne prihvati u ovom Saboru. Kao što vidite ovaj rebalans ne ide na ruku socijalnoj skrbi, makar ne onima koji su najugroženiji po ovom kriteriju a to su slijepi ljudi. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Što se tiče socijalne skrbi, ona je dobila novih 156 milijuna kuna kolega, prema tome, definitivno je dobila a nije izgubila. Vi pokušajte sada skrenuti temu na jedno sentimentalno područje, pa ću vam i tu replicirati, dokazati da ste iznijeli krive podatke. Nije Vlada odbila dodatak na sljepoću zato jer ne bi imala osjećaj za ljude koji imaju teško oštećenje vida, nego zbog toga što je Vlada sukladno europskim smjernicama počela izradu strategije za sve teške invalide, za sve kategorije. I ne bi bilo dobro da se jedna kategorija izdvoji i rješava sa 120 i nešto milijuna kuna godišnje, koliko treba, a druge kategorije invalida da ostanu zapostavljene. i ostalih kako ste naveli u primanjima za osobe oštećenog vida između Hrvatske i Albanije i ostalih kako ste naveli jer u Hrvatskoj postoji nekoliko desetaka izvora iz kojih oni primaju, pa morate to sve zbrojiti. Oni primaju iz HZZO-a, oni primaju iz Fonda invalidskog osiguranja itd., kada to sve zbrojite onda je slika malo drugačija. I upravo zato treba standardizirati sve takve izdatke socijalne skrbi i Vlada to izrađuje i uskoro će izaći sa kompletnim jednim prijedlogom za takvo rješavanje. I ono što još možda treba reći da manipulacija podacima nikada nije dala politički uspjeh jer ovaj narod zna što su podaci, osjeća posljedice ovih brojki i zato mislim da ni ovakve manipulacije koje vi primjenjujete se ne čuje./… … možete mi dati riječ da govorim, molim vas? Kolega nije naviknuo na parlamentarnu disciplinu pa bi ga trebalo podučiti. Govorim vam da vaše manipulacije podacima neće pasti na plodno tlo, jer naši su građani, čitajte birači, itekako educirani i osjećaju i vide što se događa u zemljama u okolini, šta se događa u zemljama bivše Jugoslavije, šta se događa zemljama u tranziciji, a šta se događa u Hrvatskoj.

ja bih voljela biti ovako optimistična kao što je kolega Hebrang koji je govorio prije mene. I želim reći da i ja ali i svaki građanin i svaki član moga kluba veselimo se svakom napretku koji se u Hrvatskoj jer kakvi bismo mi bili građani ove zemlje kada nas napredak ne bi veselio. Međutim, kako se čitaju određeni podaci, kako se s njima manipulira s jedne i s druge strane otom potom, i u tu polemiku ne bih ulazila. Pa ću se zato u svojoj raspravi orjentirati samo na ovaj rebalans, dakle, ne na ukupni proračun, jer o njemu smo raspravili onda kada je o tome bilo govora i držati se samo ovih podataka i cifri koje su izrečene i onih koje nisu izrečene kod obrazloženja ovoga rebalansa proračuna. Dakle, zašto kažem da me ovo ne veseli i da nemamo razloga za optimizam? Zato što cjelokupni prihodi najvećim dijelom povećanje prihoda, najvećim dijelom proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost koji zapravo u najvećem iznosu su rezultat povećanja cijena. Zašto to kažem da je tako? Zato što vidimo da je promet u trgovini svega 2,2% veći. To znači da su naši građani toliko zaduženi da oni više ne mogu ostvarivati kroz kupovnu moć onakav onakav rast prometa u trgovini kao što je to bio prethodnih godina. Vidi se i na našoj stopi rasta koja se planira od 4,5% i u kojoj još uvijek jedan značajan dio zapravo učestuje i potrošnja kao što je to bilo i kada su bile visoke stope rasta BDP-a, znači da će i tu doći do usporavanja. Ako su građani u ovom trenutku, dakle, podatak negdje iz travnja bili zaduženi sa 115 milijardi kuna, onda je to izgleda gornja granica do koje se oni mogu zaduživati u odnosu na plaće. Dakle, kada bi ovi prihodi bili rezultat visoke stope rasta industrijske proizvodnje, a oni to nisu jer je rast svega 3,6%. I ne možemo se mi uspoređivati sa rastom ni industrije, ni BDP-a sa razvijenim zapadom jer smo mi na niskoj osnovici, naša osnovica je niska i mi trebamo visoke stope rasta. Mi trebamo ubrzanu industrijsku proizvodnju jer samo tako ćemo smanjiti one negativne negativne efekte koje ima uvoz, pretjerani uvoz u odnosu na mogućnosti hrvatskog gospodarstva. Dakle, to su podaci koji su navedeni u obrazloženju dakle, kroz makroekonomski okvir. A što je ono što nije navedeno? Nedostaju nam podaci o javnom dugu. Ja neću reći da kao što je prije nekoliko godina bila ovdje rasprava o bankrotu, o «argentinskom» sindromu, o ne znam zaduženosti malog djeteta ali ću reći da je zabrinjavajuće stanje. Možemo mi reći da se dug središnje države smanjuje. I on se smanjuje, evo podatak je koji je sad nedavno objavljen na 80, nešto manje od 86 milijardi kuna da je smanjen za 400 milijuna kuna, a da su se jamstva povećala za 21,8% i sada iznose 17,28 milijardi kuna. dobar dio tih jamstava može doći na naplatu državi. Ali je dug izvanproračunskih fondova iznosi 16,48 milijardi. to su vam podaci Ministarstva financija i povećan je za 2,37 milijardi kuna. ipak mi moramo u cjelini gledati koliki nam je javni dug, koliki nam je unutrašnji dug, koliko nam je vanjski dug. U obrazloženju nema, nema ni govora kakva je naša vanjskotrgovinska bilanca. Naš deficit robne razmjene iz godine u godinu raste. Prošle godine smo završili sa 13 i pol milijardi kuna, dolara deficita. U ovoj godini ćemo tu negativnu tendenciju nastaviti barem po predviđanjima odnosno po onome kako se ostvaruje za prvih, u prvom kvartalu. Dakle sve su to podaci koji ne mogu imati osnove za optimizam. Ja se slažem da treba prebrojiti izvoz usluga. Tekuća bilanca nam je također loša. Mi godišnje ostvarujemo oko 3 milijarde dolara deficita tekuće bilance i to je u sljedećoj godini zapravo dug, zaduženje jer mi to ne pokrivamo iz vlastitih ekonomskih aktivnosti. Ono što zabrinjava jest to da mi nemamo dobra, mi ne predviđavamo šta nam se može desiti za 6 mjeseci, za godinu dana. Sredinom prošle godine guverner Hrvatske narodne banke najavio je rast inflacije. Naša Vlada čak je kritički reagirala na taj njegov istup. Dakle da smo se sredinom prošle godine počeli pripremati na rast inflacije, na visoke cijene energenata, da smo to činili početkom ove godine, da nismo čekali evo 6 mjeseci ili možda čak i više možda smo nešto mogli učiniti u pozitivnom smislu. Dakle treba predviđati događaje, to radi, to se radi u svakoj tvrtci. To se mora raditi i u državi. I pokušati preduhitriti neke trendove ako je to moguće i ako je to objektivno moguće. Ja znam da će ministar reći uvoz, visoki uvoz da to nema utjecaja na naplatu PDV-a. Ima. Jer se PDV naplati u trenutku uvoza. Otom potom što će se oni vratiti, to je tehnologija ali on će se kad se roba proda, kad se roba proda on će se naplatiti. On će se u trgovini naplatiti i da mi nemamo tako enormni uvoz i deficit u robnom prometu ne bismo imali niti ovakav rast PDV-a. I sada samo nekoliko rečenica što se to desilo sada u ovom rebalansu proračuna? Dakle od ovih prihoda od 2,4 milijarde kuna koliko planiramo više ubrati to je više od 50% se se planira ubrati kroz naplatu PDV-a. Istovremeno zanimljiva je situacija da mi planiramo manje ubrati od trošarina na naftne derivate nego što smo to planirali početkom, ne početkom godine prije 3 mjeseca kad smo donosili državni proračun. Šta to znači? To znači da će se smanjiti potrošnja goriva. Drugim riječima smanjit će se potrošnja goriva. Pa ali prihod od PDV-a se od početka godine do sada povećao u apsolutnom iznosu sigurno za pola kune po litri prodanog benzina jer je toliko rasla cijena. I gdje će završiti ti ovako veliki prihodi? Pa završit će u pokriću dugova koji nisu planirani u početnom proračunu. Dakle milijardu i 400 milijuna kuna dakle više nego što će se ubrati od PDV-a završit će u pokriću dugovanja u zdravstvu i to još uvijek nije dovoljno. Dakle nema ni govora da će to ići u nekakav razvojne projekte jer inflacija i rast cijena nikada ne završavaju u razvojnoj komponenti kao razvoj. A što se tiče ovih pomoći građanima mislim da bi pametnije bilo da se ona planiraju u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi kroz centre za socijalnu skrb, da se poveća osnovica za socijalna davanja koja se nije povećala već evo sedmu godinu i da onda na taj način budu usmjerena upravo onima kojima su ta sredstva najpotrebnija a ovako će završiti evo niti, u Vladi do kraja ne znaju gdje jer nisu sigurni da li je ovaj način pokrića ili subvencioniranja cijena električne energije dobar ili će se on mijenjati do kraja godine. Hvala lijepa. (HDZ)** Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. A ne mogu da ne ispravim bar nekoliko netočnih navoda jer ovo što je kolegica rekla ne stoji. Kažu da su ukupni dug države smanjen, ali su jamstva povećana. Ali treba gledati za što? Nije točno da su povećana. Indirektno nisu povećana jer su to jamstva koja su dana najvećim dijelom brodogradnji i što će se vratiti. To nisu jamstva koja su trajna kao što je dug trajni. Prema tome to su jamstva za proizvodnju i za tvrtke koje proizvode a nisu jamstva za privatne tvrtke kao što smo to imali priliku imati u mandatu jedne od prijašnjih vlada. Drugo što je netočno nismo se pripremili na porast cijena. Pa pripremamo se na porast cijena od prvog dana mandata HDZ-ove Vlade. Zamislite da se nismo pripremali, da smo ostavili deficit proračuna 7% kao što ste ga vi imali i da smo sad dočekali porast cijena s tim deficitom. Isto tako nije točno da se nismo pripremali jer smo podigli osnovicu socijalne skrbi sa 400 na 500 kuna. Isto tako smo povećali sad rebalansom sa 156 milijuna izdatke za socijalnu skrb. Dakle to su sve pripreme koje su dugoročne i koje su eto ipak hvala Bogu dale dobre rezultate. Gospođa zastupnica Vesna Škulić. Izvolite. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Voljela bih i ja dijeliti optimizam gospodina Hebranga no nažalost ja uvijek govorim u ime onih kojima su stvarno i prava i dostojanstvo na minimumu pa ću i danas. Inače, što se njih tiče, pogotovo slijepih osoba nema tu nikakve manipulacije brojki. Ono što je kolega Jurjević rekao stvarno je ne da je istina nego je jako, jako velika i teška i bolna istina. Nadam se da me kolega Kunst neće optužiti ispravkom netočnog navoda za zavođenje narodnih masa kao kolegicu Opačić kada je govorila u ime kluba, već ja ću govoriti o narodnim masama koje se podcjenjuju na razno razne načine, a počevši sa prevarama poput rebalansa državnog proračuna. Dakle, molim narodne mase da me odmah isprave ako se osjete zavedenim i uvedenim u političke spletke barem što se tiče mene. Dakle, ja ću odgovoriti u moje ime i ono što se tiče narodnih masa. Sa narodnih masa svoju raspravu ću usmjeriti na najveću manjinsku grupu, a to su osobe s invaliditetom. Prema ministru financija gospodinu Šukeru po ovoj formuli građani žive dobro, jer ne piše jedna brojka, nego sasvim druga, a što u konačnici običnog građanina nije uopće briga ni kako se rebalans piše, ni kako se obračunava. Mislim da njih zanima koliko su im prihodi mjesečno. A nije ga briga iz razloga što se mora svaki dan boriti za preživljavanje sebe i svoje obitelji. već je rečeno da se ovaj proračun punio dobrano od PDV-a. Dakle, od istih ljudi kojima sada vraćate …/Govornica se ne razumije./… da bi lakše živjeli. A što to lakše znači? Kako čak i tako olakšano živjeti sa 1000 do 1600 kuna i sa ovih 200 kuna povećanja osobnih invalidnina ne možemo govoriti o povećanju standarda. Mislim da je to stvarno podcjenjivanje ove grupe hrvatskog građana i njihovog dostojanstva. Molim vas, objasnite kako osobu u invalidskim kolicima kojoj je potrebna pomoć druge osobe, a nema osobnog asistenta, jer nije ušla u pilot projekt osobnog asistenta živi sama i u idealnim je uvjetima, a koja ima stan ili kuću može preživjeti uz tako nisku invalidninu. Dakle, i pod pretpostavkom da spada u onu kategoriju koja će trošiti manje od 2000 kilovat sati struje godišnje njeni troškovi života mjesečno prelaze preko 4000 kuna. Najmanji režijski troškovi su 600 kuna. Plaćanje sata za pomoć u kući je od 25 kuna na sat pa na više. Većinu higijenskih i medicinskih preparata koji su nužni HZZO ne pokriva, a da još ništa nije kupljeno od prehrambenih i higijenskih potrepština. Mi smo jedna od prvih zemalja koja je ratificirala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i ta je konvencija na snazi od 3. svibnja ove godine. Nigdje u ovom rebalansu ne vidim sredstva koja bi trebala osigurati provedbu spomenute konvencije. Zar moramo čekati novi proračun za slijedeću godinu? Konvencija nije šareno perje kojima bi se kitili već je skup određenih pravila po kojima se države potpisnice moraju, odnosno obavezne su se ponašati. Kako će se ponašati majka koja je dobila status njegovateljice i skrbi o svom teško bolesnom djetetu 24 sata na dan, a država je njen rad procijenila 2200 kuna na mjesec, a ustanovi za još manji rad za to isto dijete, jer nema brige do brige roditelja daje oko 12000 kuna mjesečno. Osobe s invaliditetom ne uživaju ni minimum standarda života dostojnog čovjeka i vrijeme je da se napokon na tome nešto napravi. Cijeli sustav koji bi ovu kategoriju trebao štititi treba pogurati. Imamo mehanizme, načine, zakone, pa pokrenimo ih već jednom. Konvencija ide, ali mehanizam, ali očito je i vama gorivo preskupo da taj mehanizam pokrenete ili nemate ideje. Ni u prijedlogu proračuna u ovom rebalansu nisu osigurana sredstva za provedbu barem ključnih elemenata Konvencije o pravima osoba s invaliditetom počevši od prava na dostojanstveni život jer s primanjima koje osobe s invaliditetom imaju nemoguće je uopće živjeti, a kamoli si priuštiti luksuz dostojanstva. Hvala lijepa. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja moram odreagirati na izlaganje kolegice Škulić. Dobro je napomenula kolegica Škulić da je Republika Hrvatska jedna od prvih zemalja koja je potpisala Konvenciju o pravima o pravima osoba sa invaliditetom. Konvencija je ove godine 3. svibnja stupila na snagu i Republika Hrvatska odnosno Vlada čini sve da se život i standard osoba sa invaliditetom podigne na najvišu moguću razinu. Danas je bilo dirljivo ovdje slušati mnoga izlaganja o povećanju socijalnih naknada. Ja moram reći da svi dobro znamo da se osnovica povećava ove godine. To vjerojatno neće biti u potpunosti dostatno, ali svi jako dobro znamo, pa i vi kolegice, da socijalna skrb u ovoj godini ide u reformu. Danas je ovdje rečeno da se socijalna skrb, da ne ide u reformu, odnosno da se ne vrši reforma. Znamo da Zakon o socijalnoj skrbi do ljeta slijedeće godine mora biti napravljen, te da smo tada u prilici da tako kažem izjednačiti mogućnosti osoba sa invaliditetom sa svim ostalim osobama i ja pozivam i kolegicu i da svi zajedno damo svoj maksimum. A ovo što Vlada sada čini hvale je vrijedno i samo se moramo sjetiti kako smo živjeli prije 10 godina. Govorim i za nas dvije kolegice. Mi to jako dobro znamo, a i za sve druge osobe sa invaliditetom. Odgovor na repliku gospođa zastupnica Vesna Škulić. **Škulić, Vesna (SDP)** Pa ovako kolegice Lukačić, ja se ne želim sjećati kako sam živjela prije 10 godina, nego želim osigurati život za one koji će živjeti u budućnosti, dakle za 10 godina. Želim njima osigurati dostojanstven život i mislim da je to u interesu i vas i mene. Neću stavljati svoj život da se o njemu govori kako sam živjela, kako nisam imala. Naravno i bila bih jako, jako tužna da sadašnja generacija živi kako smo vi i ja živjeli prije 10 godina. Međutim, da li Vlada stvarno radi sve? Ako je to sve po sistemu pilot projekata, radnih grupa i ostaloga, onda stvarno ako vi mislite da je to sve ja vam čestitam. Mislim da će i osobe s invaliditetom biti jako zadovoljne i da će svi živjeti jako, jako dobro u sretnoj budućnosti. što se tiče izjednačavanja prava svih osoba sa invaliditetom mislim da je to Vlada već trebala davno, davno napraviti još negdje 2004. kako je predviđala Nacionalna strategija od 2003. do 2006. Na žalost, osim radne grupe koja je osnovana tada nije ništa napravljeno. Što se tiče socijalnih reformi one već idu nekoliko godina i non stop se osnivaju radne grupe koje su svrha samoj sebi. Isto tako kao i vladino povjerenstvo koje je u prvih 6 mjeseci ove godine potrošilo 200 kuna, onda toliko o njihovom radu i o drugim tijelima Vlade koja rade u korist osoba sa invaliditetom. Nažalost, ja ne bih htjela niti zbog dojma, niti političkog dojma polemizirati oko toga kako osobe s invaliditetom žive, a ja mislim da oni to najbolje znaju, a i vi i ja također jako, jako dobro znamo što znači živjeti od tisuću kuna, od 300 kuna i do najviše tisuću 600 kuna. Ako vi možete živjeti dostojanstveno i da svi vaši troškovi budu pokriveni, svaka vam čast. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, oba ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa evo, očito da mi danas sa ove dvije strane iščitavamo različito neke brojke, a ja ću na samom početku iskazati zadovoljstvo što je govoriti o ovom rebalansu proračuna koji bilježi rast. Evo, ja ću opetovati neke brojke radi pamćenja pa moram reći da su, evo već na samom početku 2008. godine, godine o kojoj govorimo povećana industrijska proizvodnja za 3,6%, građevinski radovi povećani u prvom tromjesečju za 10,2% što očito govori i o nekakvom ulaganju i u gospodarstvo i u razvoj. U prvih 4 mjeseca realan rast trgovine je povećan za 2,2%, samo prva četiri mjeseca su ove godine. Smanjena je nezaposlenost, dovelo je uopće do većih povećanja ovog rebalansa za 2,5 2,5 milijardi kuna, a kad gledamo u odnosu na 2007. godinu, već je proračun bio povećan za 9,6 milijardi kuna ili 8,8%. Dobro je da je Vlada prepoznala i usmjerila ovo povećanje u one segmente društva i one programe koji prije svega potiču i rast gospodarstva i regionalni razvoj. Ja dolazim iz jedne županije koja zaista očekuje pomoć, još uvijek pomoć, ovdje smo danas čuli da je 10% troškova još uvijek se odnosi za ratna oštećenja, dolazim iz županije koja je bila 52% obuhvaćena u kojoj se svakim danom sve više ulaže u infrastrukturu i upravo u taj regionalni razvoj na posebnoj državnoj skrbi. Zato je ovih 200 milijuna kuna koje je dobilo ministarstvo za jačanje upravo ovog ovog područja posebne državne skrbi i regionalnog razvoja izuzetno značajno. Svakako da i danas smo čuli su naši građani, a zbog ovih kretanja i povećanja cijena ali dobro da i ovim rebalansom Vlada pokušava smanjiti udar na standard građana i pokuša nizom mjera pomoći građanima da podnesu ovu situaciju. Povećan je osnovni odbitak. Nedavno smo raspravljali o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave, donesene su i ove potpore za ublažavanja rasta cijena energenata, a i podsjetiti ćemo se čitav niz obiteljskih potpora. I o njima moramo se prisjetiti prisjetiti i podsjetiti, jučer smo o rodiljnim naknadama i roditeljskim naknadama u poslijepodnevnim satima raspravljali i vidjeli smo da i one dosta koštaju državni proračun. Ne smijemo ni to zaboraviti. Svakako da treba i naročito podcrtati i dobro je da se u ovom rebalansu proračuna izdvojilo 138 milijuna kuna za poticanje poduzetništva malog i srednjeg i to potpore prerađivačkoj industriji, onoj najugroženijoj, tekstilnoj, drvno-prerađivačkoj industriji. Regionalni razvoj sam spomenula, a o turizmu koji je, evo upravo sad će doživjeti, ja mislim najveći uspon tijekom godine upravo u ovim ljetnim mjesecima i kao značajnoj gospodarskoj grani i tu je Vlada jedan komadić poticaja osjetila u ovom rebalansu. ulaganju u zdravstvu govorio je i kolega Hebrang i nekoliko kolega pa ne bih govorila, ali ono na kraju čime se ja bavim cijelo svoje vrijeme, to je ulaganje u znanost i obrazovanje i ovim područjem. U 2008. godini kad smo donosili ovaj proračun vidjeli smo da je proračun na početku godine bio povećan za 8,7% ili 933 milijuna kuna. Ako pratimo povećanje proračuna od 2003. godine kad je proračun za obrazovanje iznosio oko 7 milijardi 785 milijuna kuna i ovaj usvojen u 2008. 11 milijardi 715 milijuna milijuna kuna i još sitno neću ni spominjati i ovih 334 milijuna ako dodamo ovim rebalansom onda ćemo vidjeti da se je proračun za obrazovanje i znanost sada će biti negdje više od 12 milijardi kuna. Sukladno politici ove Vlade i socijalnom partnerstvu sporazumima s plaćama za prosvjetare, ja ću tako popularno reći i potpisom 2006. s tri većinska sindikata kolektivnog ugovora osigurana su sredstva za porast plaća. normalno je da ni prosvjetari ni moji kolege nisu zadovoljni nikada i vjerojatno je taj porast plaća ne može biti odjednom, ali je on evidentan da su plaće u prosvjeti porasle. Ja bih bila zadovoljnija kad bi obu stavku koju ću sad pročitati prebacit mogli u Ministarstvo obrazovanja u plaće, a to je stavka od 22 milijuna i 500 tisuća koja je, kolegice i kolege potrošena za obveze i to za nagodbe i samo kamate za neisplaćene regrese i smjenski rad po dugovanju od 2003. godine. zahvalna sam još jedanput kolegicama i kolegama koji su pristali na nagodbu s ministarstvom i na taj način pridonijeli u državnom proračunu jer nije bilo kamata, nije bilo zakonske obveze koje 2003. godine, odnosno početkom 2004. dočekalo ovu Vladu i moram vam reći, dugovi još nisu svi vraćeni vraćeni zato što ni sudski sporovi neki još nisu ni okončani pa će još biti dodatnih milijuna kuna na kamate i ovrhe. Kako smo prošle godine osigurali besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce i za učenike prvih razreda srednje škole, tako je i ove godine potrebno povećati za ovu namjenu i ovim rebalansom to činimo, osigurana su sredstva i za javni međumjesni prijevoz učenika srednjih škola na području posebne državne skrbi za 30 milijuna kuna. Nadam se da će i ovim zakonom kojeg ćemo uskoro raspravljati posebnim zakonom o području od naročitog interesa ili posebne državne skrbi isto se poboljšati situacija jer ćemo još neke poticaje, vjerujem prihvatiti ovim zakonom. A kako je zanimljivo još jedno kad proučavate malo proračune od 2001., '02., '03. onda vidite da je za visoko obrazovanje, možda se to ne čini kad čitate proračun sada za ovu tekuću godinu, ali od 2003. do 2008. proračun za visoko obrazovanje porastao je za 65%. A u odnosu na 2007. godinu ovaj za ovu godinu za 8,8%. I kao što je vidljivo ako iščitavate proračun i prijedlog rebalansa za za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa onda vidite da se povećava i za izgradnju i opremanje školskih objekata i ulaganje u nastavnu opremu. Dakle nekako osigurana su sredstva u visini oko 65 milijuna kuna, možda ne dovoljno. Čini mi se kolega Pupovac je govorio da još uvijek trebamo puno ulagati, ali ako pogledate i drugo ministarstvo koje skrbi opet o ovom području od posebne državne skrbi, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i na njihovim stavkama imate isto tako stavaka koji se odnose na opremanju i izgradnju školskih objekata pa kad to sve spojite onda vidite da se zaista ulaže i u ovaj dio obrazovanja. Evo mislim da nikad neće biti dosta ulaganja u znanost i obrazovanje, ali da je ova Vlada, to moramo priznati, napravila upravo veliki iskorak u ovom području i da i svakim proračunom i svakim rebalansom proračuna sve više ulaže u područje obrazovanja i znanosti, prije svega kao temelja, kao posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Evo hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Govorite kolegice netočno da ogroman iznos ova država mora plaćati za regrese učinjene za vladavine 2000.-2003. Radi se o manjem iznosu u odnosu na onaj ogroman iznos svih onih bezakonja koja su se događale '90.-tih godina i koja se još uvijek vuku … … /Upadica:

Tu tvrdnju nije izrekla gospođa Roksandić, pa niste mogli ni ispravljati. … /Upadica se ne čuje./ … Niste mogli ispravljati. Niste mogli ispravljati neposto … **Josipović, Ivo (Nezavisni)** Pa mislim da je kolegica Roksandić zapravo ispravno detektirala da postoje potraživanja pojedinih zaposlenika u visokom obrazovanju i drugdje koje treba platiti. Oni su nastali u različitim periodima, ali znam da kolegica nije prava adresa da se nju pita, ali evo pitam pa posebno Vladu. A zašto ako je to jasno da se to mora platiti, da dug postoji, zašto se ne plati i ne izbjegnu se kamate i troškovi nego se uporno vode postupci kroz 4, 5 godina? Ja o povratu duga nisam govorila u visokoj znanosti i ovome zašto je došlo do takvog odnosa i tih dugova i tražbina? Zato što su prosvjetni djelatnici istekom upravo roka u kojem su mogli podnijeti tužbu, a to je bilo negdje upravo u prosincu mjesecu 2003. kada nisu mogli više dobiti jer je nova Vlada stupila u mandat ovo dugove. A vi znate kad se donosio proračun 2004. da se je vlast preuzeta tek 2003. u prosincu dakle Vlada je imala privremeni proračun. U tom periodu Vlada nije mogla vratiti te silne dugove jer je do mjeseca ožujka, zajedno ste i vi i ja sjedili ovdje i Vlada je radila i donosila tek pravi proračun negdje početkom 2004. godine. Dakle nije imala sredstava za vraćanje duga. Vi isto tako znate da se u privremenom proračunu ta sredstva nisu mogla ni planirati. Kad se ušlo u sustav uopće proračuna u Ministarstvu znanosti onda je bilo vidljivo koliko je ostalo milijuna kuna nepodmirenih obveza, potpisanih ali potpisanih sa bivšim ministarstvom i sa sindikatima prema zaposlenicima u srednjim i osnovnim školama. To je razlog veliki zašto su ljudi odmah u prosincu tužili jer su znali da će morati dobiti to. I sudski postupci su kolega krenuli. Pa Vlada je podmirila, ja imam te podatke, Vlada je podmirila dugove ali sada dolaze kamate. Poštovana kolegice Roksandić, ovaj proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja je ništa drugo nego jedna velika obmana i pokazatelj nesposobnosti ovog ministarstva. Sve povećanje od 334 milijuna kuna je nastalo iz nekoliko stavki. Prvo, iznos za plaće u osnovnim i srednjim školama, na visokim učilištima, školama i sveučilištu kao i za prijevoz učenika i besplatne udžbenike. Sve te obveze je Vlada znala u 3. mjesecu kad se donosio proračun. Sve to. Zašto to tada nije stavilo u proračun? Zato da bi se u rebalansu mogli hvaliti kako povećavamo sredstva. S druge strane, za preko 50 milijuna kuna su smanjene sve one bitne, suštinske promjene. Ja vam sad mogu čitati redom po redu stavku. Stručno usavršavanje nastavnika, razvoj odgojno-obrazovnog sustava, izrada kurikuluma, kapitalne investicije u školstvu manje za 23 milijuna kuna, izrada mreže programa u srednjem školstvu za 50% manje, projekt decentralizacije obrazovanja je 50% smanjenje u ovom rebalansu, raznih modela kurikuluma za srednje školstvo je minus gotovo milijun kuna, revizija postojećih izrada novih programa u srednjem školstvu 500 tisuća kuna, izravna kapitalna ulaganja u visokom školstvu minus 12 milijuna kuna u ovom rebalansu itd., itd. Ovaj rebalans je zapravo samo pokrivanje rupa koje nisu pokrivene kad se donosio proračun u 3. mjesecu. Zbrojite stavke za plaće, zbrojite stavke za prijevoz i udžbenike i dobijete 380 milijuna kuna. To je više od 334 milijuna kuna povećanja. Odgovor na repliku. da ovih 334 milijuna i točno je što ste rekli, ja sam to ako ste pratili moje izlaganje upravo detektirala te pozicije. Ali ću vam reći zašto je došlo do smanjenja, a vi to isto tako vjerujem pretpostavljam znate, došlo je do smanjenja upravo zbog toga što je drugačija dinamika, dinamika izvršenja proračuna. Jer vi morate znati ovo je proračun koji je rađen na bazi evo ovih rezultata u prvih 5 mjeseci, sad je šesti, početak sedmog mjeseca, dakle vjerojatno na bazi podataka od prvih pet mjeseci to vidimo iz proračuna. Morate znati, da Zakon o javnoj nabavi da je strog, da neke stavke nisu izvršene u onom obimu u kojem bi trebale, upravo zbog nekih stvari koje su ovdje opravdane, a isto tako vam mogu reći i moram vas podsjetiti da ministarstvo koje dodaje pa i na plaće, kako što ste rekli dogovoreno je i ja sam to spomenula i na udžbenički standard i to sam spomenula i na … /Govornik se ne razumije./ … i to sam spomenula, uvijek još uvijek dodao sredstva, 334 milijuna. Ali ću vas podsjetiti na 2003. godinu kada je ministarstvo oduzelo rebalansom 119 milijuna kuna sredstava obrazovanju. Sljedeća replika, gospodin zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Gospođa Roksandić je opet ponovila praksu od gospodina Hebranga, a to da se vraća uvijek u neke retrogradne priče, ali kada se već vraća neka uzme omjere koji su se tada ulagali u znanost, visoko školstvo i osnovno školstvo i vidjet će tada da je tada postotno od proračuna bilo više ulaganja u to područje i druga stvar neka se pokuša prisjetiti razdoblja prije 2000., pa neka analizira koja je tada situacija bila sa plaćama djelatnika u obrazovanju i sve skupa situacija u školstvu. A kada ste malo prije odgovarali kolegi Jospoviću vezano uz plaće i obavezu koju država ima prema prema djelatnicima u školskom sustavu, ako već niste mogli 2004. u proračun staviti, imali ste proračun da vas podsjetim 2005., 2006., 2007. godine, znači mogli ste od tada 3 puta u proračunu ispraviti tu nepravdu i isplatiti ljudima ono što su trebali dobiti. Hvala lijepo. na neki način potakao da kaže da uvijek pričamo neke retrogradne priče. Znate kada govorite o proračunu i o ovakvim nekakvim problemima, onda uvijek se uspoređujete sa nekim, uvijek ima jedna godina prije, jedna iza, tri, četiri prije. Pa moramo onda neke stvari uvijek raditi kao usporedbu. To ste radili i vi evo u svojoj replici. A ja ću vas podsjetiti da je ova Vlada naslijeđene dugove i vraćala od 2004. godine, ja imam te podatke kolega, i moram vam reći da je za smjenski rad za smjenski rad vraćeno 332 milijuna kuna u osnovnim školama. Za srednje škole 241 milijun, milijun, za visoko obrazovane ustanove i visoko obrazovanje, za neisplaćene božićnice u 2000. i 2001. godini. Znači mi smo 2004., 2005., 2006., pa čak i sedme vraćali taj dug, a ja kada sam govorila o ovom rebalansu kolega, govorila sam samo o kamatama. O kamatama koje su dospjele na ovom dugovanju koje je podmireno zbog sudskih troškova. I ne možemo tome izbjeći. I bit će još kamata, jer nisu sve gotove, sve ove tužbe nisu gotove, svi procesi nisu okončani. A to što se vi pozivate na '90.-tu godinu, dragi kolega, ja sam '90.-tih godina radila u školi i do 2000. godine sam radila. Dragi kolega, radila sam u ratnim uvjetima. I nemojte te godine devedesete nikada uspoređivati sa 2001., drugom, trećom, sedmom ili osmom. To su bili specifični uvjeti rada, barem u nekim područjima ove zemlje i nemojte to kolega stalno uspoređivati. Poštovana gospođo Roksandić, ja se bojim da ni vi niste potpuno zadovoljni sa radom ministarstva i kada bismo o tome osobno razgovarali, onda bi to izgledalo drugačije. Molim vas, nemojte zaboraviti kada govorite o kamatama i dugovima, zastupnicama i zastupnicima i hrvatskoj javnosti spomenuti da smo vam ostavili uistinu 257 milijun, a da ste zbog kamata i neplaćanja to povećali za 5 puta. To molim vas, nemojte zaboraviti. I drugo, da smo postigli dogovor sa sindikatima, da se bez kamata dugovi vrate, ako se vrate u prvoj polovici za šezdesetak milijuna kuna, dakle bez kamata i da niti to nije učinjeno, a to je također bio dio primopredajne dokumentacije. Treće, vi imate totalno neuređeno i obezglavljeno ministarstvo koje u 3 mjeseca mijenja proračunske stavke. S jedne strane od 100% na 20%, na 23%, na 25%. S druge strane imate stavke od 950%, od tisuću 60% itd., pa molim vas lijepo na sve to skupa smo upozoravali, na sve to skupa smo imali dosta slična stajališta sve do glasanja i sada imamo ovu situaciju koju imamo. Ja sam jako zadovoljan da proračun za obrazovanje raste više nego što raste državni proračun, ali sam strašno nezadovoljan s načinom na koji se troše sredstva o čemu ću kasnije govoriti detaljnije. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Flego, točno ste rekli da ste ostavili, da je ono ministarstvo ostavilo dug, samo ste krivu cifru rekli. Ostavilo je točno milijardu 158 milijuna kuna. To je točna brojaka. Ne kao što ste vi rekli 257. Imam točno izvađene brojke iz proračuna. Dakle, nije toliko malo, kao što vi tvrdite. I zato ću vam reći o tome jesam li ja zadovoljna sa radom ministarstva kao što ste rekli da smo se usuglasili, ne sjećam se, smo znam da ovo ministarstvo ulaže izuzetno velike napore da zaista provede sve reforme u obrazovanju i nikada nećemo biti, ja sam to rekla potpuno zadovoljni, jer se radi kao i u zdravstvu, u najosjetljivijim dijelovima ovoga društva koje se tiče svih građana, a to je obrazovanje djece i osobna zdravstvena zaštita, sebe samoga i obitelji. Dakle, to su dva zaista segmenta društva gdje smo mi najosjetljiviji. I tu ćemo svi mi uvijek imati bilo kakve primjedbe, ali ne možemo reći i ne možemo iskrivljivati istinu, da je taj dug bio manji. Vi ste potpisali, to je činjenica, to je stvarnost, kolektivne ugovore sa sindikatima. Niste niti jednu kunu regresa isplatiti, niti božičnice, ni smjenskog rada krajem godine, ali istina je da su ti dugovi ostali

evo ja, morala sam se javiti da repliciram i da dodam još poštovanoj kolegici Roksandić na njezino izlaganje. Kada čujemo s druge strane da nije potrebno komparirati sa onim što je prošlo, ja tvrdim i sigurna sam da naši građani trebaju se podsjetiti a i treba se podsjetiti i SDP kada su oni vodili državu i kada su oni određivali koliko treba poskupjeti HEP potrošačima električnu energiju. To je bila 2002. godina da vas podsjetim. Najavili ste poskupljenje 9%, ali prevarili ste hrvatski narod. Evo podataka. Poslali ste od HEP-a račune 80% poskupljenje. Čak niste ni to poskupljenje uskladili niti je odobrilo Vijeće za regulaciju. Niti oni nisu to odobrili. Prema tome, to vam je pokazatelj da vi danas govorite i podatak, da vi danas govorite toliko iz srca za socijalnu kategoriju a onda 2002. godine kada ste imali sve dozvoljeno, sve otvoreno, bez ikakvih zapreka vi niste apsolutno ni malo ugradili te socijalne komponente na 80% skuplju struju da je svima jasnije. A danas toliko govorite o socijalnoj komponenti. Upravo je ova Vlada pronašla model i ugradila tu socijalnu komponentu kako bi bilo lakše našim građanima izdržati ovo poskupljenje. Hvala vam lijepa. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodo ministri, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Evo na početku, prvo da dam jedan prijedlog gospodin iz Ministarstva financija, s obzirom na inzistiranje kolega sa desne strane sabornice neka uvedu još jednu kolonu 2003. kod ovakvih materijala, tako da se mogu kvalitetnije pripremiti. A ja bih podsjetio da je 2000. zbilja bila krasna situacija u Hrvatskoj, gospodarstvo je cvjetalo, bili smo otvoreni Europskoj zajednici, svijetu, tako da dugova nije bilo, unutrašnji dug države uopće nije postojao, tako da jedna zbilja prekrasna situacija 2000. koju je HDZ tada ostavio koalicijskoj Vladi. Ali dobro, da se malo vratim na ovu temu. U svojem izlaganju ću reći zašto mislim da ovaj rebalans proračuna nije razvojan i zašto mislim da nije socijalan i pravedan. Kada govorimo o rebalansu proračuna ne govorimo tek samo o pobrojenim prihodima i rashodima države već govorimo o tome na način da li je takvo planiranje i izvršenje toga proračuna dovelo do boljeg ili lošijeg života naših građana. Da podsjetim donošenje ovoga proračuna najavljivalo se kao nevjerojatan poduhvat. Govorilo se o ekonomskom skoku, o velikim gospodarskim uspjesima što će biti rezultati ovoga proračuna. Najavljivali su se daljnji rekordi u gospodarskom rastu, nakon 5,6% prošle godine trebali smo skočiti na 7, 8%, barem se tako govorilo o kampanji Vlade koja je i donijela ovaj proračun. Posljedica prvih pola godine ovoga proračuna za 2008. godinu gospođe i gospodo je najniži gospodarski rast u posljednjih nekoliko godina koji je iznosio tek nekoliko postotnih poena, odnosno tek nešto preko 4%. Zato mislim da ovaj rebalans proračuna baš kao i proračun koji smo prihvatili početkom godine nije razvojan. praksa nas na to svakim danom osvjedočuje, znači građani svakodnevno osjećaju posljedice toga proračuna u svakodnevnim poskupljenjima a gospodarstvo usporava svoj rast. Možda bi gospodarskog skoka i bilo da je proračun bio razvojan, da se više investiralo u obrazovanje i poticanje gospodarstva. Da podsjetimo prošli mjesec inflacija je iznosila 6,4% i najniži gospodarski rast 4,4% u proteklih nekoliko godina. Kakva su ostala gospodarska kretanja, odnosno gospodarska situacija koja je proizašla iz ovoga proračuna? Pad vrijednosti realne plaće se prvi puta desio jednom od proteklih mjeseci, znači građani su mogli manje kupiti za svoj novac nego što su mogli kupiti prije toga. Inflacija otprilike svaki mjesec zadnjih nekoliko mjeseci raste po stopi od 0,7 do 1% mjesečno a u inflaciji cijena prehrane sudjeluje protekli mjesec sa 50%. Pričamo o europskim trendovima i govorimo to da nas konstantno vanjski faktori utječu na lošu gospodarsku situaciju, na inflaciju u Hrvatskoj pa možemo pogledati malo i analizu kakva je situacija u Europska inflacija, odnosno inflacija u Europskoj uniji iznosila je u travnju 3,6%, znači skoro 3 postotna poena nego šta je to bilo u Hrvatskoj. I pokazuje tedenciju smanjivanja. Još gore, kada gledamo stopu rasta, odnosno stopu rasta cijena u prehrambenoj industriji, Hrvatska je u godini dana imala tu stopu od 10,2%, znači našim građanima koji imaju najosnovnija primanja i koji moraju sa tim primanjima podmiriti troškove stanovanja hrane i najosnovnijih životnih potreba inflacija nije 6,4% nego je ona preko 10%. Hrana je u zadnjih godinu dana poskupjela preko 10%, točno 10,2%. I tu kada se kompariramo sa europskim zemljama daleko zaostajemo. Mogu reći recimo da u Portugalu je 3,2%, da sada ne nabrajam sve te europske zemlje, ali Hrvatska u tome odnosu sigurno zaostaje. I da ne spominjem još tu odnos i plaće koja je u tim zemljama a koja je u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je 27% prosječne plaće zemalja Naravno, kada gledamo ovaj prijedlog rebalansa proračuna vidi se da se planiraju tih prihodi za 2,4 milijarde kuna veći nego što su bili planirani početkom godine. I moram napomenuti da ono što smo danas tijekom rasprave čuli, najveći dio tih prihoda ide iz inflacije, ide iz PDV-a na uvoz roba. Jer netko je već prije mene spomenuo mi smo imali negativnu platnu bilancu u prvih 5 mjeseci za 27 milijardi kuna šta je otprilike 4 do 5 milijardi kuna više nego protekle godine. Kada pogledamo koji je to apsolutni iznos na razini tih 5 mjeseci možemo reći da gotovo pola tog PDV-a se naplatilo iz te negativne, odnosno rasta negativne platne bilance, odnosno osobne potrošnje hrvatskih građana koji su taj PDV platili kroz kupovanje roba i usluga. Zašto, zašto na osnovu toga smatram da i ovaj rebalans nije niti socijalan niti pravedan? U obrazloženju rebalansa vidimo da su tu dvije mjere koje su predlagači stavili a to je prva da se povećava neoporezivi dio dohotka sa 1600 na 1800 kuna. Da vas podsjetim Da vas podsjetim tu se radi o ovih famoznih 30 kuna na mjesec više hrvatskim građanima onima kojima najosnovnije najniža primanja što iznosi otprilike 0,6% prosječne neto plaće. Znači niti desetina inflacije koja je danas na djelu. I drugi je ovaj da će se subvencijama HEP-u pokušati utjecati na to da struja u određenim kućanstvima naraste. Naravno opet onima koji troše najmanje a to nisu sigurno oni koji imaju više djece, koji imaju veće obitelji nego oni koji su samci, koji troše manje energije. Zbog toga smatram da ovaj prijedlog nije pravedan primjer, dat ću primjer pa i nas zastupnika. Nama će po promjeni ovog Zakona o porezu na dohodak plaća skočiti 250 kuna, a radniku sa 2000 kuna neto plaće samo 30 kuna. taj prijedlog ja ne mogu na taj način podržati. Druga stvar šta kada gledamo i planirane prihode od poreza na dohodak on je planiran samo u 54, znači samo 54 milijuna manje nego što je to bio početkom godine. To znači da nema apsolutno nikakve mjere. 54 milijuna, to znači da imat ćemo porez na dohodak otprilike na istoj razini kao što je bio na početku godine. Kakva je to onda mjera? Zbog čega se to onda uopće ističe u ovom prijedlogu rebalansa kada vidimo da je porez na dohodak povećano povećano naplaćen i da nema potrebe to isticati kao neko dostignuće Vlade u smislu pomoći hrvatskim građanima. Drugo, smatram da osnovni problem i problem naše države i proračuna je velika potrošnja odnosno nedostatak reformi. Ne postoje strukturne reforme koje bi obuzdale državnu potrošnju. Prvenstveno tu mislim i na Ministarstvo zdravstva gdje vidimo da iz ovog rebalansa milijardu i 400 tisuća kuna daje u to Ministarstvo što je otprilike povećanje u odnosu na početak godine odnosno na ono što je planirano otprilike nekih sa 18,4 milijarde na 19,8 milijardi. Znači povećanje od skoro 10-tak posto što govori da inflacija nije mogla utjecati na to povećanje pogotovo kada se uzima u obzir da najveći dio tog novca ide na ono šta, na one dugove koje smo ostvarili već prethodnih godina. Tako da nedostatak reformi utječe na to da ne možemo rasteretiti državni proračun i da ne možemo novac alocirati građanima i da ne možemo na kraju krajeva stvarati pogodni, pogodnije okružje za gospodarstvo odnosno za razvoj naše zemlje. I na kraju samo da kažem. Netko je rekao, čini mi se ministar da smo mi iz SDP-a govorimo neke stvari oko proračuna da nismo ponudili rješenja. Jesmo, ponudili smo rješenja. Jedno od rješenja Izmjene Zakona od poreza na dohodak ste prihvatili djelomično. Sad iz ovih podataka vidimo da ste mogli prihvatiti ne 1800 nego 1900 kuna jer se porez na dohodak naplaćuje jako dobro. Predložili smo izmjene i dopirnosa na plaće odnosno iz plaće da se hrvatskim građanima poveća plaća za 300 kuna. Na ovoj sjednici Sabora imate naše konkretne zaključke kroz interpelacije iz Kluba SDP-a i mnoge druge stvari koje predlažemo konstantno. Tako da ne može se reći da mi ne predlažemo. To što vi prihvaćate ili ne prihvaćate je na savjest vas. I na kraju kada govorimo o nagradi

Ispravak netočnog navoda, zastupnik Krešo Filipović. **Filipović, Krešo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ja ću ispraviti samo jedan netočni navod koji je rekao gospodin Maras jer to naprosto nije istina. On je rekao da mjera Vlade po pitanju električne energije ustvari će biti više usmjerena prema bogatijim slojevima ovog društva, a znatno manje na siromašne slojeve. Točno je to da ipak u ovome društvu u Republici Hrvatskoj znatno manje općenito pa tako vjerujem i električne energije troše siromašni slojevi. Znači oni koji manje imaju. Dakle ova mjera će ipak dati svoga rezultata i ne radi se o promašenoj mjeri kako je ovdje rečeno. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dvije replike. Prva gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Maras vidite ovo je danas ustvari cinizam politike različitog vremena. Vremena kad ste vi bili na vlasti i danas kada ste u oporbi. I interesantno je iz te vremenske distance slušati vas danas što govorite a vjerujem, vi se možda ne sjećate jer ste bili 6 godina mlađi ili 7 kad je koalicija na čelu s SDP-om bila na vlasti pa su bila druga vremena, vi ste spomenuli idilična vremena 2002. godine. Podsjetit ću vas da je to bilo vrijeme zamrznutih plaća. U tom vremenu zamrznutih plaća podsjetit ću vas da se je mijenjala tarifa sustava struje i to preko noći tako da se onom skupljom tarifom obuhvatilo 16 sati a 8 sati jeftinije od ranije što je bilo 20 sati jeftinije, 4 sata skuplje struje. Pa je bilo poskupljenje plina što je lančano izazvala, ta dva poskupljenja lančano su izazvala nova poskupljenja: kruha, mlijeka, … /Govornik troškova stanovanja i tako dalje tako da su sva ta poskupljenja dodatno opteretila tada dvije trećine stanovništva koja su živjela na rubu socijalne izdržljivosti. Interesantna je činjenica da to poskupljenje je tada faktički djelovalo negdje, negdje nam je 6 do 7% su nam poskupjeli troškovi života u tom periodu. To je bilo nekih dvije i pol godine faktički vladavine tadašnje tadašnje koalicije na čelu sa kažem SDP-om. Podsjetit ću vas jednu stvar negdje pod kraj mandata kada je vaš ministar financija dao nalog ostalim ministrima da ne poštuju kolektivne ugovore sindikatima pa kad govorim o ovom dugu koji je preko dvije milijarde prouzročen što nažalost i ja sam postavio tada pitanje na GSV-u nevjerojatno da netko može napraviti toliku štetu državi a da ne odgovara? I vaš ministar financija nikad nije odgovarao, a rekao je da se ne poštuju kolektivni ugovori prema radnicima. To je recimo distanca tog vremena samo da vas podsjetim, nemam više vremena inače bih vas još podsjetio na mnoge stvari. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine Kunst, ja se sjećam dobro vremena, bez obzira na 6 godina što sam bio mlađi. Nisam govorio o 2002. nego sam govorio naravno ironično o idiličnoj situaciji 2000. kada smo mi preuzeli odgovornost za upravljanje ovom zemljom, tako da malo ste trebali bolje čuti taj termin. A vi se isto tako vjerojatno sjećate i situacija iz prethodnog mandata ove Vlade kada ste vi bili sindikalac i govorili neke stvari koje treba Vlada promijeniti. Ja vas molim! I druga stvar, ovaj još jedan sistem na koji se dosta često zastupnici HDZ-a pozivaju. Znači, opet prošlo vrijeme od prije 7, 8 godina. Ali zbog čega niste promijenili te nepravedne tarife. Vi niste to promijenili. Imali ste mogućnost pet, šest godina to mijenjati. Pet, šest godina ste na vlasti. Niste promijenili, ali uvijek to kao argument ističete da je to bilo nešto nepošteno. Pa koliko vam treba da nepravdu ispravite gospodine Kunst? Recite? 10, 15 godina? Koliko? Recite koliko? Nikad. Možda nikad ne možete nepravdu ispraviti. A možda je nepravda, netko je to danas spomenuo da se ide sa poskupljenjem struje, a da HEP kao monopolist daje ogromne milijunske iznose sportskim klubovima. Zbog čega? Nekim klubovima. Zbog čega? Kakvo je to trčanje, s kim se on to bori, gdje on mora steći marketinšku prednost. A s druge strane se poskupljuje struja da hrvatski građani to iz svoga džepa plaćaju. Hvala lijepa.

lijepo, nećemo se mi prepirati. On je točno rekao da je inflacija u zemljama Europske unije bila 3,6% ali mala nadopuna s vaše strane bila bi možda učinkovitija za sve nas. sad jeste li vi namjerno ispustili ili niste neke druge pokazatelje to već ne znam. Ali ste trebali kazati da je isto tako u posljednjih godinu dana u zemljama Europske unije hrana poskupjela u prosjeku za 7,1%, a to je znači dvostruko više od inflacije. u tom poskupljenju zemlje su različito prošle, ali mogli ste navesti recimo da je mlijeko u članicama Unije poskupjelo 15%, kruh i žitarice 10, meso 4,1, riba i riblji proizvodi 46,5%, čokolade i šećer 25, voće 39, povrće 34 itd. Uz to ja bih samo htio kazati još nešto kolega Maras, a to je da ova Vlada je ipak željela ublažiti mjere, stanje kod nas raznim mjerama Europskoj uniji, pa i utvrditi uzroke. Pa je već donesen Zakon o minimalnoj plaći, povećan je neoporezivi dio plaće i mirovine, razrađen je model ublažavanja strujnog udara. Iduće godine zaživjet će osobni identifikacijski broj, pa ćemo znati kome je potrebna socijalna pomoć itd. Mislim da su to ipak mjere koje nešto znače. na kraju apel i jednoj i lijevoj i desnoj strani s moje pozicije ako je malo moguće. Mislim, ja bih predložio hajmo na analizu što je bilo od '45. do '89. pa ćemo vidjeti šta ste vi napravili u to vrijeme nepravdu ispravili, a pustimo se toga. Ja to i govorim, Bože dragi! Pa šta se sad vi vraćate na neke. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku gospodin zastupnik Gordan Maras. Gospodine Matković, evo iskreno ja sam okrenut prema budućnosti i ove priče mene, ne želim komparirati. Radi povijesti dobro je znati neke stvari naravno. Ali konstantno sa vaše strane sabornice idu ove usporedbe i vraćamo se na 2001., 2002. i 2003. Ali dobro kad ste me već pitali i kad ste rekli da sam ispustio reći koliko je rasla cijena prehrambenih proizvoda u Europskoj uniji. Činjenica 7,1%. A znate li vi koliko je rasla u Hrvatskoj? 10,2%. Je li to više od 7,1. Isto kao što je inflacija tri, četiri posto viša nego u Europskoj uniji. Znači, u Hrvatskoj je situacija puno lošija nego u Europskoj uniji i tu se pokazuje kako Vlada i kakve efekte imaju te mjere koje ona pokušava napraviti kako bi pomogla hrvatskim građanima. Znači, ja upravo zato to i govorim gospodine Matković zbog toga šta ja smatram da Vlada može napraviti i više i mislim da ne čini dovoljno. I to je bio moj rezon zbog čega sam to uopće spomenuo. Znači u Europi 7,1 u Hrvatskoj 10,2 s time da moramo uzeti u obzir da je ovih 10,2 u zadnjih godinu dana, a nastali su u zadnjih od nove godine do sada. Znači, u zadnjih pola godine je poskupilo 10%, a ne u zadnjih godinu dana. Realno će biti puno veći taj iznos kada se budu obračunali ukupno poskupljenje na razini godine. Hvala. Jedna obavijest predsjednika. Amandmani do kraja rasprave na Prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna. Gospodin zastupnik Nevio Šetić. Izvolite. **Šetić, Nevio (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministri, suradnice, uvažene zastupnice i zastupnici. Doista i ova rasprava to pokazuje kako kad se raspravlja o državnom proračunu ili rebalansu uvijek je to pogled svih nas, nas same i možemo izvlačiti ovakve ili onakve poglede, pa vidim da se jako teško dogovoriti oko dugova koji se stvore oko nakana kojih se činilo. Ali evo, to je jedna rasprava koja vuče u određene političke konfrontacije. Ja prepoznajem i u ovoj izmjeni i dopuni državnog proračuna jedan rast Hrvatske, modernizacije njenog društva i izgleda. reći ću nešto što me posebno veseli i tu želim čestitati Ministarstvu financija koji je uspio stvoriti sustav statistiku javnih financija u Hrvatskoj uskladiti sa Europskom unijom, sa zemljama Europske unije. sitnica ovako i lako se izreče. Ali u praksi je to iznimno važno, ali još je važnije da sebe restrukturiramo na taj način da se odgovorno ponašamo i da sličimo sa zemljama tamo gdje Hrvatska danas, sutra želi biti i proces koji ostvarimo svi zajedno. Eto, to je jedna činjenica koja u ovom proračunu se jednostavno vidi i zrači iz njega i takva činjenica će se odnositi i na daljnje proračune. Jednu činjenicu koju ne možemo i ova rasprava je pokazala zaobići, a to su okolnosti u kojima se donosi ovaj rebalans i makroekonomska situacija ali i svjetske prilike koje ne treba zanemariti. One nam puno svima nama govore. ću zašto. Činjenica je da ne samo cijena nafte koja je vrtoglavo narasla u posljednjih 6 mjeseci i malo više, ali i cijena sirovina, a osobito hrane. To je nešto što iznenađuje, ali to treba svima nama biti poruka da se drugačije odnosimo od državnih, javnih financija do osobnih jer to se odnosi na svakog od nas, korištenja onih potencijala koje imamo u sebi da možemo i rasti iz sebe za sebe. To je jedna činjenica koju također treba hrvatskoj javnosti reći jer ne možemo živjeti pod staklenim zvonom, ne možemo biti izuzeti od toga i način i brzina kako se možemo prilagoditi također govori o nama. Isto tako želim reći da i to treba reći da Vlada doktora Ive Sanadera vodi jednu politiku i šalje jasnu poruku hrvatskoj javnosti ako deficit proračuna smanjuje i, dakle potrošnja na neki način staje i odnosno preispituje se koliko se može u što ulagati. To govori da i mi na sebe trebamo prenijeti takvu činjenicu jer onda će ovaj deficit koji je sada od 1,3%, a sa tendencijom gospođe i gospodo da bude 0, onda je to velika poruka hrvatskoj javnosti pa i svima nama da i sebe preispitamo o tome od osobnog do trgovačkih društava i svih skupa jer trebamo znati da se to izravno reflektira na svakoga od nas. da je to jedan važan moment i kada je riječ o ovako značajnom dokumentu kao što je proračun i iz kojeg se zrcali naša sudbina, onda o tome treba posebno voditi računa. To za hrvatsku javnost po meni ima dugoročno važnost tim više što se hrvatska Vlada odlučila da deficit ide prema 0. Isto tako, želim reći da ove katastrofične izjave koje smo i čuli danas da nisu baš takve, da makroekonomsko okruženje govori da s jedne strane nezaposlenost u nezaposlenost u zadnjoj godini pada, dakle i do dana današnjega, odnosno ranije razdoblje, a da s druge strane neke gospodarske aktivnosti osobito rastu. Činjenica je da je riječ o građevinarstvu, ali ni to nije loše, dakle imamo jedan prostor gdje Hrvatska ide brzim koracima. Naravno da je prostora ulazimo u razdoblje kada turizam daje svoje efekte, a s druge strane i gospodarske aktivnosti rast je u prva 3 mjeseca bila 4,3% što omogućava realizaciju ovakvoga proračuna. proračuna. Isto tako treba reći da je ovo ipak najveći proračun do sada što je Republika Hrvatska ikada imala, to je 118 i nešto više milijardi kuna. Dakle, taj rast je iz godine u godinu evidentan. Eto, imao sam potrebu nešto reći o tim makroekonomskim kretanjima i sad bih se nešto konkretnije osvrnuo na ovih 2,8 milijardi kuna o kojima raspravljamo najviše u rebalansu i koji doživljavam kao izravnu potporu možda onim najpotrebnijim. Jedan dio ide izravno u gospodarstvo, druge su strukturne potroška pomoći, čini mi se da na neki način i ojačavaju se oni dijelovi rada Vlade koji mogu najviše ponijeti naprijed, a s druge strane opet pomoći onima kojima je potreba najveća. Tako da pozdravljam i ovu činjenicu da će biti strukturne podrške oko 600 milijuna kuna gdje će se suportirati osobito ove okolnosti oko povećanja cijene električne energije i što će se odraziti i pomoći sa socijalnom osjetljivošću. O tome je već puno govoreno pa neću posebno govoriti, ali ovdje treba reći da na ovu dimenziju treba sagledati i podršku, odnosno subvenciju plavog dizela do kraja ove godine koja ide kao što je gdje su osobni odbici sa svih nas od tisuću 600 kuna sada na tisuću 800, što je važno za sve građane da činjenice govore da Vlada pokazuje tu jednu posebnu osjetljivost. Isto tako držim jednu realnost koju imamo, a to je velike potrebe za financiranje prilika u zdravstvu i osobito oko djelovanja naših bolnica ono što je vezano uz lijekove. To je jedna posebna tema, ali Vlada nalazi rješenja i za tu problematiku i u to područje u ovom rebalansu se ulaže milijardu i 400 milijuna kuna, što je za svaku pohvalu. Ali s druge strane moramo biti svjesni da se to opet reflektira na svih nas i na veći standard i poboljšanju kvalitete zdravstvenih usluga. Isto tako Isto tako treba reći da je jedan znatni dio ovog rebalansa namijenjen i za područje znanosti, obrazovanja i činjenica da, a to su već i druge kolege spomenule, a i to znamo da Vlada doktora Ive Sanadera sustavno povećava budžet, recimo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa upravo svjesna da razvitak društva znanja i da je današnje društvo utemeljeno na znanju jer je to velika šansa za povećati standard svima da sustavno se u to područje ulaže, tako da će iz ovog rebalansa 334 milijuna kuna biti dato na raspolaganje Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa čime će se moći intervenirati u sva sva područja koliko sam vidio, odnosi se i na osnovno obrazovanje, na srednje obrazovanje, dakle na obvezno obrazovanje, ali jedan dio na visoko školsko obrazovanje, znanstveno-istraživačku djelatnost itd. Ja bih ovdje rekao i to je činjenica da proračun Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa godišnje raste sa više od 10%, što je u, eto ovih 5 godina bilo povećanje gotovo 80% ili čak i nešto više. I s druge strane treba reći da kad je riječ o obrazovanju da je jedno područje koje je iznimno zahtjevno kao ono što se odnosi na obvezno obrazovanje, a tako i na sve druge sektore. Ja sam ovdje razmišljajući za ovu raspravu, a znamo da se ne budemo vraćali tko je ostavio koliko duga, a znamo da je taj dug bio visok, htio bih reći da neke strukturne promjene nisu vezane samo uz novac kao što je implementacija ključnih kompetencija u obrazovanju prema standardima Europske unije, Europe na kojima se radi negdje u zadnjih 5 godina, ali tu se može i s manjim novcima postići vidne promjene, osobite one što se odnosi i na na vještine, na vrijednosti i na definiciju znanja i kroz te kompetencije kad gledam mislim da je ministarstvo za sada učinilo bitne iskorake i da radi kroz ovo što je zacrtano i danas kroz izradu kurikuluma za obvezno obrazovanje i u tom pogledu moderniziramo hrvatsko školstvo. I na kraju želim reći zbog svih ovih razloga da podržavam i glasat ću za ovaj proračun. Hvala vam. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I sad imamo jednu seriju replika, pa idemo redom. Prvi je uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. (SDP)** Ja i u ovoj replici, a i u raspravi ću biti doista konstruktivan, probat ću pomoći da ovo novaca što je došlo u proračun na pravedniji način bude raspodijeljeno. Dakle, 2 i pol milijarde je više zarađeno u tri mjeseca nego što se planiralo i mislilo da će se zaraditi prije tri mjeseca kad smo donosili proračun, jer to je tih 2 i pol milijarde. Drugo, cijelo vrijeme se tu pozivate na cijenu nafte na svjetskom tržištu. Ja vas želim podsjetiti da 20% nafte, a to je 7 milijuna barela se vadi u Hrvatskoj da se ona vadi svi troškovi kad se stavi i rente i sve živo je ispod 30 dolara i da u ovom trenutku dakle se na tih 7 milijuna barela zarađuje 100 dolara ili 700 milijuna dolara na godišnjoj razini puta četiri to je negdje 3 milijarde. Dakle imamo ovdje 2 i pol, imamo tamo 3 milijarde za koje ne znamo tko ih troši i tko zarađuje na toj nafti, a i kad imamo … /Govornik se ne razumije./ … samo 2 i pol milijarde. Ja sam očekivao, a sada to predlažem jer moja očekivanja nisu ugrađena u proračun, da da se od jeseni, od 1.9. uvede besplatno obrazovanje za sve srednjoškolce. Ja mislim da u 2 i pol milijarde se može naći novaca da svi srednjoškolci dobiju besplatne udžbenike i da svi srednjoškolci imaju besplatni prijevoz od kuće od kuće do škole, a ne da radimo diskriminaciju dakle da od jeseni ide 1. i 2. razred, a 3. i 4. će morati ponovno plaćati jer ćemo ponovno izgubiti 20% srednjoškolaca u ovoj generaciji. I drugo, predlažem sad je upisna groznica na fakultete, predlažem da se za 200% povećaju kvote upisa studenata na dodiplomske studije ili na preddiplomske studije na teret ministarstva, a ne da to ostane u kvoti kojoj je, a ova velikodušnost na diplomske studije praktično će ostati samo u onim okvirima u kojima je i prije financirano. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. **Mršić, Zvonimir Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Nevio Šetić. I opet ću zamoliti, držite se vremena koje je propisao Poslovnik. Hvala lijepa. Izvolite. **Šetić, Nevio (HDZ)** Evo zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Pa evo podsjetit ću vas da kada smo … /Govornik se ne razumije./ … vodili da upravo smo preskočili dvije godine, upravo jer se dobro radilo i moglo se učiniti. A ovdje kad je riječ o obveznom obrazovanju za sve u srednjoj školi i financiranju ovih nekih potrebe, možda ovaj vaš prijedlog to se može razmotriti, ali čini mi se da on ide svojim tijekom i sljedeće četiri godine bi bilo moguće to realizirati. Možda će se i brže. A ovo oko vašeg izračuna oko nafte, tu mogu samo reći jednu tezu, od Kanade do Australije sam to vidio da obično socijaldemokrati ubrzano žele i brzo potrošiti ako su vreće pune, a ipak narodnjaci i demokršćani gledaju da treba ipak bolje raditi, dobro to podijeliti i dobro razmisliti. Tako da prihvaćam vašu repliku, treba dobro razmisliti, možda se mogu još bolje upotrijebiti ti novci. Replika, uvažena zastupnica i potpredsjednica Doma, Željka Antunović. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Pa želim replicirati na dio izlaganja kolege Šetića gdje je govorio o makroekonomskim kretanjima kao činiteljima, pozitivnim činiteljima stabilizacije stanja javnih financija, otprilike tako. Ja mislim da je to potpuno pogrešna teza. Naprotiv, ja čak mislim da su makroekonomska kretanja takva koja ukazuju na čitav niz nedostataka u ponašanju države, u ponašanju Vlade kad govorimo o rashodovnoj strani. Ja mislim da visoka inflacija i nezadovoljavajuća stopa rasta bruto društvenog proizvoda značajno manja od one koja je planirana i koju je obećala Vlada da će ostvariti, da je u značajnoj mjeri uzrokovano upravo pomalo demagoškim načinom trošenja novca koji olako zbog inflacije i zbog velikog uvoza ulazi u državni proračun. Kad već taj novac ulazi bez zasluga koje proizlaze iz rasta gospodarstva u državni proračun, onda mislim da postoji puno racionalniji način trošenja tog novca. Evo maloprije ste se složili da bi se i taj novac koji se ulaže u obrazovanje mogao iskoristiti bolje, ali isto tako sigurno ćete se složiti da čitav niz velikih investicija iza kojih stoji država spadaju u kule kako narod kaže ni na nebu ni na zemlji. Spomenut ću samo jednu, spomenut ću onaj veliki projekt Pelješkog mosta u koji se navodno ulaže i ulaže se, a nevidljivi su radovi. Ali pitanje je koliko će taj ili slični projekti kojih ima imati stvarnog odraza, pozitivnog odraza na rast bruto društvenog proizvoda i mislim da se ovog trenutka suočavamo sa situacijom gdje nam je iz lošijih gospodarskih makroekonomskih kretanja rast proračuna kojeg ne znamo usmjeriti ili kojeg Vlada ne zna usmjeriti na najbolji način. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Nevio Šetić. Izvolite. Pa eto samo bih nešto odgovorio, jer dijelom uvijek oko velikih investicija može biti podijeljenih mišljenja, ali je činjenica da je Hrvatska sa velikim investicijama osobito u cestogradnji povećala sigurno svoj standard i šansu za veći uspjeh. To bih rekao, a oko nekih projekata možemo uvijek imati različita mišljenja. Ja ne bih sad htio ovdje ponavljati neke makroekonomske vrijednosti, ali je činjenica da i onaj efekt koji će vam možda za 6 mjeseci, uvažena zastupnice, moći raspraviti kada i ova turistička godina prođe, onda ćemo vidjeti da i ti veliki objekti koji su sagrađeni su donijeli korist Hrvatskoj. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. Ja bih želio zapravo replicirati kolegi na onaj dio njegovog izlaganja koji pomalo postaje papagajskim ponavljanjem se čini kao istina, a zapravo je riječ o zabludi. Teza da se promjenom poreza na dohodak, kao što ste rekli, građanima omogućava lakše podnošenje tereta poskupljenja posebno goriva i hrane je obična laž. To je neistina i tu neistinu znade i gospodin ministar Šuker. Šuker. Institut za javne financije je objavio, ja vas upozoravam na tekst Ivice Urbana, 30. svibnja, zgodnu jednu simulaciju u kojoj se građane s obzirom na raspoloživi dohodak podijelilo u 5 kvintilnih skupina, 20% najsiromašnijih pa onih drugih i 20% najbogatijih. Evo ovako. Ako bi za 10% porasli troškovi benzina i grane, onda bi s ovim smanjenjem porezne obveze, onih 20% sirotinje dobilo 6 kuna, jer bi im se povećalo za 610 kuna za benzin i hranu, država ima dala 1%, 6 kuna. Onoj drugoj skupini bi država dala 55 kuna ili 7%, a znate koliko je ovoj petoj, najbogatijoj. Njima bi se povećala potrošnja za tisuću 055 kuna, jer više, bolje jedu i više troše, ali bi im država vratila 526 kuna ili 50%. Dakle, zaboravimo tu priču i nemojmo više u ovom Saboru pričati gluposti. Ni na koji način se ne kompenzira i ne smanjuje trošak koji sirotinja plaća. Uzeto joj je 610 kuna iz džepa, a vraća joj se 6 kuna. To je istina. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. ne možemo doći do rješenja. Ja sam htio ukazati da Vlada ima niz mjera kojima povećava standard, a u opće makro okruženju u svjetskim razmjerima na neke ne možemo utjecati. Država neće moći nikad svoje riješiti. Zahvaljujem. Replika. Uvaženi zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Kolega Nevio, vi ste govorili o socijalnoj osjetljivosti ovog rebalansa. Vidite ja imam osjećaj inače iz ovih diskusija, kao da u Hrvatskoj postoje dvije stvarnosti. Jedna stvarnost počine kada uđete kroz vrata Sabora, zgrade Sabora, a druga kada izađete iz njih. Ovdje je izgleda zemlja dembelija itd., žive saborski zastupnici sa svojim brojkama, materijalima itd., a vani žive ljudi sa konkretnim sudbinama. A one kažu, da jednom dijelu naših građana ne malom, postaje nepodnošljivo i nemoguće živjeti dostojanstveno, da najviše rastu cijene prehrambenih proizvoda, da su one u košarici u ljestvici za 30% svih poskupljenja, da su prehrambeni proizvodi, da država na poskupljenju cijena zarađuje najviše, što ljudi teško mogu razumjeti, da samo na poskupljenju goriva na povećanju od PDV-a da na toj razlici država zaradi 32 milijuna kuna godišnje ili 384 milijuna, odnosno mjesečno, odnosno 384 milijuna kuna godišnje, da ljudi koji koji se moraju voziti, koji moraju živjeti, koji moraju plaćati struju, koji neki od njih vise na kontejnerima ne bi li se dočepali plastične boce, a prije mirovine su bili nastavnici. Dakle, iz vaše i moje struke, recimo to tako, da za njih postoji neka druga stvarnost o kojoj mi pričamo. I budemo li i dalje zatvarali oči i činili se da ne vidimo pravu sliku, nećemo daleko dogurati svi skupa. Jednostavno moramo prihvatiti da nije dobro. I ne valja uljepšavati stvari radi nečega što nikome na kraju krajeva ne koristi. Nema odgovora na repliku. I replika, uvažena zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine Šetiću potpuno su netočne vaše teze kojima govorite da će povećanjem proračuna za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta se iznaći, će značiti dodatna sredstva kojim se imaju provesti brojni reformski potrebni projekti. Evo vam na primjeru samog sustava osnovnog školstva, to vam je možda najbliže bili ste državni tajnik za osnovno školstvo. Kada pogledate razred za osnovno školstvo vidite da se taj razred povećava za 2 milijuna kuna. I svi kažu super. 2 milijuna kuna više za osnovno školstvo. No međutim, onda idete gledati koje su stavke, i onda vidite da se stavke za plaće osnovno školskih nastavnika povećavaju za 26,3 milijuna kuna, a ukupno raste za 2. što znači da smo 24 milijuna kuna negdje uzeli i da se zapravo suštinski reformski sredstva smanjuju. I onda treba gledati gdje se to smanjuje. I onda nađete stavke. Izrada nacionalnih kurikuluma, milijun kuna manje, kapitalne investicije u školstvu 23 milijuna kuna manje, projekt reforme osnovnog obrazovanja, milijun i 500 tisuća kuna manje. I takvo vam je cijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Imate povećanje od 334 milijuna kuna, a kada zbrojite 5 najvećih stavke, plaće besplatnih udžbenici, prijevoz i gotovo 22 milijuna kuna koja ide za upravnu administraciju u ministarstvu, dođete do iznosa 380 milijuna kuna. I onda pitate gdje je 40. smanjilo se na ovim suštinskim i bitnim stavkama . I zato je vaša teza netočna. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Nevio Šetić. da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa rastao najbrže od svih ministarstava, odnosno da je gotovo u 5 godina, gotovo 100% narastao. evidentno je da Vlada doktora Ive Sanadera svake godine povećava sredstva, tako i ovim rebalansom smo još uvećali, onda ne može biti manjak na tome, nego je višak, koje će stavke, što će se tretirati, što će se sve konkretno raditi, pa o tome odlučuje ministarstvo za svoje potrebe koje su mu tada najefikasnije, ali je evidentno da Vlada daje više novaca za obrazovanje Zahvaljujem. I u ime Vlade, uvaženi Ivan Šuker, ministar financija Vlade Republike Hrvatske. **Šuker, Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Pa ne bih sada htio da ispadne ovo dijeljenje nekakvih lekcija, no oni koji su radili sa proračunom i oko proračuna znaju da se i tijekom polovice godine, vidjeti da li će se neki projekti ostvariti ili neće ostvariti i nije rebalans proračuna samo raspodjela više ostvarenih prihoda, nego i preraspodjela određenih sredstava unutar ministarstava ili drugi proračunskih korisnika iz jednostavnog razloga što možda nekakvi kapitalni projekti ili neki drugi programi se ne mogu ostvariti u onom obimu u kojem su planirani iz milijun razloga. Možemo ih nabrajati od ishođenja dokumentacije, do niza drugih stvari. kao što na početku godine korisnici državnog proračuna šalju zahtjeve temeljem svog rada i programa itd. tako i tijekom godine ga troše, pa ćete vidjeti da upravo iz toga razloga u novom prijedlogu Zakona o proračunu se uvodi jedan drugačiji način i formiranja i trošenja sredstava i da je se mogućnost za određene projekte se sredstva prenose u više godina iz razloga što je određene projekte nemoguće izvršiti u jednoj godini. I nije dobro možda i zbog hrvatske javnosti i na kraju krajeva svi mi ovdje radimo isti posto, svi smo u politici, netko u oporbi, netko na vlasti, kada ovako raspravljamo uvjeravamo nešto u sebe, kada bi negdje ovako izvan ovih prostora razgovarali vjerojatno bi se oko puno stvari složili da je to baš tako i da je to baš tako i da je netko u drugoj poziciji da bi vrlo teško izvršio neke stvari. Pa evo sama ova priča oko neoporezivog dijela poreza na dohodak, brojke i matematika su …/Govornik se ne razumije./… Porez na dohodak kod nas je proporcionalno oporezivanje. Međutim, vrlo interesantno je da nekako u isto vrijeme kada je Vlada slala svoj prijedlog oko povećanja neoporezivog dijela sa 1600 na 1800 milim da je Klub SDP-a imao nekakav prijedlog ili je neko od zastupnika iz Kluba SDP-a govorio oko povećanja neoporezivog dijela sa 1600 na 1900. Razlika je 100 kuna, nećemo sada analitički ulaziti u to. Međutim ja bih radije ušao u suštinu obrazloženja i onoga što je predložila Vlada i u suštinu obrazloženja onoga što je predložio Klub SDP-a, obrazloženje je vrlo slično. Ali gledajte danas, u ovoj sabornici kada govorimo o tom povećanju neoporezivog dijela dijametralno suprotna priča. kada smo predlagali zakonske prijedloge, onda ćete vidjeti da su obrazloženja zašto tražimo povećanja neoporezivog dijela poreza na dohodak, onda ćete vidjeti da je vrlo slično. Jer kao što Ministarstvo financija ima svoje stručnjake za porez, normalno da i vi imate u svojoj stranci ljude koji se bave tim poslom, a s obzirom na sustav poreza kakav je u Hrvatskoj, ne može biti tu puno različitih obrazloženja. Prema tome, to samo ukazuje koliko želimo zbog određenih političkih poena uvjeriti jedni druge u nešto. Međutim, ono što sam rekao i zadnji puta kada smo donosili proračun mi imamo dva velika strukturna problema, dva velika problema i što se tiče proračuna i što se tiče gospodarstva, to je zdravstvo i brodogradnja. Mi ćemo se danas opet prepucavati oko toga a kada riješimo te probleme onda ćemo daleko lakše razgovarati i o školstvu i o socijalnom programu. Međutim, ono što mene čudi, program školstva prije, ispričavam se što se vraćam na 2003. godinu je bio negdje oko 7 milijardi i 800, danas je 12 milijardi. Inflacija je, zanemarimo ovih zadnjih nekoliko mjeseci 6%, prosječno bila negdje te četiri godine oko 2,8%. Proračun za prosvjetu za znanje je porastao skoro, ne skoro nego porastao je 50%. I sada gledajte, nekada smo mi bili u oporbi, vi ste bili na vlasti. I vi ste nas tako zdušno uvjeravali da se sa tih 7 milijardi i 800 mogu čuda uvjeravati. Isto kao što danas nas zdušno uvjeravate da se sa 12 milijardi ne može ništa napraviti. Gledajte, oni troškovi koji su u školstvu, istina, mi smo omogućili zaposlenima i osnovnim i srednjim školama i na učilištima da im svake godine plaće rastu 6% što nije bio slučaj u koalicijskoj vlasti, to iziskuje jedan dio određeni dio troškova. Međutim, imaju neki troškovi koji su takvi kao, koji su postojali i u ono vrijeme, postoje i u ovo vrijeme, a inflacija ih nije baš toliko podigla. A to je matematika. Jer ne možemo reći da je 7 milijardi i 800 više od 12 milijardi. Možemo tako govoriti i o socijalnom programu. Međutim, ne možemo pobjeći od činjenice, tu smo se opet počeli prepucavati oko nekakvih starih dugova. U konačnici te dugove nismo uplatili mi koji sjedimo ovdje, jesmo kao u masi poreznih obveznika, platili su ih porezni obveznici Republike Hrvatske. Ali je istina da u sporazumu sa MMF-om, to je dokumenat, međunarodni dokumenat jasno stoji da će se ispregovarati sa sindikatima smanjenje plaće 10%, u prosjeku, da se neće isplatiti božićnice, da se neće isplatiti regres i da se neće isplatiti darovi za djecu. Stoji u dokumentu koji je Hrvatska država potpisala sa međunarodnim monetarnim fondom. I da će se to ispregovarati sa sindikatima. Ovo što sada kažem, stojim iza toga, i mogu dokumentirati hrvatskoj javnosti, ovaj dokument je i u Ministarstvu financija, ovaj dokument je i u Washingtonu međunarodnom monetarnom fondu. S toga osnova su nastale milijarde šteta koje su se morale izbaciti iz proračuna, u redu, platile su se, i ja o tome niti sam govorio ni kada je donošen proračun, niti sam govorio danas, niti namjeru o tome imam uopće govoriti više, to je završena priča to je Ali danas opet otvaramo priču i uvjeravamo sebe da nešto što je bilo da nije bilo, a imamo toliko problema koji su zajednički problemi. Problemi koji ne poznaju političku stranku, problemi koji ne poznaju političku opciju i problemi koji su tu. Možete pogledati u mojoj raspravi o proračunu 2001. godine kada je kolega Crkvenac predlagao da se izda milijardu i 700 milijuna obveznica, da se saniraju dugovi u zdravstvu. Ja sam otvoreno onda ovdje rekao daj Bože da nakon četiri godine tih milijardu i 700 se poveća. Zašto? Pa zato što nama ekonomisti koji ne razumijemo se previše u zdravstvo je jasno da ako ne poduzmete određene reforme, ako trošak samo raste, da će on biti takav da se ne može smanjiti dakle, može se samo smanjiti iznutra. I nažalost, situacija je takva, bila je na kraju 2003. i danas imamo iste probleme. Jesmo li ove protekle četiri godine kada smo raspravljali o rebalansima proračuna uvijek najveći dio sredstava izdvajali za krpanje ruba u zdravstvu. I za vrijeme koalicijske Vlade i za vrijeme ove naše Vlade u protekla četiri mandata, ista priča je u prvom rebalansu proračuna ove godine. Dakle, to je jedan naš zajednički problem koji niste uspjeli riješiti niti vi a vidite da i mi isto imamo problema s njim. Dakle, to je problem o kojem po meni možemo ga riješiti jedino jednim velikim političkim konsenzusom. I možemo mi danas uvjeravati jedni druge i sa desne i sa lijeve strane koliko god hoćemo, ali u dubini duše i jedni i drugi znamo što treba napraviti da to zdravstvo konačno stane na noge. Ista priča je i sa brodogradnjom. Gospodin Linić dobro zna kada je bila prva sanacija koliko se uložilo u sanaciju brodogradnje. Možemo podvući crtu od tada, vidjeti kakva je situacija danas, ista priča. Prema tome, dame i gospodo, ja sam rekao nakon rasprave kluba SDP-a da me ta rasprava veseli. Zašto? Zato što u principu nema suštinskih primjedbi na ovo. Nego imaju nekakvi pogledi i stavovi ali pogledi i stavovi koji su normalna stvar u jednoj političkoj demokraciji. Međutim, očigledno je da se optužujemo za neke stvari na koje mi naprosto ne možemo utjecati. Jer Hrvatska je zemlja otvorene ekonomije, mi smo jednom globalnom kretanju koje je takvo kakvo je, pa čak i tamo gdje smo svim onim naporima uspjeli izdvojiti jedan dio zajedničkih novaca, to su novci hrvatskog gospodarstva i hrvatskih građana predložili jednu strukturnu mjeru i umjesto da se borimo da do kraja godine ovaj ostatak novaca usmjerimo u nešto što je još kvalitetnije mi jedni druge uvjeravamo da to nije dobro. Pa dobro ako nije dobro ovako sa strujom što je trebalo napraviti sa strujom? Po kojem kriteriju? Da li po kriteriju dodjele socijalne pomoći nekoga tko ima tvrtku, ima nekoliko milijuna dobiti ali tvrtka nije na njega nego je dana na upravljanje odvjetničkom društvu što je bio vrlo moderan trend u pojedinim vremenima naše bliže povijesti i taj može normalno biti kao nekakav socijalni slučaj. Ali kada ovaj osobni identifikacijski broj profunkcionira onda će puno tih stvari ipak hrvatskoj javnosti dati do znanja tko i što ima u ovoj državi i tko stvarno zaslužuje pomoć i budite uvjereni po svim analizama koje smo radili mi i koje su radile međunarodne financijske institucije doći ćemo u poziciju da sa istom masom sredstava možemo itekako biti djelotvorni. Evo ja se ispričavam kao što sam se ispričavao na početku. Nije mi namjera držati nikome niti lekcije niti prodike, ali govorim sa pozicije ipak malo i drugačije kad morate razmišljati i o lijevoj i o desnoj strani proračuna i onda kad podvučete crtu ako deficit ode gore za 0,1% što nije tragedija ali šaljete izuzetno negativnu poruku. A kažem evo kolega Linić je imao 4 godine prilike pregovarati sa tim institucijama i dobro zna kako stežu i kako stišću pa prema tome na kraju krajeva svi smo u istom košu. Ja, uopće ne dvojimo to da nam je svima u interesu dobrobit ove države ali kažem dva akutna problema možemo riješiti jedino zajedno. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I sada imamo jednu seriju ispravaka. Pa prva je uvažena zastupnica i potpredsjednica Doma Željka Antunović. Izvolite. Želim ispraviti dva netočna navoda. Prvi se odnosi na to da su prijedlozi SDP-a kad je riječ o oporezivanju dohotka odnosno neoporezivog dijela dohotka i ovog kojeg je predložila Vlada i realizirat će Vlada sličnija a da su rasprave dijametralno suprotne. Ne, radi se o naizgled istom prijedlogu ali naš je bio kombiniran sa promjenama u, koji se odnose na izdvajanja iz plaća i doprinosa i to su dvije različite stvari. Da ste prihvatili naš imalo bi efekta na povećanje plaća. I drugi je, ministre, drugi ispravak se odnosi na to ne možete, da s 12 milijardi za obrazovanje ne možete ništa napraviti. Naprotiv, mi se trudimo da vam ukažemo na to da vi te novce potrošite a da s njima u konačnici ništa korisno ne napravite. To je mala razlika.

ministra Šukera da iz politikantskih pobuda smo mi ponudili promjene Zakona o porezu na dohodak. Impliciralo bi, to bi impliciralo da sam ja, da imam nešto protiv ovoga povećanja neoporezivog dijela kojeg ste vi donijeli. Ne. Riječ je samo o tome da se ne skriva istina i da se ne kaže da se tim zakonom ili tim smanjenjem poreznog opterećenja dobivaju efekti koji se ne dobivaju. Trebalo je kombinirati smanjenje porezne osnovice sa čitavim nizom mjera socijalne politike jer je pokazano, to su sva istraživanja dokazala u Hrvatskoj se loše cilja, loše se targetira kada je riječ o najsiromašnijim skupinama ljudi. Dakle to je netočan navod. Nije to nikakvi, riječ o politikanskim nakanama nego je riječ o potrebi da se kombinira taj zakon sa drugim mjerama. **Jarnjak, Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala. Ispravljam dva netočna navoda. Netočno je gospodin ministar ustvrdio da evo mi kao nekakva zlokobna, doduše nije rekao zlokobna ali oporba tvrdimo da se sa 12 milijardi ništa ne može napraviti. To mi ne tvrdimo. Nego mi tvrdimo da takve novce treba upotrijebiti u nekakve razvojne projekte a ne u potrošnju i Vlada se treba prestati ponašati kao da Banski dvori leže na bušotinama nafte. To je jedno. Drugo, nije točno da mi moramo čekati iako smo svi naravno bili i izglasali Zakon o poreskom broju da konačno vidimo zaista koja nam je socijala, na to imamo i prigovore iz pa čak i od Svjetske banke da nedovoljno ciljamo upravo najpotrebitije skupine. Ono što smo mogli odmah napraviti to je također povodom, po osobnoj iskaznici označiti koji su to ljudi kojima je najpotrebnija naša pomoć? Ali Vlada očito dakle i sa onim ljudima koji imaju ovdje fiktivno prijavljeno prebivalište, koji samo služe kao glasačka mašinerija ne žele se uhvatiti u koštac upravo sa nekima koji manipuliraju takvim prebivalištem

Gospodine ministre nisam čuo ni premise a ni konkluziju da se sa 7 milijardi 800 može sve, a sa 12 milijardi ništa u obrazovanju. Nego ono u što mi vas pokušavamo uvjeriti je da se to Ministarstvo vodi vrlo loše, da se novci troše neracionalno. Da se jedne godine inzistira na jednom, druge godine na drugom. Da se glavinja i da nijedan od tri ključna projekta a to vam je državna matura, to vam je bolonjski proces, to su vam tehnologijski projekti nije napravljen nikakav iskorak i stoga je naše nastojanje da se novci kanaliziraju u druge stvari. Međutim proračun je takav da … **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Šta vi ispravljate uvaženi zastupniče? **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Ispravljam to da sa 12, tvrdimo da sa 12 milijardi ništa ne, se ne može ništa učiniti. Mi tvrdimo nešto drugo. A ne, dakle nikada nitko nije kazao da se sa 7 milijardi 800 moglo sve napraviti, a sa 12 milijardi ne može ništa napraviti. To su bile riječi gospodina ministra. Dakle mi tvrdimo nešto sasvim drugo. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Ispravljam kolegu Šukera vezano za izjavu da smo potpisali obavezu o zamrzavanju plaća. Potpisana je obveza o zamrzavanju plaća korisnika državnog proračuna. To je velika razlika jer korisnici državnog proračuna žive od novaca koje uplaćuju poreski obveznici. Prema tome to je bila ušteda a sve je to učinjeno zato da bi rasle plaće radnika. Da bi gospodarstvo podiglo stopu rasta. I zahvaljujući upravo toj mjeri imamo prosječni rast godišnji od skoro 7% realne plaće u gospodarstvu i imamo rast gospodarstva. I istina je žrtve svega toga bili su korisnici Državnog proračuna. Bili su korisnici. Znači ispravka je ministre nismo zamrznuli plaću nego samo korisnika Državnog proračuna. A to su velike razlike jer su plaće rasle 7% ne razumije se./… Ministre ne možete. Idemo, pri kraju smo sa prijepodnevnim zasjedanjem. Nastavljamo u 15,00 sati. Prvi je na redu uvaženi zastupnik Rajko Ostojić, a onda iza njega uvaženi zastupnik Nenad Stazić i tako onda još 19. Želim vam dobar Hvala